(R) [10:00:47]: På vegne av representantene Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og meg selv vil jeg fremme forslag om en redningspakke for norske bankkunder. På vegne av representanten Seher Aydar og meg selv vil jeg fremme forslag om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tilliten til demokratiet.

represen- tantene Geir Jørgensen, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å stanse vindkraftutbygging i reinbeiteområder fram til menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert. er reparert. På vegne av representantene Tobias Drevland Lund, Mímir Kristjánsson og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om tiltak mot strømpriskrisen. Presidenten [10:02:16]: Representanten Mímir Kristjánsson vil framsette et representantforslag. På vegne av re- presentantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar og meg selv vil jeg gjerne legge fram et representantforslag om å bevare søndagen som annerledesdag. Representanten Tobias Drevland Lund vil framsette et representantforslag. På vegne av representantene Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige. Presidenten [10:03:11]: Representanten Kari Elisa- beth Kaski vil framsette et representantforslag.

På vegne av undertegnede vil jeg sette fram et representantforslag om å regulere banknæringen til forbrukernes beste.

På vegne av representantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen, Andre N. Skjelstad og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om mer åpenhet i offentlige organer.

Hans Majestet Kongens tale til det 168. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og sty- ring (trontaledebatt) Presidenten [10:05:21]: Debatten går over to dager og starter med innlegg fra parlamentariske ledere på inntil 10 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil sju replikker til hvert innlegg.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 Det åpnes for fire replikker etter to av innleggene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet og etter ett av innleggene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre. Statsministeren får en taletid på inntil 15 minutter, med en etterfølgende replikkrunde på inntil 14 replikker. Fem statsråder gis en taletid på inntil 5 minutter hver, med en etterfølgende replikkrunde på inntil sju replikker. Statsministerens innlegg vil holdes kl. 18. Etter avvikling av fordelt taletid åpnes det for innlegg på inntil 3 minutter. Første debattdag avsluttes senest kl. 22. Møtet på debattens dag to settes kl. 10 og starter med to innlegg fra medlemmer av regjeringen på inntil 5 minutter hver, med etterfølgende replikkrunde.

[10:06:45]: Vi står fortsatt i en spesiell tid. Kanskje mer enn noen gang før merker vi at Norge påvirkes av det som rammer utenfor våre egne landegrenser. Vi utfordres av internasjonale kriser og uro, med krig i Europa, energimangel og natur og klima i endring. Uroen slår inn i vanlige folks hverdagsliv. For mange blir regningene vanskeligere å betale. Prisene i butikken øker, og boliglånet blir dyrere. Samtidig ser vi at antidemokratiske og populistiske krefter rammer land stadig nærmere oss, senest i Slovakia, der vi denne helgen så at et prorussisk populistparti fikk flest stemmer ved valget. I Polen ser vi at stadig flere unge velger ytre høyre. I både Europa og USA foregår det nå en bevisst nedbygging av folks mulighet til fritt å lese bøker, et sikkert tegn på at ytringsfriheten er under press. Her hjemme blir demokratiet utfordret av saker som går på tilliten løs. Valgdeltakelsen i lokalvalget i september gikk ned, til tross for forsøk på å gjøre politikken nær og stemmelokalene mer tilgjengelige. Det er et dårlig tegn at velgerne ikke har troen på at politikken er til for dem, og det er et tegn i tida både ute og hjemme. Vi har en jobb å gjøre med å bygge opp tilliten til politikerne og styrke troen på våre institusjoner, for som vi har erfart og stadig erfarer: Demokrati er ferskvare. Det må hegnes om og forsvares. Demokratiet forsvinner ikke fra en dag til en annen, men det kan slites og tappes over tid. Det må vi være oppmerksomme på, som folkevalgte må vi være bevisst at det er vårt ansvar. Å engasjere folk til å bruke, pleie og utvikle det norske demokratiet i en omskiftelig tid er en felles oppgave. oppgave. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har regjeringsansvar i en urolig tid, og vi har store oppgaver foran oss. Vi skal dempe prisveksten gjennom en ansvarlig økonomisk politikk. Konsekvensene av inflasjonen er umiddelbare, men løsningene bruker lengre tid før de virker. Derfor må vi fortsette å støtte dem som har det tøft. Regjeringen har innført treffsikker strømstøtte. Vi har økt pensjonene, enslige og uføre får mer i barnetrygd, borteboerstipendet har økt, og sammen med SV har vi bl.a. økt sosialhjelpssatser, bostøtte og barnetrygden. Det betyr mye for vanlige folk. Vi skal omstille økonomien og få opp de grønne investeringene og øke fastlandseksporten. Arbeiderpartiets ene og betimelige krav er at omstillingene må være rettferdige og et prosjekt for det brede lag av befolkningen. Staten skal være en aktiv partner for næringslivet og stille med kraftfulle verktøy for grønn omstilling. Derfor gir regjeringen nå 15 mrd. kr til en grønn omstillingspakke gjennom egenkapital, garantier, lån og tilskudd. Det vil bidra til å skape jobber og kutte utslipp. Vi skal ruste vår felles helsetjeneste for en tid da vi snart er flere eldre enn unge. Eldre skal kunne leve et aktivt liv lenger. De som ikke kan bo hjemme, skal oppleve at fellesskapet stiller opp når de trenger det. Derfor har regjeringen lagt fram en trygghetsreform for eldre. Arbeiderpartiets ambisjon er å gjøre det trygt å bo hjemme så lenge de eldre selv ønsker det, med gode og forutsigbare hjemmetjenester og med en teknologi som spiller på lag med et aldersvennlig lokalsamfunn. Det gir trygg alderdom. Vi skal gjøre mer for å inkludere dem som står utenfor arbeid, slik at næringslivet og helsesektoren får tilgang på sårt tiltrengt arbeidskraft. Derfor innfører regjeringen en ungdomsgaranti som skal sikre at alle unge under 30 år får den hjelpen de trenger for å komme inn i arbeid eller utdanning. Det gir flere en sjanse til å få prøvd arbeidsevnen sin og få fotfeste i arbeidslivet. Ikke minst skal vi stille opp for Ukraina. Norge skal gjøre det vi kan for å bidra til at solidariteten ikke rakner.

sikkerhet. Sommeren har vært preget av ekstremt uvær, både ute og hjemme. Ekstremværet tiltar nå i styrke og treffer oss langt hardere. Tørke, flom, styrtregn og skogbranner er den nye normalen mange steder. Det truer det biologiske mangfoldet og gjør det stadig vanskeligere for bønder å produsere maten vi skal spise, og det driver mennesker på flukt. For Arbeiderpartiet er det ikke tvil: Klimaendringene er vår tids aller største utfordring. Natur- og klimapolitikk skal derfor være rammene rundt all annen politikk. Vårt bidrag i energiomstillingen må først og fremst være å sørge for at fossilfrie løsninger utvikles og tas i bruk. Det gjør at vi kutter utslipp i Norge. vi samtidig klarer å kutte utslipp på en god måte, skaper det arbeidsplasser og utvikler teknologi som kan ha betydning langt utover våre landegrenser. Norge har de beste forutsetningene for å bygge ny klimavennlig industri, basert på ren norsk energi. Samtidig er det viktigste på vår vei mot fornybarsamfunnet at menneskene som skal leve av det, må være med på omstillingen. Derfor skal vi bygge den nye industrien på skuldrene til den etablerte, med verdens beste fagarbeidere på laget. Å bekjempe klimaendringer handler om å se løsninger der andre ser utfordringer, og i Norge har vi bedrifter og arbeidsfolk med god kompetanse som gjør nettopp det. Derfor er det grunn til å være optimistisk på vegne av klimakampen, selv om det vil kreve mye av oss. Arbeiderpartiets politiske rettesnor er sterkere fellesskap gjennom sosial utjevning og velferd for alle. Under høyreregjeringen økte maksprisene i barnehage hvert eneste år. Med Arbeiderpartiet i regjering har barnehageprisene aldri vært lavere. Fra 1. august koster det omtrent like mye å ha to eller flere barn i barnehagen som det kostet å ha ett barn i barnehagen under Erna Solbergs regjering. Det betyr mye for lommeboka til småbarnsfamilier, og det betyr mer deltakelse og gode fellesskap for våre yngste – for når prisen går ned, går deltakelsen opp. Flere barn får dermed muligheten til å være med i barnehagefellesskapet, samtidig som vi styrker arbeidslinja og legger til rette for at flere foreldre kan jobbe. Sammen med billigere SFO er dette en historisk utvidelse av velferden. velferden. I 2021 gikk Arbeiderpartiet til valg – og vant valget – på en sterkere velferdsstat som skal være der for deg når du trenger den, uavhengig av størrelsen på lommeboka og hvor du bor. Det er vårt politiske prosjekt. Det vi gjennomfører i regjeringen, skal vi fortsette med, for det er det som er rammen av fellesskapet – ikke å gi frie tøyler til kommersielle aktører, mer privatisering eller å splitte opp velferdstilbudet, ikke gjennom mer målretting av velferden slik høyresiden snakker om, noe som vil bane vei for forskjellssamfunnet, der de med lavest inntekt blir avhengige av særordninger, mens de på toppen rykker fra. Det er ikke arbeiderpartipolitikk. Vi vil ha bredere ordninger som favner alle, omfordeler og bidrar til oppslutning om skattesystemet vårt. Med Arbeiderpartiet i regjering er det ikke lenger de som har mest, som kommer først i køen når de store pengene skal fordeles og de viktige sakene avgjøres. av ti har fått lavere eller uendret skatt etter at vi kom i regjering. De med store og ekstraordinære inntekter bidrar mer for at vi nettopp skal kunne styrke velferdstilbudet som gir folk trygghet i en krevende tid. Det er rettferdig. Det viktigste vi må gjøre framover, er å holde folk i jobb og føre en ansvarlig økonomisk politikk som ruster oss til å komme bedre ut på den andre siden. Regjeringen styrer trygt i en urolig tid, og vi er nå tryggere på at vi vil få en myk landing i norsk økonomi. Det er gode nyheter for folk i Norge.

I år kan jeg ikke huske å ha sett en slik advarsel en eneste gang. I trontalen hørte vi regjeringen gjenta at de er opptatt av ansvarlig pengebruk og trygg økonomisk styring. Når vi da likevel ikke har fått et eneste signal om at det må vises moderasjon også i neste års statsbudsjett, tar man da virkelig det ansvaret man har? har? Det er særlig unge mennesker og de som har lite fra før, som har det tøft i hverdagen nå. Man tar ikke ansvar for framtiden når man lar dagens unge plukke opp regningen for økte renter fordi man ikke evner å holde igjen på offentlig pengebruk. pengebruk. Mitt spørsmål er om representanten kan peke på noen andre ting enn noen forsiktige prognoser om at prisveksten kanskje er i ferd med å avta, som kan forklare hvorfor regjeringen har senket skuldrene. Regjeringen fører en trygg og ansvarlig økonomisk politikk. Vi har stått i en veldig krevende tid der mange har det tøft, det tror jeg også Høyres representanter ser. Da er det viktig at vi bruker velferdsstaten sånn at vi kan sørge for at de som sliter, får en bedre hverdag, og det gjør vi gjennom mange av de tiltakene vi legger opp til. Så er det sånn at det går godt i Norge om dagen.

vi har fått mange flere av dem som var utenfor arbeidslivet, og de unge, inn i arbeidslivet. Det er det aller viktigste når vi skal møte framtiden – at vi har arbeidsplasser til de folkene som vil være i arbeid, og at vi får folk ut i arbeidslivet. Jeg er enig i mange av de beskrivelsene som representanten her gir, men jeg synes likevel ikke at representanten svarer på spørsmålet mitt. Spørsmålet var hva som gjør at man nå tenker at man nødvendigvis ikke trenger å advare mot økt offentlig pengebruk. Jeg sliter litt med å få tak i hva som egentlig er finanspolitikken til denne regjeringen, for den bærer veldig preg av fullt stopp den ene dagen og full gass den andre dagen. Det minner meg om da jeg som 16-åring øvelseskjørte i mammas gamle Golf. Det var mange brå stopp og mye fullt tempo. Uansett er det ikke så veldig mange tegn til at vi er ute av trøblete farvann. Når regjeringen da velger å lage flere kommuner, opprette nye lensmannskontor som politiet sier de ikke trenger, nekte å effektivisere offentlig sektor, og gjøre om lønnsom havvind til milliardsluk, må jo det bare bety at man er mer opptatt av det enn av å hindre at vi får et generasjonsgap og en tøffere hverdag for dem som har minst. Man tar ikke ansvar for framtiden når man er mer opptatt av i går enn av i morgen. Vil man benytte anledningen nå til å advare mot økt offentlig pengebruk? Rigmor Aasrud (A) [10:19:56]: Vår pengebruk er til- passet den økonomiske situasjonen som er, og når vi legger fram statsbudsjettet på fredag, tror jeg representanten Bru kommer til å se at vi legger fram et ansvarlig statsbudsjett innenfor de rammene som er riktige med den situasjonen vi er i i økonomien nå. Jeg er ikke enig når representanten Bru viser til f.eks. reversering av noen av de tvangsreformene som Høyre satte i gang. Det å bruke tvang når man skal utvikle offentlig sektor, er sjelden en god idé. Vi er opptatt av å være på lag med dem som jobber i offentlig sektor. Det tror jeg vi får de beste resultatene og at vi da klarer å utvikle offentlig sektor på en god og effektiv måte, føler jeg meg veldig trygg på. Vi må ha en økonomi som er tilpasset den situasjonen vi er i, og jeg har registrert at de aller fleste økonomer sier at vi har en bedre økonomisk situasjon enn vi hadde for et år

(FrP) [10:21:13]: Tilliten til politikere skades også av uforståelig politikk som er egnet til å ramme borgerne og ramme næringslivet. sånt politisk vedtak, som regjeringen gjorde i sommer, er vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Det vil ha stor negativ betydning for næringslivet,

Mitt spørsmål til representanten Aasrud er: Hvorfor vil Arbeiderpartiet ofre hensynet til nordnorsk næringsliv og nordnorske strømkunder på alteret for symbolske klimatiltak, som beviselig har null virkning på de globale klimautslippene? Takk for spørsmålet. Her mener jeg representanten Amundsen hopper over det veldig viktige poenget at Finnmark trenger mer kraft. Det vedtaket vi la fram i sommer om at vi skal elektrifisere, sånn at vi kan kutte utslippene fra Melkøya veldig mye – det tredje største klimautslippet i Norge kan vi fjerne ved å elektrifisere – skyldes at vi må bygge ut mer kraft

gjennom det skal vi få nok kraft til å kunne elektrifisere Melkøya. Resten av næringslivet i Nord-Norge vil også dra nytte av det. Det er grunn til å minne om at Fremskrittspartiet satt i regjering i åtte år. Det var ikke Det var ikke veldig mange kraftutbygginger som ble satt i gang i den tiden, og det er veldig beklagelig når vi ser hvordan situasjonen er i Finnmark. [10:23:43]: Forskjel- len mellom de fattigste i Norge og alle andre øker. Forsker Christian Poppe sier at vi kan få en fattigdom vi ikke har sett i etterkrigstiden. SIFO kom nettopp med en rapport som viser at 151 000 husholdninger i Norge er ille ute økonomisk. Denne gruppen er tre ganger så stor som før pandemien. Over 80 pst. i denne gruppen har kuttet ned på strømforbruket for å ha råd til mat. Over 80 pst. har redusert matforbruket. 66 pst. har droppet tannlegebesøk. Over halvparten har måttet kutte i barnas fritidsaktiviteter. Dette er en situasjon med en sosialdemokratisk regjering. Ja, det gjøres en del, men har man tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen mange som har lite i samfunnet, står i, og gjør Arbeiderpartiet nok for dem som sliter i Norge nå? Det er en krevende tid vi står i. Det er mange som sliter og har det tøft. Derfor er det så veldig viktig nå at vi bruker fellesskapet og fellesskapets midler til å bøte på de utfordringene mange møter. Det første vi gjorde da vi kom i regjering, var å reversere det helt uvirkelige kuttet som ble gjort, i og med at de som gikk på arbeidsavklaringspenger, skulle gå ett år uten inntekt. Dét skapte fattigdom. Vi har satset på å gi billigere barnehager og billigere SFO, vi har økt barnetillegget for de uføre, og sosialhjelpen er økt. Det er en lang rekke tiltak som er gjennomført. Også bostøtte og strømstøtte til dem som nå rammes av høye strømpriser, har vært et viktig tiltak for å bøte på den fattigdommen vi ser. Men jeg tror også vi skal være ærlige på at dette må vi jobbe videre med. Vi er ikke i mål, og vi må sørge for at enda flere kommer i arbeid, sånn at folk kan få en inntekt å leve av.

[10:25:57]: Representanten Aasrud sa i sitt innlegg at Norge har blant de beste forutsetningene for å bygge ny grønn industri. Hun sa også at de ser løsninger der andre ser problemer. Dersom vi skal komme oss fra festtaler til gjennomføring, både for å få til det grønne skiftet og for å bygge den nye industrien, er det viktig at vi leverer konkrete løsninger. Vi ser at dette nå skjer i høyt tempo i EU. De kommer med stadig nye direktiver for å gjennomføre det grønne skiftet som vår regjering somler med å innføre. Nylig kunne vi lese at regjeringen ikke ble enig med seg selv om EUs nye karbontoll, en toll som alliansen LO, NHO, Norsk Industri og flere har bønnfalt regjeringen om å innføre for å sikre forutsigbarhet for bedriftene. Spørsmålet mitt er: Er representanten Aasrud enig med undertegnede i at en politisk forsinkelse i implementering av EU-direktiver er en betydelig ulempe for norsk næringslivs forutsigbarhet og for tempoet i det grønne skiftet? Helt uavhengig av hva EU gjør, og av hvilke EU-direktiver som ligger klare til implementering i norsk lovgivning, så kan vi gjøre mye i Norge – og det gjør vi. For bare noen dager siden la vi fram en stor pakke for å få til mer grønn omstilling, 15 mrd. kr i fire år, som skal bidra til både egenkapital, lån og tilskudd for at vi skal bygge grønn industri. Vi satser på sol, vi satser på vind.

Det har vi satset veldig mye på å få til, så jeg mener at vi har store muligheter i Norge til å kunne få til den grønne omstillingen innenfor de rammene vi har. Vi skal selvsagt også følge med på det EU gjør, og sørge for at vi får inn de direktivene som skal inn i norsk rett. Jeg vet ikke om det var en spesifikk grunn til at representanten ikke ville svare på det konkrete spørsmålet. Vi kan selvsagt gjøre mye for det grønne skiftet i Norge, men dette handler om at norske industribedrif ter må ha de samme konkurransevilkårene som aktører i resten av Europa. Dette er konkurransevilkår som er med på å fremme grønn grønn industri i Europa, og hvor norske bedrifter ikke får samme mulighet til å få lik tilgang som bedrifter i resten av Europa. Spørsmålet er altså: Ser representanten at det er en ulempe for norske industriarbeidsplasser, for norske bedrifter, at de ikke får de samme rammevilkårene som sine europeiske konkurrenter? (A) [10:28:47]: Jeg er enig i at vi skal implementere EU-direktiver som er relevante, og som vi skal være med på, men det går også an å ha gode samarbeidsflater med EU uten at uten at alle direktiver er implementert. Vi ser at vi har gode samarbeidsflater med Europa når det gjelder å utvikle grønn industri og nye næringer knyttet til nye former for energi. Det er et godt arbeid på gang, og jeg tror vi har god nytte av det samarbeidet vi har. Og så skal vi selvsagt være opptatt av å få tatt inn de direktivene som det er riktig å ta inn i norsk lovgivning. [10:29:28]: I hovedinnlegget sitt var representanten Aasrud inne på alvoret i klimaendringene og at vi allerede nå ser effektene av klimaendringer i Norge. Det samme tok kongen opp i trontalen, regjeringen tok det opp i beretningen om rikets tilstand, og stortingspresidenten tok opp dette alvoret i sin tale i salen her i går. Dessverre er det sånn at de klimaendringene vi ser i Norge nå, ikke overrasker forskerne spesielt fordi man lenge har prøvd å kommunisere at alvoret kan være større enn vi kan bevise at det er. Det er de tersklene vi begynner å se nå, man går over i atmosfæren, som gjør at vi ser alvorlige klimaendringer og effektene av det i Norge, men det er selvfølgelig også veldig alvorlig i mange andre land, og mennesker må reise på flukt. Det siste året har både FNs generalsekretær og Det internasjonale energibyrået understreket overfor land som Norge at det ikke er behov for mer leting etter olje og gass. Mitt spørsmål er ikke om representanten Aasrud nå er åpen for det, men mener representanten at det er nødvendig at land som Norge lytter til FNs og IEAs uavhengige analyser på generelt grunnlag? (A) [10:30:43]: Vi har sagt at vi skal videreutvikle ny industri på skuldrene til den oljeindustrien vi har, og det er viktig at vi klarer å nå de klimamålene vi har satt oss. Da må vi bruke de virkemidlene som er relevante, og vi har satt oss djerve mål om at vi skal klare å oppfylle Parisavtalen innen 2030.

nivå vi nå er på våre klimakutt. Det tror jeg er et godt virkemiddel. Vi må også bruke avgifter sånn at vi får omstilling i industrien, så vi får mer industri til å gjøre tiltak som gjør at utslippene ikke blir så store. Det er vi godt i gang med. Vi satser mer på enøk, og da vil også behovet for å bruke fossil energi bli mindre – når vi klarer å ta i bruk andre energibærere. Jeg føler at vi er godt i gang med den omstillingen som er nødvendig.

[10:32:12]: Vi har nettopp lagt et kommunevalg bak oss, og landet har fått mange flere Høyre-styrte kommuner. Velgerne har altså etter etter to år med denne regjeringen gitt et klart og tydelig politisk signal om at de i Kommune-Norge og Region-Norge ønsker forandring. Så møtes vi her, til en ny politisk høst, og jeg mener det er godt å være samlet, for vi har et ansvar for å bidra til å løse de store utfordringene Norge og i og for seg resten av verden har fremover. Høyre lover, som vi lovte etter valget i 2021, å være en konstruktiv opposisjon, med konkrete alternativer, men også med vilje til samarbeid der vi trenger det i norsk politikk for å kunne bygge fellesskap. Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står oppe i, er alvorlig. Russlands angrep på Ukraina har store konsekvenser for norsk sikkerhetspolitikk. Det er åpenbart at Norge må fortsette å støtte Ukraina både på det humanitære, på det politiske og ikke minst på det militære området. Det er en styrke at vi kan stå sammen om dette, og forhåpentligvis også at vi kan stå sammen om å løfte beredskapen og sikkerheten i Norge.

Høye strømpriser, dyrere mat, økte renter – stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Hvordan vi møter disse utfordringene, er en av de viktigste politiske sakene fremover. Vi må sørge for at byrdene ikke bæres av noen få, og at vi overlater til kommende generasjoner å løse de utfordringene vi står overfor. Vi ser nå tegn til et generasjonsgap i Norge. Det er det to grunner til. For det første: Høyere renter og økte priser påvirker de unge mest. For det andre: Regjeringen mangler en politikk for fremtiden. Min generasjon har opplevd en fantastisk velstandsutvikling. Vi kom tidlig inn i boligmarkedet. Blant annet hadde vi en god velstandsutvikling fordi samfunnet vårt fikk stadig flere og bedre betalte jobber drevet av høy lønnsomhet i olje- og gassnæringen. Vi kan dessverre ikke ta for gitt at dagens unge og kommende generasjoner vil ha de samme mulighetene som oss. Vi har i dag ingen næring som gir samme høye lønnsomhet som olje- og gassnæringen. Dagens regjering investerer for lite i – og skattlegger for mye – slike potensielle nye næringer. I tillegg går dagens økte renter og høye priser først og fremst ut over enslige og unge i etableringsfasen. De har gjerne mye lån og lite penger i banken, de bruker en mye større andel av inntekten på levekostnader, og de har som oftest ikke høye lønninger eller opparbeidede buffere. For mange blir det også vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Dette er den samme generasjonen som vil få lavere pensjon for samme, eller høyere, arbeidsinnsats som tidligere generasjoner. På toppen av det har vi en regjering som prioriterer økt offentlig forbruk fremfor omstilling og investeringer som kan sikre velferden i fremtiden. Vi har en regjering som sprer pengene tynt utover offentlig sektor, uten å modernisere og effektivisere, for å gjøre velferden litt bedre i dag, selv om det kan medføre dårligere velferd i morgen, og som prioriterer økt forbruk fremfor investeringer for fremtidens velferd. Resultatet kan bli at våre unge vil møte et svekket næringsliv, dårligere utdanningsmuligheter og et vanskeligere boligmarked, som vil ramme de neste generasjonene. Ikke minst vil det ramme mulighetene for å skape et bærekraftig velferdssamfunn som løser klimautfordringene, for hvis vi svekker vår evne til å bære velferd fremover, svekker vi både omstillingen og mulighetene til neste generasjon. Hele grunnlaget for at det offentlige kan tilby gode velferdstjenester i fremtiden, er at landet vårt er fullt av mennesker som har ideer, engasjement og vilje til å ta risiko for å skape nye arbeidsplasser. Det er folks skaperkraft, både i offentlig og privat sektor, vi faktisk lever av. Da må vi ha en politikk som utløser skaperglede. Det er alltid viktig å huske at verdier må skapes før de kan deles. Skal vi unngå et generasjonsgap, må det gjøres noen veivalg for å gi unge mennesker de samme mulighetene som de fleste i denne salen har hatt. trygg økonomisk styring som holder prisene og rentene nede, og vi må dempe presset i økonomien ved å holde igjen på utgifter i statsbudsjettet. Det betyr stramme prioriteringer. Skatter, avgifter og gebyrer må holdes nede for at folk skal kunne beholde mer av sine egne penger. Vi må føre en offensiv og sosial boligpolitikk som gjør det lettere å komme inn i boligmarkedet. også legge til rette for bygging av flere boliger ved å korte ned saksbehandlingstider, regulere flere tomter raskere, og vi må satse på leie-til-eie-modeller, som gjør det lettere å få en fot innenfor boligmarkedet. må vi ha en vekstfremmende og forutsigbar politikk for næringslivet som legger til rette for at bedrifter med høy lønnsevne kan etablere seg, vokse frem i Norge Da må vi f.eks. legge til rette for at gründerbedrifter ikke blir rammet av særnorske skatter og avgifter. Vi må sørge for at næringslivet har muskler til å omstille seg – økonomiske muskler til også å møte de nye, nødvendige klimakravene. Vi trenger økt kvalitet i utdanningen, slik at dagens unge kan få den kompetansen de trenger for fremtiden. Da må vi ha flere kvalifiserte lærere og mer tilpasset undervisning. Vårt mål i Høyre er at ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, og at minst ni av ti elever skal fullføre videregående opplæring innen 2030. også gi dem som allerede står i arbeid, muligheten til å lære gjennom hele livet. Da trenger vi fagskoler, universiteter og høyskoler med høy kvalitet og med flere fleksible utdanningsløp. Jeg vil si at dette er et skille i norsk politikk, hvor regjeringen går feil vei. De har økt skattene for norske bedrifter og jobbskapere, de har fjernet kravet til effektivisering av offentlig sektor, og de har skapt usikkerhet om hva næringslivet kan vente seg av rammevilkår fremover. Alt dette er med på å svekke vår evne til å gi fremtidige generasjoner gode velferdstjenester. Det svekker også vår evne til å løse klimautfordringene fremover, for uten bedrifter med økonomisk ryggrad til å ta omstillingene vil man heller ikke få bedrifter som klarer å gjøre de investeringene som er nødvendige for klimaet. Det dreier seg om et langt større mangfold enn bedrifter som akkurat er innenfor de sektorene regjeringen satser på. Hele ryggraden i Norges økonomi dreier seg om små og mellomstore bedrifter, som i dag får høyere skattekrav fra regjeringen for å finansiere de andre tiltakene som gjøres. Men den store bredden og ryggraden skal også klimaomstille seg, de skal også ha penger til å omstille sine ansatte og til å sikre at de er der fremover. De skal ha eiere som helst er plassert i sine lokalsamfunn, og som bidrar til å løfte lokalsamfunnet fremover – ikke eiere som er langt vekk eller i store konglomerater internasjonalt. Derfor er det viktig at vi ser at dette er en del av det som kan sikre velferden vår fremover. Vi må ta inn over oss at kanskje den største utfordringen vi har fremover, er å ha et næringsliv som kan erstatte de høylønnsomme arbeidsplassene som olje- og gassnæringen har hatt. Klarer vi ikke det, er det ikke sikkert vi klarer å løfte velferden vår også fremover. Hvis vi skal opprettholde velferdsnivået også for kommende generasjoner, har vi rett og slett ikke råd til å gå glipp av arbeidsplasser i privat sektor. Derfor må vi ha en politikk som gjør at bedriftene kan omstille seg, vokse og bidra til mer verdiskaping i fremtiden, som gjør at de kan investere i sine ansatte. Det generasjonsgapet vi nå ser tegn til, gjør at mange unge mennesker som i dag velger utdannelse, jobb og bolig, kommer til å streve mer enn generasjoner før dem.

Det gjelder også utfordringen med generasjonsgapet. Men da må man våge både å tenke nytt og ikke minst tenke langsiktig, slik at de skrittene man tar når det gjelder kortsiktige utfordringer, ikke bidrar til å gjøre det vanskeligere å løse de langsiktige utfordringene. Regjeringen har brukt tid og penger på å gå bakover, de har skapt uro og uforutsigbarhet, de er mer opptatt av i går enn av i morgen. Det rammer først og fremst dagens unge og generasjonene som følger etter dem. etter dem. To år inne i denne regjeringsperioden er vår største utfordring at vi også må ta ansvar for fremtiden. Det kommer Høyre til å gjøre.

I den valgkampen var representanten Solbergs første store løfte at der Høyre fikk ordførere, skulle skatter, avgifter og gebyrer holdes nede. Solberg sa til og med at Høyre «vil tiden hvor politikerne økte dine regninger for å få sine egne budsjetter til å gå opp være forbi». Det eneste problemet var at mange Høyre-ordførere sa at det ikke var mulig å oppfylle. Det var for mange kostbare prosjekter som var i gang, eksempelvis innenfor et område som vannforsyning. Norges største avis kalte det Ernas bløff på lederplass, og skrev at hun kastet blår i øynene på folk. Mitt spørsmål til Solberg er derfor: Vil hun like godt gjøre som Høyre i sin egen hjemby og avlyse det tydeligste valgløftet med en gang? Nei, det vil jeg ikke. Jeg har hørt hva våre politikere har både forhandlet om og snakket om, reduksjoner eller frys i eiendomsskatten, i motsetning til Arbeiderparti-representanter, som i valgkampen sa at de ikke skulle øke eiendomsskatten. Da budsjettene ble lagt frem nå i høst, ble det økninger i eiendomsskatten. Det er riktig at avgiftene knyttet til vann og avløp er krevende mange steder, og i den artikkelen som representanten viser til, sier jeg også tydelig at dette kommer til å være krevende og vanskelig å få til i Oslofjorden, for der kommer det eksterne vedtak om f.eks. rensing for nitrogen. Det at man Det at man i sum klarer å ta ned noe av eiendomsskatten eller noen av gebyrene eller å gjøre endringer i det, er jeg glad for, og det ser jeg at veldig mange av våre kommuner klarer å følge opp.

Ernas løfte? Kommer det mer penger i Høyres alternative budsjetter, sånn at Bergsland og andre som skal oppgradere vann- og avløpsnettet sitt, kommer til å få en støtte i/fra et alternativt budsjett

Da må man vente med å spørre om det alternative budsjettet. Høyres landsmøte gjorde faktisk noen vedtak om dette, bl.a. at man må se på avskrivningsreglene

Jeg var litt forbauset over at Arbeiderpartiet var så opptatt av at vi ikke kunne gjøre noe med dette. Da jeg så de alternative budsjettene som kom både i Bergen og i Oslo, skjønte jeg hvorfor: Der var det økning i eiendomsskatten som ble prioritert.

[10:45:54]: Sikker tilgang til mat er god beredskap. Norsk landbruk og matindustri er vår største landbaserte verdikjede og er med på å stabilisere og sikre norsk økonomi. Det trengs, bokstavelig talt, i disse ulvetider. Vi er ikke i mål, men jordbruksoppgjøret i 2022 var historisk høyt, 10,9 mrd. kr. I 2023 innebar jordbruksavtalen en økning på over 4,1 mrd. Høyre stemte imot årets framforhandlede jordbruksavtale – og jordvernstrategi. De foreslo å redusere budsjettmidlene til landbruket med 1,2 mrd. kr. De foreslo innføring av CO2-avgift og drikkekartongavgift på til Kostnadsveksten skal i liten grad kompenseres av budsjettmidler, og matvareprisene skal ikke kunne økes. Høyres landbrukspolitikk er basert på lavere inntekter og høyere avgifter til bonden. bonden. Hvorfor er Høyre, ledet av tidligere statsminister Erna Solberg, det partiet på Stortinget som er minst villig til å bruke penger på landbruk og matberedskap i en tid med krise i Europa?

jo mer penger vi bruker over offentlige budsjetter, jo høyere blir renten, og jo større utfordringer blir det for barn og unge som skal etablere seg. Det er derfor viktig å ha en stram politikk. Da tror jeg at en økning på 15 pst. i nivået for bønder, i stedet for en økning på 21 pst., er en ganske solid økning uansett, og vil bidra til matvaresikkerhet. [10:48:11]: Statskapitalismen er tilbake i grønn drakt. Det brukes flere titalls milliarder kroner på å plukke ut bedrifter som får rause tildelinger av politikere og byråkrater. Dette skjer istedenfor at investorene, bedriftene og fagfolkene selv tar beslutninger basert på risiko og med egne penger. Dessverre ser det også ut til at Høyre er bitt av statskapitalismebasillen og ivrer for å bruke milliarder av kroner på risikofylte prosjekter, som f.eks. karbonfangst og -lagring i Øygarden, der skattebetalerne tar det meste av risikoen, samtidig som noen få private selskaper vil nyte godt dersom disse prosjektene lykkes. I et parti som tradisjonelt sett har ment at det bør være grenser for politikk, bør alarmklokkene gå når Høyre bruker retorikk som «politikken må skape marked». I Fremskrittspartiet heter det at framtiden skapes, den vedtas ikke. Hvorfor mener Høyre at statskapitalisme, som knapt noen gang har vært vellykket, plutselig er løsningen når det gjelder det grønne skiftet? det gjelder energimarkeder, nye energiformer og nye teknologier, er at vi ikke har priset kostnadene ved klimaendringene høyt nok, slik at de som slipper ut utslippene, møter den reelle prisen det har for samfunnet. Ut fra resonnementene som representanten nå gir uttrykk for, burde man også vært for en betydelig høyere CO2skatt, en betydelig høyere beskatning, for å si at markedet skulle fungere. Når vi ikke har det, fordi det innebærer for store omstillinger for samfunnet, mener vi at en del risikoavlastning må gjøres for å få frem de nye teknologiene. Det har et fordelingsperspektiv,

[10:50:45]: I sitt innlegg sa re- presentanten veldig mye om framtidens velferd, men la meg ta oss litt tilbake til de åtte årene representanten var statsminister, der den Høyre-ledede regjeringen kuttet i arbeidsavklaringspenger for syke folk, kuttet i feriepenger på dagpenger, kuttet i barnetillegget for uføre, og hvis ikke det var usosialt, kuttet i brillestøtten til barn i tillegg til å ha en skattepolitikk som økte forskjellene. Den usosiale holdningen så vi også under valgkampen, da representanten sa: Jeg har råd til å betale tannlegen min selv, det har mange andre også. Jeg skal avstå fra å kommentere Solbergs privatøkonomi, men når SIFO-tall viser at nesten én av fem husholdninger har droppet tannlegebesøket de siste seks månedene, hvordan kan Solberg da forklare

for det må vi diskutere i forhold til andre prioriteter. I dagens situasjon vil jeg bare si at min største prioritet er å sørge for at det generasjonsgapet vi står overfor, ikke blir større, men at det faktisk blir mindre

Når det gjelder innstrammingsendringene: Ja, vi har vært konsekvente på spørsmål knyttet til arbeidslinjen, for vi er opptatt av at det skal være insentiver til å jobbe, og det kommer vi fortsatt til å være. Presidenten Det ble ikke gjort skrift- lige vurderinger i forbindelse med Finnes’ aksjekjøp på tross av at det ble utformet en liste over flere selskaper det var grunn til å være oppmerksom på. Norsk Hydro var

Jeg vet at det ikke kan utelukkes at Statsministerens kontor har bistått med muntlige vurderinger, men i viktige saker ville det vært naturlig å få grundige og skriftlige vurderinger enten Statsministerens kontor eller Justisdepartementets lovavdeling. Solberg har tidligere uttalt: Vi visste at Finnes hadde aksjer i Hydro til store beløp. Hvem er dette vi-et? Ble Statsministerens kontor i det hele tatt involvert, og hvorfor var ikke dette viktig nok til å gjøre grundige og skriftlige vurderinger av? Erna [10:54:08]: Jeg antar at dette egentlig er spørsmål som hører hjemme i kontroll- og konstitusjonskomiteens diskusjon av min redegjørelse, som er lagt frem. Jeg kan ikke gi detaljerte svar på flere spørsmål i dette, men til det overordnede spørsmålet representanten innledet med: Det er godt mulig at både min sak, Anniken Huitfeldts sak,

hvor man har kontrollert og snakket om en sak og sagt at grensen er der eller der, også bør gjøres mer skriftlig, for å sikre oss mot at det skapes et bilde av at det ikke er gjort, at disse vurderingene faktisk ikke er foretatt. Men det har altså ikke vært prosedyre for det i de sakene hvor det har vært oppfattet som relativt klart. Jeg har sagt at i noen saker jeg ikke hadde kunnskap om, om, burde jeg ha gjort de vurderingene – sett i ettertid – hvis jeg på det tidspunktet hadde hatt kunnskap om den handelen min mann gjorde.

Norge har hatt en lederrolle i å ivareta de internasjonale havområdene, men i år har regjeringen lagt fram en sak om åpning og utvinning av havbunnsmineraler. Det har møtt sterk faglig motstand, inkludert fra Miljødirektoratet, det er sterk internasjonal motstand, og den vokser. Da blir mitt spørsmål: Vil Høyre være med på å innføre et moratorium for utvinning av havbunnsmineraler, ikke minst for å beholde den internasjonale lederrollen Norge har [10:56:36]: Jeg mener hele filosofi- en bak å etablere havpanelet – som altså er et panel knyttet til bærekraftig havøkonomi, som dreier seg om at vi både skal leve av havet, ved havet og sørge for at det er bærekraftig fremover – innebærer at man alltid skal bruke grunnlaget i vitenskapelige systemer for å gjøre forvaltningen.

Vi er ikke enig i at vi bare skal stoppe ting. Vi er enig i at vi må bruke det grunnlaget for å kunne forvalte ressursene våre på en god måte, men det må være et forsvarlig system. Er det ett land som har et forsvarlig system for å vurdere dette, er det det landet som har drevet med «deep-sea drilling» over lang tid, som har drevet med veldig mye subsea-arbeid, og det er Norge, som har kunnskap og kompetanse til å kunne starte gradvis opp med det.

starten av da- gens debatt har jeg lyst til å bemerke at i dag er alle hovedtalspersoner fra alle partier kvinner. Det tror jeg er første gang skjer i Stortingets historie. For 30 år siden ville det ha vært veldig oppsiktsvekkende, i dag tar vi det nesten som en selvfølge – men artig er det likevel. likevel. Vi har kommet to år ut i denne stortingsperioden. Det har vært to litt voldsomme år, både når det gjelder politikeres og partiers egne forhold, og når det gjelder folks hverdag og økonomi. Politikkens egne saker handler i stor grad om tilliten til det politiske systemet. Det er viktig, og det kommer vi tilbake til utover høsten, men det påvirker i liten grad livet til folk flest utover i landet. Derfor er det også veldig viktig at denne debatten handler om saker som berører folks hverdag, og om hva vi som folkevalgte kan få gjort for å hjelpe innbyggerne i en tid som er krevende for mange. De to årene vi har bak oss, har vært preget av krig i Europa, høy inflasjon, redusert kjøpekraft, sterkt økende rentekostnader, energimarked i ubalanse og alt som følger med hvert enkelt av disse punktene. Folk flest har for lengst merket det på lommeboka, og den berømmelige livreima er blitt ubehagelig stram i mange norske familier. Rentekostnadene biter, og det samme gjør strømprisene, sjøl om de akkurat nå oppleves som milde sammenlignet med forrige vinter. Vi ser i land etter land at partier som sitter med ansvar og regjeringsmakt i slike tider, får hard medfart i valg og meningsmålinger. Det er egentlig ikke så overraskende. I vanskelige tider er det krevende å ha politisk ansvar. Hvordan historiens dom kommer til å falle over regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er det likevel altfor tidlig å si noe om. Jeg tror alle som nå måtte avskrive denne regjeringskonstellasjonens muligheter ved stortingsvalget i 2025, gjør opp regning uten vert, for hva vet vi? Jo, vi vet at alternativet, nemlig høyresida på Stortinget, er mer splittet enn man kan få inntrykk av, og opposisjonen kom mer til å streve kraftig med å framstå som et samlet regjeringsalternativ å streve kraftig med å framstå som et samlet regjeringsalternativ i valgkampen om to år. Vi har sett tendensene her på Stortinget. Høyrepartiene ser ut til å ha helt ulik oppfatning om økonomisk politikk. har foretatt en u-sving fra å være et ansvarlig parti i økonomisk sammenheng til å bli et parti som øser politiske løfter ut av en sekk der verken handlingsregel eller moderat oljepengebruk har noen plass. Vi kommer til å se forskjellen på de to partiene når de alternative budsjettene lages i høst – de to partiene kommer til å leve nesten i hver sin verden. Dette vet begge partier at ikke kommer til å gå dersom de skal samarbeide. Enten må Fremskrittspartiet stramme inn, eller så må Høyre overse alt de hittil har sagt om ansvarlig pengebruk. Begge kan ikke få det som de vil.

men det er denne typen spørsmål opposisjonen må tåle mer og mer av fram mot valget i 2025. For vårt vedkommende mener jeg at Senterpartiet og Arbeiderpartiets regjeringsalternativ har stått seg, sjøl om populariteten akkurat nå er svak. Vårt alternativ er sterkt, og vi får ting gjennom i Stortinget fordi vi har en strategisk posisjon og kan henvende oss både til venstre og til sentrum i det politiske landskapet, slik vi bl.a. så det i forbindelse Vår grunnleggende fellesskapstenkning blir gjennomført metodisk, steg for steg. Jeg mener det er åpenbart at landet i en krevende tid er bedre tjent med en Arbeiderparti–Senterparti-regjering som snekrer statsbudsjett i Stortinget sammen med SV, enn med en Høyre-ledet regjering. I en tid da mange sliter med høyere kostnader, prøver vi å dempe konsekvensene av høye priser og renter ved bl.a. å redusere prisen på barnehagene med 1 000 kr per barn, ved å gi gratis SFO til førsteog andreklassinger og ved å sørge for en historisk høy økning i pensjon og trygd, økt borteboerstipend, økt studiestøtte, økt bostøtte og en rekke andre ting. Vi har også etablert en av de mest sjenerøse strømstøtteordningene i verden, ved at alle med en pris over 70 øre får strømstøtte time for time. Samtidig har vi redusert elavgiften og bevilget mer til strømstøtte for dem som mottar bostøtte. I en krevende tid har vi stått vakt for Samholds-Norge ved å bevilge 6 mrd. kr ekstra til sykehusene og satset nye millioner på tannhelse. Vi bidrar til pensjon fra første krone man tjener, vi bidrar til at permitterte og arbeidsledige får feriepenger, og vi har økt pendlerfradraget betydelig.

For Senterpartiet har det også vært viktig at vi i den samme krevende perioden har klart å prioritere distriktspolitiske og landbrukspolitiske tiltak på en måte som er avgjørende viktig for landet. Vi har fått vedtatt to av de beste jordbruksoppgjørene i nyere tid. Det styrker matproduksjon, beredskap og bosetting over hele landet. Vi har innført gratis ferje fra plasser uten fastlandsforbindelse og halvert prisen for resten. Vi har innført bygdevekstavtaler for de mest utsatte distriktskommunene, og vi bevilger nær 400 mill. kr for å sikre bredbåndsutbygging i hele landet. Fra neste vår blir maksprisen på distriktenes kollektivtilbud, fly på kortbanenettet, halvert. Vi bygger ut desentralisert høyere utdanning med nye studieplasser, samtidig som universitetene gis mulighet til å tilby flere av sine utdanninger desentralisert. Denne nye retningen og farten i distriktspolitikken skal fortsette i tida framover. Vi må se og utvikle hele dette vakre og langstrakte landet vårt. Ingen enkelttiltak er tilstrekkelig for en god distriktspolitikk, den må bestå av et sett av tiltak. Det må også føres en politikk der kommunene får ressurser og handlefrihet til både å løse velferdsoppgaver og å føre en aktiv næringspolitikk. For å bygge gode lokalsamfunn må også de lokale samfunnene få bestemme mer, basert på lokale forhold og behov, enn det de gjør i dag. Omfordeling, det å redusere sosiale og geografiske forskjeller, blir en hovedoppgave i året som kommer. Vi kan ikke politisk fjerne alle konsekvenser av den tida vi lever i, men vi kan føre en politikk som demper utfordringene for folk flest og derigjennom skaper økt trygghet for økonomi, bolig og arbeid. Regjeringens viktigste oppgave blir derfor fortsatt å bidra til å stabilisere økonomien, få prisstigningen under kontroll, flate ut renter og samtidig hindre at arbeidsledigheten øker. Det er den balansegangen som må gås hele tida, og som vi for fullt kommer tilbake til i statsbudsjettet på fredag. Et annet viktig tema for året som ligger foran oss, er å styrke militær og sivil beredskap. Krigen i Europa minner oss på behovet for å gjennomgå og styrke egen beredskap. Regjeringen har nedsatt to kommisjoner etter at den tiltrådte: en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. De har begge levert sine innstillinger, og de peker på store utfordringer i årene framover. Den debatten blir viktig i løpet av vinteren, og håpet er å skape brede flertall i Stortinget, både når det gjelder langtidsplanen for Forsvaret, og når det gjelder økt total samfunnsberedskap. Et tiltak regjeringen allerede har vedtatt, er å opprette beredskapslager for korn. Etter den kalde krigens slutt har norsk matforsyning i altfor stor grad støttet seg til internasjonal handel. Regjeringen ønsker å styrke matberedskapen og ruste oss mot den usikkerheten som klimaendringer og krig i Europa også skaper i det internasjonale matvaremarkedet. I vårt naboland Sverige ser vi akkurat nå en voldsbølge som er vanskelig å fatte. Over tiår har det bygd seg opp en type gjengkriminalitet som bidrar til drap, hærverk og rekruttering av svært unge mennesker til kriminelle oppdrag. Antallet drap i Sverige var i 2022 på 63. I Norge og Danmark var det henholdsvis fire på hver i samme periode. Det er en ond spiral som det er vanskelig å komme ut av. I Norge må vi lære av det som skjer i Sverige for å unngå å komme i samme situasjon. Det handler sjølsagt om politiressurser, det handler om narkotikapolitikken, og det handler om hvilken integreringspolitikk vi fører. Regjeringen har nylig lagt fram tiltak om flere og strenge straffereaksjoner for ungdom. Det er et viktig og nødvendig skritt på vegen, men det verken kan eller skal være det eneste tiltaket. tiltaket. Halvvegs inn i stortingsperioden må vi sørge for å opprettholde søkelyset på de viktigste tingene. Vi må ikke ende i avmakt over den krigssituasjonen vi opplever midt i Europa. I Norge har vi en tradisjon for samhold når landet vårt står foran store utfordringer. Ukrainapakken som vi behandlet i vår, er et eksempel på det. Vi må sørge for et norsk storting hvor debattene kan være skarpe, men der polarisering aldri får utvikle seg slik at vi ikke lenger klarer å inngå store og brede forlik partiene imellom. Når vi ser utviklingen internasjonalt, skal vi verne om det faktum at vi er i stand til å samarbeide når det virkelig gjelder.

Senterpartiet gikk kraftig tilbake. Selv i de fylkene som hadde det vondt og vanskelig over å ha blitt slått sammen, og som ble oppløst av regjeringen, var det høyresiden som gikk kraftig fram. valg var heller ikke så mye å skryte av. Min tidligere benkekamerat, Martin Kolberg, har tatt til orde for å utvide regjeringen med SV. Til NTB sa representanten Arnstad: «Velgerne gikk til høyre ved dette valget. Jeg har vanskelig for å se at et regjeringssamarbeid som trekkes mot venstre, skulle bringe disse velgerne tilbake.»

veldig billig unna så langt når det gjelder spørsmålet om hva de er enig og uenig i. Økonomisk politikk er tross alt fundamental, og virkelighetsoppfatningen er totalt forskjellig mellom de to store partiene på høyresida. Det er riktig at Senterpartiet ikke er fornøyd med det valget vi gjorde nå. vi gjorde nå. Vi har tenkt å løfte oss igjen i forhold til dette valget fram mot stortingsvalget 2025. Vi mener at det er viktig, og vi mener at mange av de sakene vi står for, behøves i norsk politikk, og at vi behøver gjennomslag for dem. Jeg er litt realpolitiker, jeg møtte vel kanskje Martin Kolbergs uttalelser litt ut fra realpolitikken. Man må se på hva partiene er enige og uenige om. Senterpartiet og Arbeiderpartiet ligger nærmest hverandre. Det er naturlig for oss å samarbeide i regjering. Det er lenger fra oss til resten av venstresida, men vi har også et godt samarbeid med SV i den økonomiske politikken.

Jeg har lest trontalen med stor interesse. Det er jo ikke alltid så veldig mye å hente der, men det er litt kronologi, og det står i trontalen at for «å bygge sterkere lokalsamfunn skal lokalsamfunnene få bestemme mer selv og folk få mer makt over egen hverdag». Det høres jo veldig bra ut, men vanligvis har Senterpartiet snakket om det kommunale selvstyret. Det har Høyre også vært veldig opptatt av. av. Nå har kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik tvangsbestemt at det skal avholdes folkeavstemning på bakgrunn av en Facebook-gruppe i Søgne – mot lokaldemokratiet i Kristiansand. Er det derfor det kommunale selvstyret er tatt ut, og at det nå står at lokalsamfunnene skal få bestemme? Jeg synes bestandig det er litt vittig når representanter trekker fram ulike lokale samarbeid, slik representanten trakk fram Trondheim her. – Høyre klamrer seg til Arbeiderpartiet i Steinkjer; Høyre sørger for samarbeid med Arbeiderpartiet i Ringsaker. Det finnes utallige eksempler på samarbeid i ulike retninger uten at jeg i det hele tatt skal bruke det som retningsgivende for noe samarbeid i Stortinget på noe vis.

Det er ikke slik at én størrelse og én fasong passer alle kommuner. Man må få frihet til å utforme tilbud. Når det gjelder Kristiansand, er det å si at det er synd at en velger å tre beslutninger ned over hodet på folk uten å la dem høres. Det bør være en folkeavstemning. Nå får de en folkeavstemning. Hva som blir utfallet av den, vet ikke jeg, men det er viktig at de faktisk får lov til å si meningen sin i en folkeavstemning. [11:13:00]: I 2021 sa Marit Arn- stad at det var uaktuelt å sitte i en regjering som økte bensinprisen til over 20 kr. Vi har hatt priser på 30 kr – i dag da jeg kjørte på jobb, var prisen over 25 kr. Det rammer selvfølgelig vanlige folk, og det rammer bedriftene. Vi ser at anleggsbransjen nå har mange bedrifter som sliter. Senterpartiet har ikke forlatt regjeringen. De har heller ikke støttet Fremskrittspartiets mange forslag om å redusere drivstoffavgiftene. Nei, tvert imot ser vi i dag i Aftenposten i det budsjettet som nå kommer, foreslår man, på toppen av ekstreme priser, å øke avgiftene ytterligere. I tillegg vet vi at mange viktige veiprosjekter blir droppet, og man vil gjøre motorveiene smalere.

i en replikkveksling i Stortinget, for jeg har aldri sagt at vi ikke skal ha bensinpriser over 20 kr. Jeg har sagt at bensinavgiftene ikke

Når det gjelder det som foreslås i budsjettet, vil de totale kostnadene for bilistene reduseres sjøl om drivstoffavgiftene økes med noen øre, fordi vi reduserer andre bilavgifter. [11:15:10]: De som blir ram- met mest, er de som har behov for å bruke bilen mest, som bor i distriktene, og selvfølgelig de som ikke har råd til å kjøpe seg elbiler eller nyere biler. Jeg registrerer at man kaller det spinn fra Facebook. Jeg tror at alle som må kjøre innom en pumpe, mener at dette ikke er spinn. De ser priser som vi aldri har sett før i Norge.

og forskjellene øker kraftig. Så prøver man å kompensere ved å dele ut litt penger til noen grupper, men det vi ser, er at mange ikke får noen kompensasjon. Spesielt de som bor alene, de som har like mange utgifter og må greie dem på én inntekt, sliter nå kraftig. Hvordan kan Senterpartiet være fornøyd med innsatsen i regjering når vi ser at fattigdommen og forskjellene øker? Listhaug gjentar nå et spinn som er funnet opp på Facebook. Det synes jeg er veldig synd og litt skuffende av en partileder. Drivstoffavgiftene kommer til å bli økt med noen øre i dette budsjettet, men samtidig kommer andre bilavgifter til å bli redusert, betyr det en lettelse. I tillegg har denne regjeringen gjort ting på avgiftslettelser som den forrige regjeringen aldri gjorde. Vi har redusert elavgiften for folk. Vi har fjernet mineraloljeavgiften, som har stor betydning, ikke minst for anleggsbransjen og andre bedrifter.

Samtidig ser vi at daglegvarekjedene tek inn endå meir importerte produkt. SV ventar no at det kjem ein plan for auka sjølvforsyning i haust, slik som det er avtalt. Det eg lurer på, er om regjeringa meiner at det er gjort nok for å sikre heimemarknaden for norsk mat. Når kan vi vente det nye talgrunnlaget for utrekning av inntektene til bøndene, og meiner Senterpartiet at framdrifta på det med lausdriftskrav og verkemiddel er god nok? Jeg er glad for at Sen- terpartiet og SV kan være enige om at matsikkerhet og matproduksjon er veldig viktig. Det er faktisk en av Norges store næringer. Hvis en også tar med næringsmiddelindustrien, er det en av de største fastlandsindustriene vi har i Norge. Det er veldig mange arbeidsplasser, og det er også veldig viktig for bosetting, for å holde jord i hevd og for å sørge for mat til oss alle. Vi kommer til å jobbe videre med en rekke av de problemstillingene representanten var opptatt av, både det som angår tallgrunnlag, det som angår opptrappingsplan, og det som angår hvordan en skal innfri løsdriftskravet uten at det på en måte knekker kanskje særlig dem som er mindre, og uten at det fører til for stor

Det som har vært politikken så langt, er da å flytte mellom de andre store byene og eventuelt ut, men ikke fra Oslo-området. Det synes jeg er et paradoks. Noe av det kan være fornuftig – altså å balansere mellom regionene. Jan Bøhler, tidligere stortingsrepresentant og nåværende senterpartimedlem, hadde jo sitt store mantra om at det ikke skulle flyttes noen statlige arbeidsplasser fra Oslo-regionen. Er det sånn at Jan Bøhler nå har fått det votumet i Senterpartiet at dette er et klart gjennomslag? Er det nå Senterpartiets politikk?

Så kan jeg godt erkjenne at det ikke er et veldig enkelt arbeid. Det er tidkrevende, og man er nødt til å ta steg for steg. Det er heller ikke bestandig en får flyttet så mange som en ønsker, vi har et eksempel jeg synes er viktig, nemlig at vi nå flytter en del av forvaltningen knyttet til den norske delen av oljefondet, altså folketrygdfondet, til Tromsø og oppretter en ny virksomhet der. Det synes jeg er viktige steg å ta, og de stegene må det tas mange, mange flere av.

[11:21:55]: Fattigdommen i Norge øker, drivstoffprisene har igjen passert 25 kr literen, og som om ikke det er nok, kunne vi se at drivstoffavgiftene skal økes igjen neste år.

renten gjør kraftige innhogg i økonomien til folk. Folk som tidligere greide seg helt fint, gjør ikke det lenger, og ennå har ikke alle renteøkningene slått inn over husholdningene. I SIFO-rapporten som kom i forrige uke, kunne vi lese at Norge kan få en fattigdom som vi ikke har opplevd i etterkrigstiden. 151 000 norske husholdninger karakteriseres som ille ute økonomisk, og denne gruppen er blitt tre ganger så stor som den var før covid-19-pandemien. Dette skjer samtidig med at staten aldri før har tjent mer penger. I fjor ga petroleumsinntektene 1 285 mrd. kr i inntekter til statskassen. Første halvår i år er overskuddet på budsjettbalansen 458 mrd. kr. kr. Regjeringen og SV velger å dele ut litt mer penger til noen av dem som sliter, men mange som er ille ute økonomisk, får ingen hjelp av regjeringen og SV. Særlig går den høye prisveksten ut over unge i etableringsfasen og mange som er enslige, som i Oslo utgjør nesten halvparten av husholdningene. Fremskrittspartiet har gjentatte ganger foreslått å la folk få beholde mer av sine egne penger gjennom å redusere drivstoffavgiftene, halvere matmomsen og innføre et tak på hvor mye vår egen befolkning og næringsliv skal betale for strømmen. Dette vil også dempe inflasjonen. Det er inflasjonen som er årsak til renteøkningene. Men regjeringen er imot dette. Det hevdes at det er stram økonomi, men pengene til klimasubsidier sitter løst. Det er ikke mangel på penger i Norge, men det er mangel på prioritering. hva kunne vi fått for disse 15 mrd. kr som Arbeiderpartiet og Senterpartiet i forrige uke lovte bort i klimasubsidier, der staten påtar seg rollen med å peke ut vinnere og tapere? Hva kunne de blitt brukt til? redusert avgiftene på mat og drivstoff. Man kunne økt minstepensjonen, som i dag er under EUs fattigdomsgrense. Man kunne fullfinansiert byggingen av 45 000 sykehjemsplasser, i en sektor som desperat trenger mer midler, og der ca. 3 000 eldre, syke og pleietrengende står i kø for å få en plass. Det viste TV 2 til. Fremskrittspartiet mener at regjeringens nye statskapitalisme gjør at bedrifter som er flinkest til å drive lobbyvirksomhet mot politikere og embetsverk, premieres. Lønnsomme bedrifter tappes for stadig mer ka pital, mens klimasubsidier deles ut rundhåndet. Istedenfor å belønne noen få og innføre stadig nye krav og reguleringer og økte skatter og avgifter for næringslivet vårt vil Fremskrittspartiet heller sørge for forutsigbarhet og skikkelige rammevilkår for dem som skaper verdier. Sverige har lenge vært skrekkeksempelet på hvor ille det kan gå når media og politikere er mer opptatt av å skyve store samfunnsproblemer under teppet enn faktisk å gjøre noe med det. Da jeg besøkte det belastede Rinkeby utenfor Stockholm i 2017 for å lære hva Sverige hadde gjort feil, skapte det en mediestorm uten like. Besøket ble forsøkt latterliggjort av flere norske politikere, flere av dem sitter i salen i dag, men nå er det påfallende stille om det som skjer i nabolandet vårt. Bomber, granater og drap på uskyldige er nærmest blitt dagligdags. Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, erkjenner at en ansvarsløs innvandringspolitikk og en mislykket integreringspolitikk er det som har skapt problemene i Sverige. I Norge har vi hatt bedre kontroll, takket være at Fremskrittspartiet gradvis har presset flertallet til å føre en strengere innvandringspolitikk enn man ellers ville gjort. Forskjellen på Norge og Sverige er kort og godt Fremskrittspartiet. i Norge en utvikling der det går i gal retning. Norsk politi har allerede bekreftet at Foxtrotnettverket, som i altfor lang tid har fått herje i Sverige, også har virksomhet i Norge. Ungdomskriminaliteten øker kraftig, og utfordringen med kriminelle gjenger har også en bekymringsfull utvikling i Norge. Samtidig med dette fører regjeringen en politikk som gjør at alle politidistrikt, bortsett fra Finnmark, kutter politistillinger. Justisministeren var nylig ute og lovte Oslo-politiet skarve 15 mill. kr for å hindre at den svenske voldsbølgen sprer seg til Norge. Det gjør hun etter først å ha fjernet 60 mill. kr som Fremskrittspartiet fikk øremerket til å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet i det siste budsjettet der vi hadde en hånd på rattet. Som følge av dette er bl.a. gjengprosjektet på Romerike lagt ned, og de ser der allerede økte utfordringer i disse miljøene. Jeg tror mange derfor, med dette bakteppet, over at regjeringen i trontalen i går, der hovedlinjene for regjeringens politikk det neste året pekes ut, ikke viet et eneste ord til den skremmende utviklingen i vårt naboland, som også påvirker utfordringene vi står i. De viet ikke et eneste ord til at vi i Norge også ser en svært uheldig utvikling innen ungdoms- og gjengkriminalitet. Fremskrittspartiet er tydelig. Nå må det sterkere lut til i bekjempelsen av dette. Vi vil selvsagt støtte regjeringens forslag om innskjerpelse i ungdomsstraffen, men forslaget er dessverre bare et lite skritt i riktig retning. Derfor foreslår vi bl.a. å redusere den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år, (første dag) 33 gangere under 18 år som dømmes for de mest alvorlige lovbruddene, doble straffenivået for gjengkriminelle og doble straffenivået i utsatte områder med mye kriminalitet. Nå er tiden for eksperimentering og kollokviegruppe over. Nå må Norge gjøre som Fremskrittspartiet har ment lenge, lære av de feilene som Sverige har gjort, og innføre umiddelbare tiltak for å unngå at voldssituasjonen sprer seg med full kraft over grensen og inn til Norge. Norge. Nok en gang var eldreomsorg et hovedtema i valgkampen. Enda en gang er vi blitt presentert for mange hjerteskjærende historier om svært pleietrengende eldre som ikke får den omsorgen de har krav på. Igjen har det blitt avdekket grov svikt i tjenestene som gis til eldre som har fått vedtak om sykehjemsplass, men som må vente i månedsvis på å få det. Det er rett og slett uverdig i et rikt velferdssamfunn. For 20 år siden viste vi i denne salen handlekraft. Politikere fra alle partier gikk sammen om å lage et barnehageforlik, der vi sørget for at norske barn fikk plass i barnehage. Nå er det på tide at flere partier enn Fremskrittspartiet innser at vi ikke kan løse krisen i eldreomsorgen uten å ha en statlig finansiert omsorg, uten at vi her tar ansvaret og sørger for at vi har nok penger og slipper til alle gode krefter for å løse vår største og viktigste utfordring framover. Hvis ikke kommer dette til å gå fra galt til krise om få år, fordi utbyggingen går for sent. Vi blir flere eldre. De fleste greier seg meget godt, men de som trenger hjelp, må faktisk få det. Vi står ved et veiskille i eldreomsorgen. Regjeringen har foreslått å bygge 1 500 flere plasser. Det er ikke i nærheten av nok dersom vi skal nå det som Statistisk sentralbyrå mener er behovet innen 2030, som er 13 000 nye heldøgnsplasser. Hvis vi ikke tar grep, går vi rett inn i en krise som kommer til å komme ikke langt fram i tid. Terskelen for å få sykehjemsplass er blitt for høy. Det er på tide at vi holder vår del av samfunnskontrakten. De som har jobbet og betalt skatt gjennom et langt liv, skal få den hjelpen de trenger, den dagen de trenger den. De som har bygd dette landet, fortjener å bli møtt med respekt og med pleie og omsorg som de har betalt skatt for å få. Fremskrittspartiet kommer aldri til å gi seg før vi har statlig finansiert omsorg i Norge, der det er den pleietrengendes behov som styrer hjelpetilbudet, ikke kommunens økonomi.

ungdomsvalden og den gjengkriminaliteten skal me aldri få i Noreg. Arbeidarpartiet i regjering er svært oppteke av å både førebyggje og avdekkje alvorleg kriminalitet.

program som gjer at me kan arbeide kontinuerleg med å få gjengkriminelle ut av nettverka. Kva var grunnen til at Framstegspartiet stemte imot dette, og kva var årsaka til motstanden? Vi har absolutt in- gen grunn til å skamme oss over den politikken som vi førte i regjering. Tvert imot bidro vi til å bygge opp norsk politi. Vi fikk fikk tilført en masse ressurser og årsverk rundt omkring i det ganske land, både i distriktene og i særorganene i politiet. Dessverre ser vi at den regjeringen som nå sitter på vakt, bidrar til det motsatte, bidrar til at det blir færre politistillinger i en tid da vi trenger det mer. Utviklingen i Sverige har gått fra vondt til langt verre. Det som bekymrer meg enda mer, er at vi i Norge ser at utviklingen blant ungdom når det gjelder gjengkriminalitet, også går i feil retning, med en kraftig økning. Hva er svaret fra denne regjeringen? Ingenting. Ikke ett ord ble nevnt om dette i trontalen, og det er jo fristende å spørre tilbake: Hvorfor i all verden var ikke dette et prioritert område for regjeringen i trontalen? Dette er ikke spørretime, men replikkordskifte, så her kan hvem som helst svare på hva som helst. Lene Vågslid (A) [11:34:10]: Takk for det, president! Eg høyrer at representanten ikkje vil svare på spørsmålet mitt, og det skjøner eg, for det er jo vanskeleg å skjøne

Ja, det har vi jo alle- rede vært helt tydelige på, men problemet er at det er langt fra nok. Når vi ser den kraftige økningen, på 50 pst., i ungdomskriminaliteten i Oslo bare i år, i år, holder det overhodet ikke. Derfor må det kraftigere lut til. Fremskrittspartiet tok initiativ til å få på plass Magnormoen, som er en politistasjon som vel snart er klar, på grensen mellom Norge og Sverige. Hvorfor gjorde vi det? Det var fordi vi var bekymret for smitteeffekten fra Sverige og inn til Norge, og vi så at disse gjengene potensielt også kunne få virksomhet i Norge. Nå har det skjedd. Vi har også fremmet en rekke forslag, bl.a. om dobbelt straff etter dansk modell for gjengkriminelle, dobbelt straff i utsatte områder. I dag fremmer vi også en rekke forslag. Det er bare for Arbeiderpartiet å stemme for, så skal vi nok få orden på dette.

En av de største endringene som representanten Listhaug foreslo da hun selv var statsråd, var å avvikle de norske konsesjonslovene, avvikle det ene lovverket vi har som skal sikre norsk eierskap til norsk jord og norsk skog. Nå er det jo mye som har skjedd i verden på de snaut ti årene som har gått siden representanten foreslo det. det. Ser representanten nå verdien av at vi har et regelverk som sikrer at ikke folk fra hvor som helst i verden har mulighet til å kjøpe så mye norsk jord og så mye norsk skog som de selv ønsker? Nå har vi jo en sik- kerhetslov i dette landet som selvfølgelig skal passe på at ikke aktører som kan være til skade for Norge, skal kunne kjøpe seg opp på ulike områder. Konsesjonslovene handler om at staten skal sitte og bestemme over eiendommen til folk. De skal bestemme hvem som skal kjøpe disse eiendommene, de skal bestemme hvilken pris de kan selge dem for. I vår verden er dette et stort inngrep i den private eiendomsretten. At Senterpartiet forsvarer det, får stå for deres regning, men vi mener det er feil at det er politikere og byråkrater som skal bestemme hvis noen ønsker å selge gården sin i Norge, og at de da sitter igjen med langt mindre penger enn det gården er verdt. I disse dager er det mange som kunne tenke seg en gård. Vi ser at en del er ute på markedet. Potensielt kunne det nok vært flere hvis folk hadde fått det gårdene var verdt, istedenfor det som staten og politikere og byråkrater mener de skal få.

Eg beit meg merke i at representanten Listhaug sa at det var eldreomsorg, ikkje Sverige, som var vår tids største ut fordring. La oss da halde oss til eldreomsorga.

Da Fremskrittspar- tiet hadde en hånd på rattet, fikk kommunene langt bedre økonomi enn man hadde hatt før det. Vi mener at det er mange ting vi bruker penger på i Norge, som vi skal kutte ut eller redusere kraftig. i dag snakket en del om disse symbolske klimatiltakene, der det strøs milliarder av kroner ut til private bedrifter, og det er nesten litt rørende å se at SV er med på dette. SV er ellers veldig opptatt av at private investorer ikke skal få massevis av penger i lomma, men her er det tydeligvis helt greit, også når vi ser at de tar store utbytter på toppen av det uten å ha produsert noen ting. Bistand er et annet område der det økes for hvert Vi mener at vi skal redusere bistandsbudsjettet, og vi skal bruke det til å hjelpe flyktninger i nærområdene med de grunnleggende tingene som er viktige. Vi vil legge ned fylkeskommunene i stedet for å splitte dem opp. Vi vil redusere byråkratiet i offentlig sektor, som vi ser eser ut. Å tømme mer og mer penger ut fra private bedrifter for å finansiere en stadig større offentlig sektor er feil vei å gå. Mímir Kristjánsson

en såkalt hestesko, som noen foraktfullt kaller det – at man må øke minstepensjonen i Norge, slik at den kommer opp til fattigdomsgrensen. Det er imidlertid ikke bare pensjoner som er under fattigdomsgrensen i Norge. De laveste uføretrygdene er under fattigdomsgrensen,

kan leve av, skal det være greit at et sykt og et skadd menneske må leve av, hvis man er så uheldig at man blir syk, f.eks. får alvorlig kreft eller på andre måter blir skadet før man når pensjonsalder? Hvordan ser representanten Listhaug

Vi mener at det som er viktig, er å gjøre grep som hjelper alle de andre som ikke lever av uføretrygd eller andre offentlige ordninger, som også sliter, som går på jobb hver dag – enten det er familier eller enslige som får større og større utfordringer. Det er derfor Fremskrittspartiet har tatt til orde for å redusere avgifter, halvere matmoms, ta bort drivstoffavgiften, sørge for at ingen betaler mer enn 50 øre for strømmen, se på hvordan man kan sitte igjen med mer penger, f.eks. på skatten, og sørge for at vanlige folk får beholde mer av egne penger og greier seg selv. Det mener vi er en bedre tilnærming enn at man hele tiden skal dele ut penger til enkelte grupper, for vi ser at det kommer vi aldri til å greie å treffe med. Til slutt: Det er alltid interessant å høre på Rødt, som vil legge ned norsk olje- og gassnæring og for så vidt fjerne de fleste inntektene, med tanke på hvordan dette skal finansieres. Troverdigheten deres har jeg absolutt meninger

Repre- sentanten Listhaug er tydelig på at hun mener at svaret på hvordan man skal forhindre såkalt svenske tilstander i Norge, ligger i Danmark og deres bande- og rockerpakke. På 14 år har Danmark innført fire bandepakker med hardere straffer som et sentralt element. Akkurat nå går debatten i Danmark. Danske forskere, som har hatt 14 år på å forske på disse pakkene og følgene av dem, sier at disse tiltakene er feilslått da veldokumentert forskning på området gang på gang tilbakeviser at de strenge straffene hindrer gjengkriminalitet, og at de i verste fall kan føre til ytterligere

faktisk kan forhindre smitte fra Sverige til Norge? Sylvi Listhaug (FrP) [11:43:56]: Man må ha to tan- ker i hodet på en gang. Selvsagt må man jobbe med forebygging. Da må vi ha folk som kan være der ute og prøve å få dem som er på vei inn i en kriminell løpebane, ut av den. Det er selvsagt en viktig oppgave vi som samfunn har. Men så er det noen som ikke lar seg rikke, uansett hvor mange sosialarbeidere, miljøarbeidere og politifolk vi bruker til Da er spørsmålet til syvende og sist: Skal vi beskytte samfunnet, eller skal vi la disse personene få ture fram, holde på og gjøre byrom og samfunn utrygge for oss alle? Fremskrittspartiet veldig tydelig på at det er uaktuelt. Derfor må vi ha et straffenivå som gjør at det får konsekvenser, og som kan være mer avskrekkende for dem som er på vei inn i disse miljøene. Så vet vi at gjengkriminaliteten i Danmark har fått

Det forslaget får vi kikke på. Det som er helt klart, er at vi mener at hvis vi ikke får til en statlig finansiert omsorgsordning,

har. I nesten hver eneste valgkamp kommer eldreomsorg opp som et stort tema fordi det er så store mangler. Problemet nå er at tiden begynner å renne fra oss før de virkelig store kullene med behov for omsorgstjenester. Derfor har vi ingen tid å miste. Vi er bekymret fordi det ser ut til at viljen til å bruke penger på enkelte områder, f.eks. på symbolske klimatiltak, er voldsom. Der renner det mange titalls milliarder kroner ut,

[11:47:30]: Det er tøffe tider. Vi ser at prisene har økt på det meste. Regninger og renter sliter i folk, og dyrtiden tynger, samtidig som klima- og naturkrisen truer mer. Da er det en trygghet i at flertallet i denne salen er valgt inn for og forplikter seg til til nettopp å styrke samholdet og styrke fellesskapet. Det trengs nå. Vi ser i en urolig tid at mange land har tilbakegang når det gjelder demokrati. Vi i Norge har et godt grunnlag for å lykkes. Det betyr ikke at vi ikke har store utfordringer også her. Jeg er urolig for alle dem som satt hjemme på valgdagen og dagene før. Vi ser at en del steder er det nettopp de som ikke stemte, som avgjorde valget. Her i Oslo, den klassedelte byen, ser vi at det var dobbelt så mange som stemte enkelte steder på vestkanten som på østkanten. Det kan tolkes som et uttrykk for ulikhet i makt og rikdom og at veldig mange kunne kjenne på en avmakt som gjorde at de valgte å sitte hjemme i stedet for å stemme. Nettopp der er det venstresidens løsninger som må fram. Nettopp der er det bare venstresiden som kan mobilisere, på det interessegrunnlaget som de menneskene tjener på, og nettopp derfor er det viktig at vi som er flertallet her i dag, ser på det som et mål at det er de som satt hjemme på valgdagen nå sist, som skal som skal være med og avgjøre flertallet i denne salen videre. Det er viktig, fordi maktbalansen mellom arbeid og kapital er avgjørende for fortsatt framgang for den norske modellen og rettferdig fordeling. Dette er en maktbalanse som hviler på gjensidig tillit, på arbeidsdeling og respekt mellom partene, og det er vår oppgave som venstreside å diskutere hvordan vi kan hvordan vi kan styrke og jobbe videre med det. Da er det en forutsetning med et organisert arbeidsliv, med faste og hele stillinger og med trygge tillitsvalgte som våger å gjøre jobben,

og trygger arbeidsfolk. Det er nødvendig også med lederskap og lederutdanninger som framelsker og vektlegger partssamarbeid og tillitsvalgtes positive rolle framfor fagforeningsknusing. Det trengs, for vi ser også

på at en del selskaper ikke kjenner den norske samarbeidsmodellen og rettighetene og pliktene som ligger i den, samtidig som vi kan se lyspunkter arbeidsplasser som har tatt kampen for partsforholdene, nå er i ferd med å utvikle bedriftskultu rer som er i tråd med både hovedavtale og arbeidsmiljølov. Det er ikke en selvfølge, for det er noe som krever kollektiv kamp. Det er noe som flertallet i denne salen støtter opp under, og som trengs om maktforholdene skal endres, og om vi skal sørge for at ulikheter, makt og rikdom minker. Det trengs nå når dyrtiden tynger. Vi så fagbevegelsen ta kampen for arbeidsfolks kjøpekraft gjennom streik. Nå må man samle seg for å sikre kjøpekraften til folk som har lave ytelser gjennom dyrtiden. Vi er nødt til å sikre at folk beholder jobbene sine, og vi må styrke fellesskapene. Vi i SV gjør vår jobb med å drive fram viktige velferdsreformer i opposisjon fra Stortinget: tannhelsereform og gratis SFO. Vi må sørge for at vi får tatt de grepene for miljøet som er nødvendige, at vi får fart på en grønn og rettferdig omstilling som både kutter og sørger for at industri og teknologi vokser og bygges ut i eget land, og også at vi fordeler mer rettferdig, med et organisert arbeidsliv i bunnen. Det er nettopp det som er grunnlaget for demokratiet – å kunne ta i bruk de demokratiske politiske redskapene for den samfunnsendringen som folk nå trenger, for å trygge mennesker mot både fattigdom, forskjeller og klima- og naturkrise. Da er det viktig å huske på hvor mye det betyr hvem det er som styrer, hvor mye det betyr hvem det er som har makt. Jeg er bekymret over at de blå mange steder nå skal styre lokalsamfunnene våre, for vi vet hva det betyr i press på arbeidsliv, på tillitsvalgte og på Det har noe å si hvem som har råd til å delta, om vi har velferd i egen regi og i fellesskap eller ikke. Det ser vi på de tydelige tallene, f.eks. når det gjelder SFO rundt omkring i landet. Vi har eksempler tilbake i tid, da de blå styrte, på hvordan arbeidsfolk ble skaltet og valtet med. Jeg traff en av dem i går. Hun heter Ina-Lill, og hun er tillitsvalgt i NTL. Jeg traff Ina-Lill for første gang på Garnisonen i SørVaranger, GSV, da høyreregjeringen hadde vedtatt at man skulle konkurranseutsette renholdet i Forsvaret. Begrunnelsen var at man skulle bruke mer penger på den operative tjenesten – som om noe som helst i samfunnet kan være operativt uten renhold som er godt nok. Det viste jo også erfaringen og det eksperimentet som høyreregjeringen utsatte folk for. GSV traff jeg godt voksne kvinnfolk, for flertallet var det, med tårer i øynene, for de hadde gitt av sine beste år og sin beste helse for å holde Forsvarets bygg rene, og takken de fikk, var ran av pensjon og tap i går traff jeg Ina-Lill igjen, som stolt kunne fortelle at de nå leder arbeidet for å få renholderne tilbake

hvem man låner sitt øre til, og hvem man ønsker å styrke. Det er ingen tvil om at både mennesker og miljøet vil tape på en mye mer markedsorientert styring, der man gir slipp på det viktigste grunnlaget for endring i positiv forstand i vårt samfunn, og heller lar markedskreftene rå. Derfor må denne høsten være høsten da vi virkelig klarer å samle oss om den positive kraften som ligger i denne salen, da vi tar demokratiet i bruk og gjør de grepene for omfordeling som trengs, for miljøet som trengs, men også våger å regulere markedet både når det gjelder kraft, når det gjelder dagligvarer, og når det gjelder utleiepriser, som nå er med på å gjøre folk fortvilet, fordi de har vokst voldsomt. Vi må våge å ta valget mellom å la bankene få berike seg og å fordele mer rettferdig. Det er virkelig tid for å finne fram det politiske motet for å huske på hva grunnlaget for det massive flertallet for miljø og fordeling i denne salen faktisk kan bety. Med det vil jeg ta opp SVs forslag.

Skal vi greie å finansiere offentlege oppgåver som helse, utdanning, forsvar, samferdsle og trygde- og velferdsordningar, treng vi eit sterkt næringsliv eit næringsliv som kan vekse og utvikle seg og bli verande på norske hender. Skal vi få dette til, må vi ha ein politikk som gjev gode, stabile og føreseielege rammevilkår. Det er å ta ansvar for landet vårt. I innlegget til representanten Bergstø blei næringslivet knapt omtalt, iallfall ikkje i den forstand at ein vil leggje til rette for at næringslivet òg i framtida kan vere berebjelken i velferdssamfunnet vårt. Spørsmålet blir difor: Ser ikkje representanten verdien av næringslivet vårt? aktiv næringspolitikk. Det er derfor venstresidens verktøykasse er full, mens høyresidens er helt stille når den ristes i. Det er nettopp fordi vi trenger å styrke næringene våre at vi vil ta havet tilbake, ta jorda i bruk og sørge for at de viktige ressursene vi har i landet, også blir til arbeidsplasser i lokalsamfunnene våre. Samtidig tjener jo også næringslivet på trygge fagfolk. tjener på faste ansettelser og trygge tillitsvalgte som bidrar fullt ut og inn med den kompetansen man har. Noe av det som er suksessen med arbeidslivet vårt i Norge, er nettopp at vi har hatt veldig kort avstand mellom topp at f.eks. fagarbeidere på sokkelen vår kan gjøre et arbeid som i mange land utføres av ingeniører. Da er tillit og trygghet stikkord. At SV ikkje har særleg sans for næringslivet, meiner eg vi fekk eit eksempel på no òg – iallfall at ein ikkje har sans for dei som driv og investerer i næringslivet.

Jeg har sans for det private næringslivet. Jeg har mindre sans for karakteristikker eller dreining av det som blir sagt i et ordskifte fra Stortingets talerstol. Det er ingen tvil om at jeg har dyp respekt for de mange bedriftene som leverer tjenester og utfører arbeid som er nødvendig i samfunnet vårt, og det er ingen tvil om at de skal møtes med en aktiv Det er derfor vi ønsker f.eks. å stykke opp anbudene, slik at det er lokale entreprenører som kan ta seg av veiarbeid og samfunnsoppgaver. Det er ikke ved å kaste penger etter dem som er aller rikest i et samfunn, at man bygger opp under næringslivet. Det gjøres gjennom fellesskolen og gjennom trygghet ved sykdom, og ved å ha en aktiv aktiv næringspolitikk som gjør at det lønner seg å satse. Det skulle jeg ønske at vi kunne stå sammen om. [12:00:38]: Senter- partiet fremmer praktisk og aktiv miljø- og klimapolitikk for å sikre det grønne skiftet. Vern gjennom bruk sikrer kulturlandskap og trygg norsk mat. Fotosyntese binder karbon. Å sette skogen i arbeid bidrar til mer miljøvennlige bygg og produkter, i tillegg til sysselsetting og verdiskaping. Økt pris på tømmer har de siste årene vist noe av potensialet for fornybare verdikjeder fra trestokken og bioenergi. Hvordan ser SV for seg stadig mer vern og mindre bruk av natur for å realisere det grønne skiftet og møte klimakrisen? Jeg deler represen- tantens glede over naturen og mulighetene som ligger i den, og derfor regner jeg også med at vi er enige om viktigheten av myra som naturens egen CO2-fangst og -lagring. Jeg regner med at representanten er glad for at vi har fått til viktige grep der. Det er gjennom å bruke ressursene som ligger i lokalsamfunnene,

kan vi stå i lag om at det virkelig er kystfiskernes tur, for vi vet at det er den mest miljøvennlige måten å lande fisken på, og det er på den måten man kan skape arbeidsplasser, bosetning og verdier også på land. [12:02:17]: Bioøko- nomien er stor, og det er mange muligheter, enten det er myr, fiske eller noe annet. Vi lever av og med naturen. Selvberging og selvforsyning bidrar til arbeidsplasser og i tillegg forsyningssikkerhet og nasjonal beredskap. SV og Senterpartiet skiller lag når matproduksjonen blir truet av rovdyr. Mener SV at rovdyr skal ha forrang, og at rovdyrbestander skal øke,

Jeg ber representanten om å tenke tilbake på tiden da vi hadde en rød-grønn regjering som førte rød-grønn politikk, og hvilke endringer som skjedde i forvaltningen da. Da klarte vi å finne fram til ganske gode løsninger på krevende forhold, som bl.a. resulterte i raskere uttak av skadedyr. Jeg mener det er fullt mulig å ha plass til både rovdyr og matproduksjon, om det gjøres på klokt klokt vis. Men da må vi kunne møtes og prøve å finne nettopp de løsningene. Vi har vist oss villige til det, og det skal vi fortsette med. Jeg håper også at Senterpartiet blir med i SVs kamp for at

[12:04:05]: Valgresultatet nå i september viser vel at venstresidens løsninger kanskje ikke appellerer så mye til velgerne som det representanten Bergstø synes å tro. Nå har SV sikret flertall for regjeringens budsjettopplegg fire ganger, senest før sommerferien. I Norge er vi altså i den situasjonen, som er ganske unik, at vi har økende fattigdom. Flere og flere med egen inntekt må oppsøke Frelsesarmeen eller andre frivillige organisasjoner for å få hjelp med bl.a. mat. De må altså stå i matkø – ganske uverdig. Pensjonister oppsøker Nav for å få en nødbolig fordi de har mistet eksisterende bolig på grunn av økonomiske problemer. Når vil SV egentlig ta dette alvorlig? Når vil SV bruke sin posisjon til å presse regjeringen til å endre sin økonomiske politikk, for å hjelpe vanlige folk med deres hverdagsutfordringer? om interesser – om hvilke interesser ulike grupper i samfunnet er tjent med, og hva vi har valgt side for. Det har vi også vist gjennom de budsjettforhandlingene vi har vært i, vi har vært veldig tydelige på at vårt oppdrag handler om å styrke retningen både for miljø og for fordeling. Derfor er jeg glad for at vi har startet på det viktige arbeidet med å øke ytelsene til dem som har lite. Jeg er glad for at enslige minstepensjonister får noe mer, at uføre fikk litt, at studenter har fått et historisk løft, at sosialklienter nå får 10 pst. mer i utbetaling. Det er sånt som betyr noe når dyrtiden rår. merket, var om de som har lite nå, hadde opplevd de usosiale kuttene som representanten Limi var direkte ansvarlig for gjennom den blå regjeringsperioden, og det er jeg glad for at de slipper. Det må være et paradoks at etter regjeringsskiftet i 2021, og da med støttepartiet SV i Stortinget, øker altså ulikhetene i Norge. Det tenker jeg at SV også må ta inn over seg – at man ikke klarer å bidra til at de som nå opplever stor nød og utfordringer med å få mat på bordet, får hjelp gjennom reduserte skatter og avgifter, noe som ville truffet langt flere og langt bredere enn de gruppene som representanten Bergstø nevnte. Det er det som er utfordringen nå. Nå er det ikke bare de som er på sosiale ytelser som har fått det verre, men det er altså langt flere, også de med egen inntekt, de som har lav inntekt og har forsørgeransvar. Det er dem vi må treffe for å hjelpe dem gjennom de utfordringene de står i. Da kan man ikke bare skru på sosiale ytelser; da må det mer til. Det må gjennomføres betydelige avgiftsreduksjoner, og det må gjøres noe med matmomsen. Når vil SV ta det initiativet i forhandlingene med regjeringen? SV er tydelig på at vi mener det trengs prisregulering av både mat, bolig og kraft. Jeg skulle ønske det var noe vi kunne stå sammen om. Det hadde hjulpet. Vi er tydelige på hva vi vil få til. Vi vil få ned utslippene. Vi vil få ned forskjellene. Men det er ikke sånn at skattelette ville hjulpet dem som mistet arbeidsavklaringspengene, syke mennesker som havnet på bar bakke under den blå regjeringen. Det er ikke sånn at det er det som sikrer folk trygghet. Det som sikrer folk trygghet, er nettopp sterke fellesskap – at man har råd til å ha ungen på SFO og i barnehage og kan delta i arbeid, og at det er et regulert arbeidsliv som beskytter

gode ordninger.

Men det betyr ikkje Noreg, for Noreg har ikkje gjennomført den rettsakta enno, og regjeringa gjev ikkje noko svar på når det skal skje. Og den rettsakta er ikkje aleine. Vi ventar også på kva som skjer med å ta skipsfarten inn i kvoteregelverket i Noreg – det skal skje frå 1. januar i Europa. Vi ventar på kva som skal skje med areal- og skogregelverket.

SV er imot EU, og vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med en mer vanlig handelsavtale. Det er fordi vi er for folkestyre og imot fjernstyre, og fordi vi ikke ønsker å ha en abonnementsordning på høyrepolitikk eller å underlegge oss EUs såkalte fire friheter, som først og fremst er friheter for dem som har mest fra før.

flertallet i denne salen som avgjør hva slags miljøpolitikk vi skal føre, og hvor offensiv den skal være. Jeg lover at det virkelig ikke skal stå på mangel på initiativ fra SVs side, men jeg mener at det er et viktig prinsipp at det er demokratiet, folkestyret i eget land, som skal bestemme politikken som føres her. (R) [12:10:55]: For to år siden ga stortingsvalget et historisk sterkt flertall for et politisk skifte, med en historisk sterk venstresiden vant valget i 2021 på en forventning om forandring, om at forskjellene skulle ned, og at hverdagen skulle bli bedre for folk flest. Men venstresidens forvaltning av den valgseieren har åpenbart ikke levd opp til folks forventninger, for vi må konstatere at årets lokalvalg ble en høyrebølge. Jeg tror det er fordi vi ikke har lyktes med å møte forskjellskrisen. Det trengs handlekraft og en tydelig politikk som får ned forskjellene, som tar tilbake kontrollen over prisene, og som sikrer tryggheten til folk flest. I stedet har regjeringen i altfor stor grad valgt å krysse fingrene og håpe at det går over – og det holder ikke. Da er det ikke rart at folk mister tilliten. Men sånn trenger vi ikke å fortsette, for vi kan bruke flertallet her i salen. Det vi ikke skal gjøre, er å lene oss tilbake og overlate stafettpinnen til høyresiden ute i kommunene. For selv om vi kan deppe over at Høyre etter 99 år gjør comeback som største parti i Norge, er det nå kampen om hverdagen starter. Vi vet at folk flest ikke vil at pengene til velferd skal ende som privat profitt. Folk vil ikke at stadig flere barnehager eies av kommersielle konsern. Folk er ikke for at velferdsprofitørene kutter i lønn og pensjon for å berike seg selv. Og folk flest vil ikke ofre familielivet og et organisert arbeidsliv for stadig flere søndagsåpne butikker. Alt dette er eksempler på saker der Stortinget kan hindre at dette skjer i kommuner landet over, som nå har fått Høyre-ordførere. Rødt vil ta ansvar på venstresiden og bruke stortingsflertallet til å få til noe. Vi vil ta opp kampen om politikken som føres, og snu høyrebølgen lenge før 2025 og neste stortingsvalg. I meldingen til Stortinget i går om rikets tilstand står det at et av de viktigste målene for regjeringen er reduserte forskjeller. Hvis Støre og Vedum mener alvor med å få ned forskjellene, står Rødt klar til å by opp til dans – og den invitasjonen går for så vidt også til andre i salen. Da er det to ting vi må levere på: Det ene er kampen mot Forskjells-Norge og for den økonomiske tryggheten til folk, det andre er et oppgjør med en politikerklasse som rykker stadig lenger fra det folket som har valgt oss. For det er ærlig talt ikke veldig rart: Når avstanden mellom folk og folkevalgte øker, tas ikke forskjellskrisen på alvor. Toppolitikere kan tenke at de har råd til å betale tannlegen, og at det har mange andre også, som Høyreleder Erna Solberg sa i valgkampen. I forrige uke kom det en rapport fra forskningsinstituttet SIFO om forskjellskrisen. De advarer om en fattigdom vi ikke har sett i Norge etter andre verdenskrig. Den økonomiske utryggheten har bitt seg fast for halvparten av befolkningen. De som sliter, får det stadig verre. Over 100 000 husstander må velge mellom strøm og mat, eller oppsøke matkøer. Stadig flere dropper tannlegebesøk eller annen nødvendig helsehjelp, og de sier nei til fritidsaktiviteter til ungene sine. Grunnen til at prisene er høye og inflasjonen er høy, er jo ikke at minstepensjonister, rørleggere og butikkmedarbeidere har for mye penger mellom hendene.

Det er den europeiske strømbørsen som driver opp prisene på norsk vannkraft, sånn at vi betaler som om vi importerer den, noe som igjen gir en prisspiral for resten av norsk produksjon og næringsliv. Det er utleierne som får lov til å øke husleien automatisk, i takt med den rekordhøye inflasjonen. Det er Norges Bank som driver en aggressiv rentepolitikk, noe som rammer rett inn på kontoen for alle med boliglån, øker risikoen for arbeidsledighet og ikke tar inn over seg mye av inflasjonen nettopp er importert. De store bankene øker rekordoverskuddene sine hver eneste gang sentralbanken setter opp styringsrenten, og har hittil i år tjent 13 mrd. kr mer enn normalt. Det er jo ikke fordi finansnæringen er mer produktiv eller har bidratt mer til verdiskapingen enn den gjorde i fjor. Det er den økonomiske eliten og mislykket markedstenkning som driver folks utgifter opp. Vi har et arbeidsmarked som belønner papirflytting, ledelse og finans, mens hardt arbeid er for dårlig betalt. Norges største ressurs – i tillegg til vannkraft, fisk og olje – er arbeidsfolk, som går på jobb hver dag, og som skaper verdiene. Det er jo ikke milliardærer som skaper arbeid, men arbeid som skaper milliardærene, og derfor må vi snakke litt mindre om milliardærer som flytter til utlandet, og mer om at verdiene som skapes, ikke tilfaller dem som gjør jobben. Tenk om vi kunne hatt like store overskrifter i avisene hver gang en helsefagarbeider skifter beite, som når en milliardær endrer postadresse. De virkelige verdiskaperne, vanlige arbeidsfolk, må sitte igjen med mer av både penger, trygghet og framtidshåp. Venstresidens jobb nummer én er å sikre folk bedre materielle vilkår. Vi må ta tilbake kontrollen over prisene, og derfor foreslår Rødt en makspris på strøm, tak på husleieøkninger, å tvinge bankene til å kutte rentemarginene, og å bruke statens eierskap i DNB til å sikre at bankene stiller opp for folk, og ikke det motsatte. Vi skal ikke ha matkøer i Norge, i alle fall ikke på venstresidens vakt. Den siste tiden har vi sett saker, på løpende bånd, hvor privilegerte samfunnstopper, regjeringsmedlemmer og familiene deres bryter regler, misbruker tillit og beriker seg selv. Dette utgjør en alvorlig trussel for demokratiet. «stortingsrepresentant» er i ferd med å gå fra landets fremste tillitsverv til et ukvemsord. Jeg frykter et todelt samfunn, hvor vi har ett sett med regler for folk flest og et helt annet for politikerklassen, oss her oppe en politikerklasse som også er innvevd i den økonomiske eliten, som driver med børsspekulasjon, som hindrer åpenhet og aldri må stå til ansvar, og som først og fremst vektlegger interessene til de rike og mektige. Rike og mektige møtes med tillit og fromme ønsker, mens syke og fattige møtes med mistillit og forfølgelse. Sånn skal det ikke være i Norge. Det er gift for fellesskapet, som klubbleder på Aker Verdal Stian Sagvold har sagt til Klassekampen: «Politikerforakten øker. Skandalene forsterker det, men det er mer. Folk her kjenner oss ikke igjen i folkene som velges inn på Stortinget.» Og videre: «Politikerne oppleves som en polert adel.» Når Stortinget nå begynner et nytt år med arbeid, er det viktig for Rødt at det blir en hovedoppgave å ta tak i maktbalansen i samfunnet og få ned forskjellene mel lom folkevalgte og det folket som har valgt oss. Ofte har Rødt stått alene i disse spørsmålene, men jeg tror og håper at vi nå har mulighet til å få flertall om flere viktige tiltak. Det haster å gjenreise tilliten til demokratiet, og vi må begynne med oss selv. Stortinget, de folkevalgte, må ta styringen, sånn at vi kommer til bunns i spørsmål om habilitet og aksjehandel og hvordan dette har blitt håndtert av skiftende regjeringer. Vi må stramme opp regelverket og ta tilbake kontrollen. Derfor har Rødt lagt fram en tiltakspakke for å styrke habilitetsreglene og gjenreise tilliten til demokratiet. Dette vil vi så klart følge opp i kontrollkomiteens arbeid, i dialog med de andre partigruppene og presidentskapet. i dag også fram forslag for å hindre framveksten av en politikerklasse og maktelite. For det nytter ikke å erklære at det er vanlige folks tur, når den økonomiske og politiske eliten i praksis viser at det fortsatt er deres tur. Derfor må vi ta tak i grunnleggende spørsmål om kontroll av folkevalgte og systemet og maktbalansen i samfunnet, både økonomisk og politisk. Både aksjonærregister og kundelister for lobbyister har vært saker som har latt vente på seg over flere stortingsperioder, og det er klart hva flertallet i salen her ønsker seg. Nå må Stortinget sikre en helt annen handlekraft enn det som høyreregjeringen og denne regjeringen hittil har vist, for nå er det faktisk alvor. Nå må vi vise ansvar. Jeg tar med det opp Rødts forslag til saken.

[12:20:40]: Det vi gjør i dag, må også sikre oss velferd og trygge fellesskap i morgen. I Sverige ser vi nå en veldig urovekkende voldsspiral og økte sosiale forskjeller. Det er flere årsaker til dette, men det er ingen tvil om at Sverige har hatt en veldig liberal innvandrings- og integreringspolitikk de siste tiårene. I Norge ser vi også utfordringer, vi skal være glad for at vi tross alt har hatt en mer restriktiv innvandringspolitikk og ikke minst en bedre integreringspolitikk som fokuserer på språk, utdanning og arbeid. det mest innvandringsliberale partiet på Stortinget. De ønsker å øke antallet kvoteflyktninger, utvide retten til asyl og gi samme økonomiske støtte til asylsøkere som det alle andre innbyggere i Norge kan få fra Nav. Det vil bety en kraftig økning i antallet asylsøkere som kommer til Norge. Jeg lurer på om Rødt er bekymret for at denne svært liberale innvandringspolitikken vil føre til økt ulikhet og økte sosiale utfordringer i Norge.

For eksempel er skolepolitikken i Sverige en helt annen enn i Norge. Det gjør at man ikke møtes på skolen, men man går i større grad på hver sin skole – etter at man har privatisert skolevesenet – og det forsterker åpenbart segregeringen geografisk i ulike kommuner. For Rødt er det helt klart at vi må få ned de økonomiske forskjellene. Vi ønsker en felles skole der alle faktisk møtes, og byer og bygder der alle kan bo og kjenne naboen sin.

[12:22:42]: Jeg er helt enig i at årsakene er mange. Det er ingen tvil om at god integrering er helt avgjørende, og en god skolepolitikk er selvsagt helt vesentlig. Samtidig har vi veldig mye forskning som tilsier at god integrering også henger sammen med

er vi tilbake til det grunnleggende spørsmålet, som er: Tror Rødt at man ved å fjerne disse kravene vil kvalifisere flere til å delta i samfunnet og i arbeidslivet, eller risikerer man nettopp at man får flere parallellsamfunn i Norge?

FN har bedt oss om å ta imot 5 000 kvoteflyktninger. Det mener vi at vi kan gjøre i Norge. Det Rødt ikke ønsker seg, er ukontrollert arbeidsinnvandring fra EØSområdet, som faktisk har vært med på å skape nettopp den økonomiske ulikheten som det virker som representanten er bekymret for, fordi det har presset lønnsog arbeidsvilkår vil at de som er her i Nor ge, helt uavhengig av hvor de kommer fra, både i landet og for så vidt i verden for øvrig, skal kunne leve et godt liv, men vi ser jo at det krever at man bruker mer ressurser. Det er derfor vi i våre budsjett foreslår å bruke mer penger på norskkurs, sånn at folk kanskje får bedre opplæring og kan jobbe

I dag tidleg kunngjorde regjeringa at det til statsbudsjettet som vert lagt fram her på fredag, vil koma ei rekordstor satsing til forsvarsbudsjettet. Med Senterpartiet og Arbeidarpartiet

om ikke å legge Norge forsvarsløst. Vi vil bygge opp det nasjonale forsvaret, og vi vil også samarbeide med nordiske naboer framfor å bindes av stormaktsinteresser, fordi vi mener det ikke tjener Norges interesser. interesser. Det er ikke flertall verken i befolkningen eller på Stortinget for en NATO-utmeldelse, og det ligger også til grunn for Rødts forsvarspolitikk. Derfor jobber vi for størst mulig nasjonal selvstendighet innenfor de nåværende sikkerhetspolitiske rammene, og vi ser fram til å delta i dialogen med regjeringen og de andre partiene om langtidsplanen for Forsvaret, der vi mener at man både må styrke Heimevernet, øke antall folk i Forsvaret og få opp igjen Sjøheimevernet. Dette er prioriteringer som jeg mener vil sikre Norges selvstendighet også innenfor rammene av den internasjonale sikkerhetsarkitekturen.

Så eg spør eigentleg berre på nytt: Vil den nye partileiaren i Raudt ta eit viktig initiativ for å sikra eit felles syn frå Stortinget i høve vår tilslutning til og for NATO? Rødt er imot norsk NATO-medlemskap. Det har landsmøtet vårt vedtatt, og det ville ha vært relativt udemokratisk om en ny partileder fikk mandat til å kaste om på det. Jeg mener også at det er et riktig og viktig standpunkt for Rødt. Dette de viktigste spørsmålene: hvordan vi sikrer oss mot krefter som ikke ønsker oss godt. Da synes jeg det er helt redelig og forståelig at det finnes ulike meninger om det. Rødt mener at Norges interesser ikke er tjent med et NATO-medlemskap der vi er avhengig av autoritære regimer, f.eks. Erdogans Tyrkia, til å komme til vår unnsetning, siden det tross alt trengs enstemmighet i NATO i en sånn situasjon – eller at vi må basere oss på den til enhver tid sittende amerikanske president når det gjelder hva som er våre trygghetsbehov, kanskje spesielt nord i Norge. Det er derfor vi ønsker å bygge opp det nasjonale forsvaret og snu den trenden som har vært i flere tiår nå, der man har bygd ned spesielt invasjonsforsvaret. Når

Jeg vil begynne med å gratulere Sneve Martinussen som ny partileder i Rødt. Tidligere Rødt-politiker og RV-politiker Jon Michelet sa for noen år tilbake at Norge bør ta imot 1 million innvandrere. Som en tidligere replikant var innom, står Rødt for den største liberaliseringen av norsk innvandrings- og asylpolitikk. Vi lever i en tid da det i vårt naboland Sverige er mye i forrige uke var det dessverre tre som mistet livet i løpet av et døgn på grunn av det vi ser er vold og annen sosial uro mange steder i landet. Jeg ønsker derfor å spørre Sneve Martinussen om hun mener det er noen som helst sammenheng mellom den massive innvandringen man har hatt i Sverige, og den uroen man nå ser, og om hun har noen som helst bekymring for at en økning av innvandringen til Norge også kan bidra til økte problemer. Martinussen

at folk har det trygt og godt, og derfor kan bidra bedre i samfunnet. Så er det ikke til å stikke under stol at det er utfordringer med at det kommer folk

Det er ikke antirasistisk å ikke ta opp disse problemstillingene.

Det er fordi det er en grunnleggende usosial og urettferdig krise, hvor de som har lite, også har minst skyld i krisen, gjennom utslipp, men de blir ofte hardest rammet særlig i det globale sør, men også her hjemme – av ekstremvær, økte priser som følge av ressursmangel eller lokal forurensning, for å nevne noe. er det å kutte utslipp, f.eks. gjennom å bytte ut fossil energi med grønn kraft i industri og transport, en god, solidarisk klassepolitikk. Skal vi kutte utslippene med 70 pst. innen 2030, sånn som både Rødt og SV har gått

Man skal være ganske immun mot vitenskap hvis man ikke forstår at veien ut av klimakrisen er å erstatte fossil energi med ikke-fossil energi, og det mener så klart også Rødt. Vi mener at vi må ta kontroll over kraften og prioritere den til folk og foredling, altså til de tingene vi har lyst til å gjøre i Norge, og ikke sløse den bort på ting som ikke skaper verdi på noen som helst måte. Listen der er egentlig ganske lang. Rødt mener at det å elektrifisere sokkelen flytter utslipp og ikke kutter utslipp, så det mener vi at vi ikke skal prioritere. Vi skal ikke prioritere som jeg hadde gleden av å se på i Hønefoss for et par uker siden. Det skaper veldig, veldig lite verdier. I tillegg må vi tørre å diskutere hvor mye forbruk vi egentlig skal ha i landet vårt. Vi har store forskjeller i landet. Mange trenger å

I den anledning sa stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson: «Dette er en gyllen mulighet til å «make SAS great again» (…)». Og vidare: «Dessuten må jeg jo si at det er en god «business opportunity»

styre det som et flyselskap som gir et bedre flytilbud i Norge – som vel er det vi først og fremst trenger. Der kan man bruke Widerøe og FOT-rutesystemet, og man kan også bruke SAS, sånn som Rødt mener. Det å sammenstille det med hvordan et helkommersielt SAS har agert det siste året, og hvordan de nå har valgt å å gå av børs, vil jo være en mildt sagt ganske vanskelig øvelse. Det som er sikkert, er at vi i Rødt ønsker et større statlig eierskap, hvis man skal bruke det eierskapet. skal kaste det bort på at noen andre aksjonærer skal tjene penger, sånn som vi for så vidt kanskje gjør litt i DNB nå, er det så klart ikke noen fornuftig strategi. Man må jo både sikre kontroll over selskapet og være villig til å bruke den kontrollen til et politisk formål.

Når vi nå trer sammen for en ny sesjon, er det nok en gang med et krevende bakteppe: internasjonale spenninger, krig i Ukraina, høy rente og høy inflasjon i norsk økonomi. Brutale hendelser i verden rundt oss er jo forferdelig i seg selv, men i tillegg fører de med seg en økt utrygghet for nordmenn, som vi må ta på alvor. Det er også i slike tider at demokratiet settes på prøve. Det er i slike tider vi må vise oss ansvaret verdig, ansvaret vi har blitt gitt av velgerne. Midt oppe i dette opplever vi saker som jeg tror vi alle gjerne skulle vært foruten – rot med reiseregninger, saker om habilitet, eller om mangel på sådan. Vi må ta ansvaret for det som har gått galt, men like viktig er det at vi tar ansvar for å gjenreise tilliten etter at det har gått galt, og veien til tillit går gjennom mer åpenhet. Venstre har i dag levert forslag som skal bidra til dette, som skaper åpenhet rundt den jobben som vi politikere gjør, som gir åpenhet til journalister som vil ettergå oss, og som bidrar til at vi følger alle de reglene som vi pålegger oss selv og andre. Noen av disse forslagene har vi levert tidligere i denne sal uten å få støtte til dem. Det gjelder bl.a. innføring av et lobbyregister. Jeg håper at alle partiene nå leser disse forslagene med et nytt blikk, i lys av det siste års skandaler, og bidrar til at de kan få flertall i denne sal. Det er naturlig at vi snakker om tillit, eller mangel på tillit, når media avdekker saker som dem vi har sett denne sommeren og høsten. Men hvis tillit bare handler om et spørsmål om reiseregninger, eller om habilitet, mener jeg at det både er feil og farlig, for tillit bygges først og fremst gjennom vår evne til å ta tak i de problemene som folk og samfunnet står i, den ødelegges når vi unnlater å handle i situasjoner som krever det. Det er farlig fordi det kan ta fokus vekk fra det som faktisk er jobben vår: å gi politiske svar på vår tids utfordringer. «Generasjon Thunberg er død», var et utsagn vi møtte da skolevalgresultatene var klare for noen uker siden. Jeg tror ikke at klimaengasjementet blant unge har forsvunnet, men jeg frykter at en del unge har gitt litt opp, at de føler at det ikke nytter, at svarene fra regjeringen og fra det politiske Norge på det engasjementet de unge har for den største utfordringen som vi står overfor, ikke står i forhold til problemets størrelse. Det er vel egentlig nesten en underdrivelse å si det på den måten, for det er en grunn til at stadig færre tror at vi greier å nå de klimamålene som vi har satt oss for 2030. Regjeringen har ikke kommet med et eneste nytt substansielt tiltak for å kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. De har også latt være å gjennomføre en hel haug med klimatiltak som de vet må til for at vi skal nå målene, tiltak som Arbeiderpartiet og Senterpartiet var enig i da vi i 2021 la fram en klimaplan som viste veien til å nå klimamålene våre. De kutter i klimatiltak og ikke i klimautslipp, og det gjør at vi er milevis fra å nå klimamålene våre. våre. Vi må føre en politikk for den tiden vi lever i, en politikk for vår tids utfordringer og problemer, som tar folks problemer på alvor, en politikk som oppdateres når samfunnet endres, og som ikke gir fortidens svar på nåtidens og framtidens problemer. Jeg ser ikke at vi har en regjering som evner å ta inn over seg at samfunnet endres. De virker å være mer opptatt av å oppfylle utdaterte valgløfter, slik som å splitte opp kommuner og fylkeskommuner og legge lensmannskontor på steder der man ikke vil ha det, framfor å løse de utfordringene som vi faktisk har – med inflasjon, økte renter, krise og krig. I motsetning til våre naboland, Sverige, Danmark og Finland,

har Norge en statsminister som advarer mot slike debatter fordi det kan virke polariserende på samfunnet. Jeg er redd for at hvis vi skygger unna vanskelige debatter i frykt for uenighet, så tar vi ikke Norge framover. Vi trenger en ny politikk, en ny kurs og en ny regjering. Perioden fram mot 2025 vil handle om å gjenreise tillit, og det vil ikke handle om kontrollkomiteen alene; det handler først og fremst om politikk. For hvis vi ikke klarer å gi politiske svar på de største utfordringene i vår tid, er det alvorlig, og langt mer alvorlig for tilliten til politikerne enn det meste annet. at velgerne føler en avmakt overfor den politikken vi vedtar, at den ikke løser problemer, men at folk og bedrifter i hele landet i stedet føler at det skapes nye, og avmakt er veien til mistillit mot politikerne og mot det politiske systemet. Nå er det tid for handling, og det er tid for endring, og det er kanskje ingenting som er vanskeligere enn endring. Det ligger innebygget i oss at slik som det er nå, er normaliteten. Det kan selvsagt være sant, men det kan også være en illusjon. Den normaliteten vi har levd med de siste 50 årene i det norske samfunnet, kommer ikke til å vare. Oljealderen er ingen naturtilstand, men en avgrenset tidsepoke som nå går mot sin slutt – av minst tre grunner. For det første er dramatikken i klimaendringene stor. Vi står nå på et vippepunkt. For det andre er økningen i omfanget av naturkrisen enorm. For det tredje må vi ta inn over oss sårbarheten i de landene i verden som ikke har store reserver av fossil energi. Nå ønsker alle mer kontroll over egen energiforsyning. Den omstillingen vi skal igjennom, kommer til å bli tøff for alle land, men spesielt for oss i oljelandet Norge. Vi skal ut av oljebobla, der vi har levd ufattelig godt i 50 år, men som i årene framover blir en stadig vanskeligere og farligere plass å være. Det kan bli vondt, det vil bli vanskelig, og det krever noen radikale endringer i hvordan vi skrur sammen politikk og samfunnsendringer, som jeg ikke tror vi helt har tatt inn over oss ennå. er tre grunnleggende endringer jeg og Venstre mener vi som samfunn må gjøre på veien ut av oljesamfunnet og over til en fornybar framtid. Disse tre endringene henger sammen: Vi må gå over fra en oljeøkonomi til en mer normal europeisk økonomi, vi må reformere og rydde i offentlig sektor slik at vi kan prioritere det som er viktigst også i årene framover, og så må vi sitte rundt bordet i et europeisk fellesskap. Det å omstille oss fra en oljeøkonomi vil innebære at vi må gjennomføre praktiske endringer, ikke bare vente på det neste store gjennombruddet og de fancy løsningene. Det handler om å gjennomføre direktiver som gjør at vår industri får de samme konkurransevilkårene som ellers i Europa. Vi må skape et mangfold av næringer som ikke bare er kakepynt på oljekaken, men som kan være bærende for det nye Norge. Det vi trenger nå, er ikke tre-fire store grønne industrikjemper, men tusenvis av av mange små og grønne arbeidsmaur i et mangfold av næringer og bransjer. Da trenger vi mer kapital, og vi trenger bedre rammevilkår – ikke økt arbeidsgiveravgift eller formuesskatt – slik at bedriftene får muligheten til å være med og skape en mer bærekraftig framtid. framtid. Vi lever i en kritisk tid for Europa. Krigen i Ukraina er det mest brutale eksempelet på en krise som vi er nødt til å løse sammen, men den har også aktualisert en lang rekke spørsmål, som f.eks.: Hvem er vi avhengige av i kritisk infrastruktur? Jeg er helt overbevist om at enten greier vi i Europa å henge sammen og løse disse utfordringene, eller så blir vi hengt hver for oss. NATO og EØS er viktige og nødvendige, men det er ikke tilstrekkelig. Et Europa som sitter sammen og former sin egen framtid, med Norge på gangen og kanskje også i en litt annen mental boble – er det virkelig slik vi vil ha det? Er alenegang framtiden? Klarer vi det, eller skal vi gå sammen om å løse klimakrisen, energikrisen og økonomikrisen? I den enorme summen av endringer som vi står i nå,

Han hadde to viktige grunner til å si at dette er velferdsstaten på sitt beste. Punkt én: Det er sosialt utjevnende, og det gjør at alle i Norge kan lære seg norsk.

Mitt første spørsmål er veldig enkelt: Er representanten Melby enig i at den offensive barnehagepolitikken er en riktig vei å gå, i stedet for kontantstøtte? Guri Venstre støtter helhjer- tet det å holde barnehageprisene lave. Vi har lenge argumentert for at vi burde fjerne kontantstøtten og heller bruke de pengene på ordninger som treffer alle, og som, som representanten helt riktig trekker fram, har veldig mange positive, inkluderende effekter. dag) 45 ha lav pris på barnehage og lav pris på SFO er viktige saker for Venstre. Vi har ennå ikke konkret tatt stilling til hvor høy den prisen bør være til neste år. Vi venter til vi legger fram et helhetlig budsjett. Det er klart det er viktig at vi nå også er grundige og stiller spørsmål ved om de ordningene vi vedtar, er de mest målrettede. Jeg tror det er mange småbarnsfamilier som setter pris på lavere barnehagesatser. Utfordringen er at de som har aller dårligst råd, ikke får en krone billigere barnehage. De har akkurat den samme prisen som de har hatt fram til nå, så spørsmålet er om den ordningen som Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har lagt fram,

Representanten Melby skal ha ros for å ha vært litt mer konkret i sitt hovedinnlegg enn det f.eks. Høyre-lederen, representanten Solberg, var. påstander med mindre innhold. Solberg pratet om behovet for politikk for framtid, unge folk i etableringsfasen og at vi trenger tydelige satsinger i offentlig sektor. Men er ikke nettopp denne storstilte barnehagesatsingen, med å sørge for at alle småbarnsforeldre får bedre økonomi, eksempel på framtid, unge folk i etableringsfasen og en veldig tydelig politisk satsing?

Utfordringen er at de ofte glemmer noen grupper. For eksempel er det veldig mange familier som må vente i sju–åtte måneder før de får en barnehageplass. For disse familiene kan det være en kjempestor økonomisk utfordring. Mange, særlig kvinner, tar da gjerne ulønnet permisjon og mister over en halv årsinntekt. Disse får ingenting med Arbeiderpartiets opplegg. alle pengene på den store gruppen må vi også se på hvordan vi kan greie å hjelpe noen av dem som er i de aller vanskeligste situasjonene, noen av dem som har aller dårligst råd. Det mener jeg er en blindsone som Arbeiderpartiet har, og det har vi tenkt å rette opp i vårt alternative budsjett. Det var det som var poenget i starten, at her er det ingen blindsoner, for også de som har høy gjeld og relativt høy inn tekt, trenger akkurat dette grepet. Så dette er riktig virkemiddel til riktig tidspunkt fra rett regjering. Det siste jeg vil spørre om, for det er egentlig et veldig viktig samfunnsvalg vi har tatt nå, er: Venstre støttet også grunnrenteskatten, som er årsaken til at vi får finansiert det. Da vil jeg ta opp et utsagn fra tidligere statsråd, motstandsmann og styreleder i Statoil, Finn Lied. Han sa at det er en strid i ethvert samfunn, også det norske, mellom de som prioriterer fellesskapet, og de som er mer opptatt av personlig vinning. Mener representanten Melby at det retningsvalget vi nå har tatt sammen, for å sørge for at noen av de aller rikeste bidrar litt mer sånn at alle kan lære seg norsk, er et eksempel på å prioritere fellesskapet framfor personlig vinning?

kostnaden er akkurat like stor. Det at Arbeiderpartiet, som er et parti som er opptatt av sosial rettferdighet, ikke ser at vi har et lovverk med en grunnleggende urettferdighet, er en blindsone som er så stor at det er vanskelig å forstå. Jeg er stolt over at Venstre var med på å forhandle fram en grunnrenteskatt. Vi mener det er riktig at de som tjener seg rike på bruk av våre felles ressurser, er med og bidrar til fellesskapet. Jeg er også stolt over at vi greide å få ned satsen på en sånn måte at vi også sikrer bærekraft i de næringene. Men diskusjonen om hva pengene skal brukes til, tenker jeg at vi får lov til å ta i statsbudsjettdebatten. Vi mener at en del av de pengene bør brukes på å senke det generelle skattenivået for norske bedrifter, slik at vi også i framtiden har penger å fordele i offentlige budsjetter.

Representanten Mel- by og Venstre har vært de mest aktive til å levere representantforslag i Stortinget i det siste, og jeg kan skjønne engasjementet, for det er mye å rette opp i etter at Solberg-regjeringa har styrt i åtte av de ti siste årene. En av hovedsakene til Venstre er EU og strømkabler til utlandet. Strømprisene våre vil da bli enda mer utsatt for prissmitte. Vi har sagt stopp for flere utenlandskabler, og NorthConnect-kabelen er endelig skrinlagt. Denne regjeringa vil at vi skal ha lave strømpriser som en fordel for industri og næringsliv i Norge. Er denne strømmen av representantforslag egentlig et forsøk på å tåkelegge at

år i regjering og åtte år med makt gjør at vi synes det er litt ekstra gøy å være med og bestemme. Det er egentlig det det å levere forslag handler om – å søke å få gjennomslag for vår politikk. Når det gjelder strømkabler og energiutveksling med Europa, er det en viktig bærebjelke i en grønn politikk som handler om å ta Europa fra å bruke fossil energi til å bruke fornybar energi. Det handler om å ta hele næringslivet vårt i en grønn retning. Vi vet også at dersom vi ikke hadde hatt disse utenlandskablene, ville det ført til en massiv nedbygging av norsk natur, noe Venstre er sterkt kritisk til. En av hovedgrunnene er at vi må sikre at vi i Europa er hverandres beredskap. må rett og slett ha kraftutveksling, slik at vi greier å utnytte det når andre land har overskudd, og vi har underskudd. Det regner jeg med at også representanten vil støtte oss på. Bård Hoksrud [12:53:58]: Vi ser en eksplosjon i bruk av ulovlige rusmidler blant barn og unge. Hele 8 pst. av elevene på videregående i Oslo har brukt kokain det siste året nesten en tredobling fra 2018. Samtidig har ikke politiet virkemidler til å følge opp unge narkotikamisbrukere, og de som jobber med forebygging, er kjempebekymret fordi de ser at unge helt ned i 13-årsalderen rekrutteres inn i miljøer med rus og kriminalitet. I sommer var jeg på et møte i Vancouver. Der har man innført Venstres narkotikapolitikk, og det var skremmende å se hvor store utfordringer de har. Det var som en Vancouver-mann sa til meg: Før hadde vi ett sprøyterom i byen, men nå er hele byen omdannet til et enormt sprøyterom. Problemene har blitt svært store, og det var forferdelig å se hvordan det har gått etter liberaliseringen. Mener Venstre-lederen at Vancouver er et godt eksempel på hvordan ruspolitikken skal være, eller er det på tide å ta politiet og de som jobber med forebygging, på alvor og legge rusreformen i skuffen? Guri Melby (V) [12:54:55]: Det er interessant at re- presentanten starter med å beskrive en negativ utvikling i Norge. til å utfordre litt tilbake: Er det ikke de som er representanter for dagens politikk med en forbuds- og straffelinje, som har et forklaringsproblem, framfor Venstre som ønsker en ny kurs? I tillegg vet vi at den politikken som vi løfter på rusfeltet, er basert på forskning. Det som selvsagt er interessant, er at nå er det fullt mulig å innhente erfaringer fra både mange land, mange stater og mange byer for å gjennomføre nye former for ruspolitikk, der man fokuserer på behandling framfor straff. Forskningen på dette feltet er ganske tydelig på at straff ikke virker. Tvert imot har straff en lang rekke negative effekter, og det er derfor vi ønsker å skifte spor, til et mer menneskelig spor, der vi gir folk behandling framfor straff.

Fagerås (SV) [12:56:05]: Jeg har gledet meg til å møte representanten Melby i replikkveksling. Vi hadde mange fighter i den tiden representanten var minister. En av tingene vi diskuterte SV nå har fått gjennomslag for, var innføring av gratis SFO til alle landets første- og andreklassinger. SFO skal være for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi. Mens representanten var minister, var det 100 000 barn i Norge som ikke gikk på SFO, fordi foreldrene valgte det bort, og mange av dem på grunn av økonomi. Konsekvensen var at mange barn ikke fikk være med på leken, læringen og fellesskapet, og vi vet at det kanskje var akkurat disse barna som hadde mest bruk for et godt SFO-tilbud. Vi hadde et klasseskille på SFO. Hva skjer med denne velferdsreformen den dagen Melby mot formodning kommer tilbake i regjeringskontorene? Takk for spørsmålet. Jeg deler representantens engasjement for at alle barn skal ha mulighet til å delta i både SFO og AKS.

fremst jobbet med da, var en mer målrettet ordning rettet mot familiene med dårligst råd – på samme måte som vi har sikret gratis barnehage for dem med dårligst råd, noe SV aldri fikk til i den tiden de satt i regjering. Så ønsket vi å gjøre det samme på SFO. Det som har skjedd i mellomtiden, er at det er veldig mange flere familier som har dårlig råd. Jeg mener derfor at det er et godt grep nå å utvide den ordningen vi allerede har, og sikre at enda flere barn får tilbud om gratis eller i hvert fall delvis gratis AKS. Jeg synes det er et godt grep.

Mye har endret seg siden 1906. Den gangen var partiet Venstre en pådriver for nasjonal styring av naturressursene, og de var også landets største parti.

og økt press for nedbygging av naturen – ja, da er det grunn til å få panikk. I stedet for å sikre eierskapet har Venstre vært en pådriver for mer marked og større utenlandsk eierskap. Min oppfordring til Venstre er: Få panikk! Og mitt spørsmål er: Har partiet noen som helst planer om å finne tilbake til sin stolte historie og ta tilbake den demokratiske politiske styringen av kraften?

vi innførte en strømstøtteordning som gjorde at krisen var mulig å leve gjennom for husholdningene. Jeg mener det er viktig at vi ikke handler i panikk, men at vi greier å tenke langsiktig, og at vi greier å tenke at vi skal løse flere utfordringer samtidig. Vi skal løse en energimangel, vi skal få en omlegging av industrien vår, men vi skal også ta vare på naturen. Med mindre kraftutveksling vil vi få en massiv nedbygging av natur i Norge, noe jeg vil advare sterkt mot. Derfor bør vi ikke handle i panikk, men tenke langsiktig.

– Hvor- for skal jeg gidde? Dere politikere er jo like, alle sammen. Dere gjør ingenting for meg, uansett. Dette sa en gutt til meg da jeg besøkte Drammen i august. Han hadde akkurat fylt 18 år, og i år var første gang han kunne stemme. Flere tenkte visst det samme, for valgdeltakelsen i dette valget gikk ned. Når vi nå starter arbeidet i det 168. storting, står Norge og verden i større problemer enn på lenge. Flere og flere sliter økonomisk, det er krig i Europa, og klimakrisen skaper kaos og ødeleggelse over hele verden, også her hjemme. Unge i dag er den første generasjonen nordmenn som ikke tror at de får det bedre enn foreldrene sine. Allikevel må vi nå bruke mye av tiden denne høsten på å diskutere vår egen oppførsel som folkevalgte. I månedsvis har det norske folk blitt rystet av en rekke habilitetssaker. Flere av våre ledende politikere har gått av, mens andre velger å bli sittende. Jeg frykter at våre to største partier ikke forstår alvoret. Den typen ansvars fraskrivelser som vi har sett de siste ukene, ville ikke ha fungert i møte med Nav eller UDI. Jeg er redd for at Høyre og Arbeiderpartiet driver et slags kappløp mot bunnen, der standardene senkes for hva folket bør forvente av sine representanter, fordi de store partiene beskytter seg selv og hverandre. Det vil først og fremst være bra for det aller største partiet i årets valg, nemlig sofapartiet, men det er dårlige nyheter for demokratiet. Folk må kunne være helt trygge på at vi fatter beslutninger basert på hva vi mener er best for alle, ikke på hva som kan tjene oss selv eller våre nærmeste, enten det er snakk om beslutninger, politiske utnevnelser eller andre ting. Nå er jobben vår å gjenopprette tilliten. Vi må få strengere regelverk, vi må vise mer åpenhet om hvem vi møter, vi må være ærlige om og ha oversikt over hvilke økonomiske interesser vi har, og vi må vise at denne typen feil får konsekvenser. Derfor mener Miljøpartiet De Grønne at Solberg og Huitfeldt bør fratre sine stillinger, av hensyn til demokratiet. Jeg vil også lese Venstres forslag med interesse, og jeg håper at alle partiene nå vil være med på å innføre et lobbyregister her på Stortinget som et første skritt for å gjenopprette folks tillit. Noe annet ville være helt uforståelig. Det er så mange andre problemer som vi burde bruke tiden vår på. I vinter besøkte jeg Kirkens Bymisjon i Bodø, og fra vinduet i kafeen der kan man se rett over til Navs kontorer. De ansatte hos Bymisjonen kunne fortelle at folk som trengte hjelp, ofte ble sendt over veien og til dem når saksbehandlerne i Nav ikke hadde mulighet til å hjelpe dem. Det siste året har antall familier som ber om matkasser fra dem, mangedoblet seg, slik vi også har sett over hele landet. Frivilligheten er viktig, og matsentralene og andre aktører bør få mer støtte, men regjeringen kan ikke bruke frivilligheten som en hvilepute fordi velferdsstaten ikke strekker til. Krisene vi står i nå, virker som et forstørrelsesglass på ulikhet og de delene av samfunnet vårt som ikke fungerer i dag. Det er på tide med en velferdsreform i Norge. I høst behandles et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om å doble sosialsatsene og innføre det som en garantert minsteinntekt. Det tror vi vil kunne bidra til at flere av dem som har mulighet til det, vil kunne komme ut i jobb, som nettopp er målet med arbeidslinjen. Samtidig må vi bygge et mer rettferdig og grønnere Norge, også på sikt. Hvis regjeringen synes at det er vanskelig å fylle Grønn bok med et konkret innhold, kan de f.eks. prioritere billigere kollektivtrafikk i hele landet, kutte momsen på frukt

Vi kan også begynne å gi alle like mye i strømstøtte uavhengig av hvor mye strøm de bruker, så de som har råd til å bruke masse strøm, ikke får mest støtte, slik situasjonen er i dag. Dette er tiltak som er bra for klimaet, for naturen og for lommeboka – og jeg tror til og med at det vil være ganske populært. Når renten stiger, rammer det både folk og bedrifter. underkommunisert grunn til at renten stiger, er at Stortinget i 2020 prioriterte en subsidiepakke til oljenæringen, som nå bidrar til å skape farlig oppvarming av kloden og av økonomien. Flertallet på Stortinget prioriterte altså mer oljeutvinning i en tid da verden trenger at vi slutter med fossil energi. Samtidig har regjeringen økt skattene for fornybarnæringen. Det bidrar til å redusere investeringene i det vi trenger mer av. I sommer gikk regjeringen inn for å rasere naturen i Finnmark for å grønnvaske oljeindustrien enda mer. Det er under sju år til 2030. Da skal Norge ha kuttet halvparten av utslippene våre. Kan vi ikke da bare være enige om at den norske regjeringen må slutte å gjennomføre politikk som tar oss i motsatt retning? Et av de pinligste øyeblikkene i årets kommunevalgkamp var da alle partilederne ble spurt om de trodde at regjeringen kom til å nå klimamålene, statsministeren ble stående alene med hånden litt nølende i været. Aldri har den globale oppvarmingen vært mer synlig rundt oss. Nye heterekorder, enorme skogbranner, oversvømmelser, tørke og ødelagte avlinger skjer ikke bare et sted langt, langt borte, det skjer også her hjemme det skjer foran øynene våre. Norske regjeringer har kuttet mindre enn 5 pst. av utslippene siden 1990. Aldri har Norge klart å holde et eneste av de klimamålene som brede flertall på Stortinget har vedtatt. Det er på tide å gå fra ord til handling. I dag fremmer Miljøpartiet De Grønne igjen forslag om å slutte å lete etter mer olje og innføre en produksjonsavgift på olje og gass, for å reversere virkningen av oljeskattepakken. Dersom regjeringen ikke gjør dette, blir alle forklaringer om at de ikke kan hjelpe dem som sliter mer i statsbudsjettet fordi det vil drive opp renten, fullstendig hule. Å dempe presset fra oljeindustrien vil redusere presset på norsk økonomi, det vil frigjøre kapital og folk til grønne næringer, og det er bra for framtidens generasjoner som vil få færre klimaendringer å beskytte seg mot. Næringslivet, som vil satse på grønn omstilling, roper etter forutsigbarhet. Det vi trenger, er politikk med et 50årsperspektiv, slik oljen i realiteten får når de får lete etter nye felt som skal produsere til slutten av dette århundret. Beslutninger vi fatter i denne stortingsperioden, legger grunnlaget for hvilket Norge vi skal ha i lang tid framover. Derfor inviterer Miljøpartiet De Grønne regjeringen til å: – slutte å lete etter mer olje og gass og sette ned en oljekommisjon med partene i arbeidslivet prioritere kraften vi har, til næringsliv vi vil satse på framover, i stedet for å elektrifisere oljeplattformene – bygge ut fornybar kraft til havs og på land uten å bygge ned urørt natur eller bryte menneskerettigheter slutte å rasere natur og starte å restaurere den – følge energikommisjonens anbefalinger og satse på enøk i alle norske hjem og bygg – satse på framtidens sirkulære og fornybare næringsliv gjennom å tilføre grønt næringsliv statlig eierskap og kapital få på plass en grønn skatte- og avgiftsreform som sørger for at det blir lett å velge miljøvennlig og vanskelig å forurense I møte med klima- og naturkrisen, økt ulikhet og uro er den tradisjonelle blokkpolitikken utdatert. De Grønne blir ofte sett på som kompromissløse, men egentlig er vi det mest samarbeidsvillige partiet i landet. Det eneste vi krever, er at partiene vi samarbeider med, enten de er såkalt borgerlige eller sosialdemokratiske, går fra ord til handling på vegne av klimaet, naturen og vår felles framtid. Det burde alle ha interesse av. Dersom vi ikke klarer å stoppe raseringen av det globale artsmangfoldet og den dramatiske oppvarmingen av kloden, vil de fleste andre problemer som vi forsøker å løse i denne sal, framstå som bagateller i framtiden. Derfor mener vi at de mest miljøengasjerte partiene bør samle seg i en grønn blokk. Om vi jobber sammen, kan vi presse de grå partiene, slik at ingen kan få styre uten å overholde naturens tålegrenser. Med det tar jeg opp Miljøpartiet

tørken i Europa i sommer og ekstremværet «Hans» har minnet oss om hvor tett på klimaendringene kommer – men jeg deler ikke løsningene til Miljøpartiet De Grønne. Skal vi lykkes med klimapolitikken, må den være sosialt rettferdig. Vanlige folk kan ikke være klimakrisens og

De foreslår å øke CO2-avgiften til 3 000 kr, reversere reduksjonen i veibruksavgift for diesel- og bensinbiler, som er viktige i distriktene, og å tredoble moms på innenriks flyreiser. Spørsmålet er: Hvem skal betale prisen for klimapolitikken? Er det vanlige folk i distriktene? Er det folk i Nord-Norge? Er det dem som jobber på verftet? Lan Marie Nguyen Berg (MDG) [13:11:47]: Tusen takk for et viktig spørsmål. Det virker som representanten Hussaini ikke har fått med seg at Miljøpartiet De Grønnes politikk også er mye mer omfordelende enn det regjeringens politikk Blant annet foreslår vi å doble sosialsatsene og innføre en garantert minsteinntekt, som ville være en lenge etterlengtet reform av velferdsstaten. Problemet i dag er at den politikken som regjeringen driver, vil bidra til å få forskjellene opp på sikt fordi vi tar av de utslippene som framtidens generasjoner burde ha. Vi skaper ikke det næringslivet som vil skape de gode, grønne og trygge arbeidsplassene for framtiden, for de folkene som de grønne næringene trenger, er strandet i oljeindustrien, som kan betale veldig mye høyere lønninger enn det annen industri kan i dag. Det er noen av utfordringene Arbeiderpartiet har, og problemet til Arbeiderpartiet er at de ikke engang har en plan for å kutte 55 pst. av utslippene innen 2030.

var basert på norsk gass. Et stort flertall her i salen støtter at vi skal fortsette å eksportere gass til Europa, og støtter at vi skal utvikle, ikke avvikle, den næringen.

Grønne og ganske mange andre partier er at vi faktisk har en politikk for byene som vi har fått gjennomført, også sammen med Arbeiderpartiet og SV i Oslo, og som har vært veldig bra for byen. Når det gjelder oljepolitikken, har jeg lyst til å rydde opp litt, for det finnes et ganske langt spenn mellom det å slutte å lete etter mer olje og gass og å slutte å investere i mer ny infrastruktur og det å slutte å produsere olje og gass i morgen. Vi er for at vi skal produsere så mye gass vi kan nå, med eksisterende infrastruktur, på kort sikt. Men det vi vet, er at når vi leter etter olje og gass i dag, vil det være felt som ikke er i produksjon før om 10–15 år, og de vil produsere langt etter at Europa skal ha omstilt seg. Så hvorfor bruker vi penger på det istedenfor på de nye grønne næringene? Det er det jeg er bekymret for, og det er det som er den største trusselen for velferdssamfunnet vårt i framtiden.

For Høgre er det eit mål at borna våre skal veksa opp i trygge heimar, gå i ein god skule, og at foreldra har arbeid. Det handlar om å ta ansvar for eit berekraftig velferdssamfunn på sikt.

Miljøpartiet Dei Grøne sin politikk i praksis vil bety større utryggleik for dei nyetablerte, auka kostnader for bedriftene, mindre inntekter og større utgifter for staten,

70 pst. av det er i oljenæringen. Det er med på å drive inflasjonen og renten opp, både for vanlige folk og for bedrifter. Det er med på å øke presset på lønninger slik at andre bedrifter enn dem i olje- og gassindustrien, som har helt andre økonomiske vilkår enn de fleste bedrifter i Norge,

største veksten i Europas energikjelder etter at krigen i Ukraina starta, er i kol. Både EU, FN og IEA seier at me treng gass etter 2050 for å nå klimamåla våre, men då må det vera forbrukt med karbonfangst og -lagring.

Jeg skul- le ønske at Miljøpartiet De Grønne hadde kunnet være en del av et flertall i 1997. Da hadde vi sikkert kommet lenger på den fornybare omstillingen enn det vi har gjort til i dag. Jeg har lyst til å plante en idé hos representanten Trellevik: Kanskje Norge i framtiden kan være en forutsigbar eksportør av ren og demokratisk fornybar energi til Europa? Det hadde jo vært en fordel, men i dag står vi i en verden som er langt på etterskudd i å klare å nå klimamålene. Vi står overfor katastrofale klimaendringer, som rammer oss i dag, og det har makt i seg til å eskalere de eksisterende krisene vi har, skape økt ulikhet og gjøre det vanskeligere for Norge og andre land å omstille seg og sørge for gode, trygge velferdssamfunn. Det er det jeg er bekymret for, og det er derfor vi også må ut ut av den tankegangen man har hatt i Norge i mange år, hvor ulike regjeringer til sammen bare har klart å kutte 4,7 pst. av utslippene. Det er i alle fall ingen som kan ta vekk engasjementet til Miljøpartiet De Grønne og representanten Berg. Det som egentlig er historien om Norge og den velferdsstaten vi er, er at naturressursene og befolkningen har vært spredt over hele landet. Man har tatt naturressursene i bruk og produsert

på den omstillingen vi skal gjennom, klarer vi ikke å skape de lønnsomme nye, grønne industriarbeidsplassene. Jeg registrerer i representantens innlegg at man ikke er så veldig bekymret for dette, man påstår at vanlige folks problemer blir bagateller i den store sammenhengen.

[13:20:29]: Vi må klare å gjennomføre denne omstillingen på en annen måte enn det som skapte den krisen vi står i, nettopp ved ikke å drive rovdrift på natur og menneskerettigheter, som er det som har skapt veldig mye av den utviklingen vi ser i dag. Vi har foreslått veldig mye populær klimapolitikk som vi egentlig håper at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil bli med på, bl.a. å innføre et nasjonalt månedskort til 499 kr, å kutte momsen på frukt og grønt – slik at alle kan få i seg god, sunn og bærekraftig mat – og på reparasjon og gjenbruk, som kan gjøre at det er lettere for folk å leve miljøvennlig. Vi ønsker at regjeringen skal gjennomføre en storstilt enøksatsing istedenfor istedenfor å kutte i Enova, som man har foreslått flere ganger, for nettopp å kunne gi folk 50 pst. av kostnaden ved å etterisolere huset deres. Det vil være bra for inneklimaet, for økonomien deres og for klimaet. Det er mange populære klimatiltak som vi håper at Senterpartiet vil være med på,

viser til Norges internasjonale forpliktelser som et rikt land til deltakelse i bistand og solidaritet, og da ofte i tilknytning til miljøog klimaarbeid. Mineraler spiller en viktig rolle for teknologisk omstilling og for overgangen fra å benytte fossile til å benytte fornybare energikilder. Behovet og etterspørselen etter mineraler er stort. I tillegg har vi fått en ekstra dimensjon i det geopolitiske bildet,

De Grønne at Norge har et ansvar i likhet med de andre områdene til å bidra med mineraler som er nødvendige for en omstilling av produkter og næringsliv?

i det grønne skiftet. Samtidig er det slik at vi også må bli bedre på å utvinne de mineralene som finnes i omløp i dag. Det er derfor vi er så opptatt av at vi må komme til en omstilling til en sirkulær økonomi, vi kan drive med det som man noen ganger kaller «urban mining» – få opp disse mineralene, og også det som vi allerede har produsert, og som ligger i våre mobiltelefoner i skuffer og skap over hele landet. Det ville vært veldig bra. Når det gjelder veldig mye av det vi nå trenger for å få en sirkulær økonomi i Norge, ligger vi bakpå. Der har både regjeringen og vi partiene på Stortinget mye å gjøre. jøpartiet Dei Grøne deler eit sterkt engasjement for klima og natur, og vi er også einige om at ein del av det grøne skiftet er at det må koste meir å forureine, og at vi difor må skru opp miljøavgiftene i eit bredt spekter. Der vi skil lag, er når Venstre meiner det må vere ein del av eit grønt skatteskifte, der vi senkar skattar og avgifter på andre område, nettopp slik at bedriftene og dei nye bedriftene kan vere med og konkurrere, og at vi ikkje aukar skattebyrda for norsk næringsliv.

Takk for et viktig spørsmål. Vi er også veldig opptatt av å gi næringslivet, og spesielt små og mellomstore bedrifter, gode vilkår. Derfor ønsker vi å se på hvordan man kan øke bunnfradraget, slik at de ikke vil bli like hardt rammet av formuesskatten. Det er noe vi jobber med nå og også framover for å sørge for at det skal være godt og enkelt å etablere seg. Jeg tror jo Venstre er enig med oss i Miljøpartiet De Grønne i at noe av det som gjør at næringslivet i dag sliter med å få de folkene og den kompetansen de trenger, går på at oljeindustrien tar mange av de beste hodene, og det er vanskelig å konkurrere på lønninger. Så er vi enig med Venstre i at den ekstraordinære økningen i arbeidsgiveravgift på høye lønninger som regjeringen innførte,

Mange håpet den gangen at vi var gjennom det verste. Nå, ett år etter, ser vi at utgiftene har økt mer enn mange folk makter. Alt har skutt i været, og nå melder flere og flere at det har alvorlige konsekvenser for dem, ikke bare for lommeboka, men for deres livskvalitet. Frelsesarmeen har gjennomført flere undersøkelser om hvordan økonomien påvirker livet til folk. Disse viser at flere og flere sliter med å sove, at det går ut over den psykiske helsen. De forteller at åtte av ti av dem som har dårlig økonomi, har droppet ut av sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter, de kjenner på utenforskap, og de Den samme gruppen dropper til og med ut av helsekontroller og legetimer fordi de ikke har Dette har vi som samfunn ikke råd til. Økonomisk vil det gi større utgifter i framtiden, men menneskelig sett kan det skje skader som vi aldri klarer å rette opp. Derfor trengs det et kraftig løft for å sikre at folk får endene til å møtes økonomisk, for å hindre at unger faller utenfor, og for å sikre at eldre ikke sitter hjemme og fryser når de egentlig skulle vært på seniortreffet. Derfor har jeg gjennom dette året gått og stusset på hvordan prioriteringene for regjeringen har vært. Det er kuttet i fritidskort, det er kuttet i støtten til frivillige organisasjoner, gjort nok for å avhjelpe, mens pengene sitter løst når det gjelder reversering av kommunesammenslåinger eller av andre reformer som har vært gjennomført tidligere. For å sitere meg selv fra i fjor – da sa jeg: Jeg forventer kraftigere politisk handling fra regjeringen på akkurat dette. vil prioritere dem som trenger det mest. Vi fikk til et historisk løft i barnetrygden da vi satt i regjering, og det vil vi fortsette med. Vi vil sikre frivilligheten, at de har gode kår, og vi verdsetter det bidraget de gjør for samfunnet vårt. Hvor hadde vi vært i dag uten at organisasjonene, som Frelsesarmeen og Blå Kors, hadde tatt ansvaret og plukket opp dem som nå faller gjennom sikkerhetsnettet som det offentlige har. Det å løfte minstepensjonistene må også fortsette, og det trengs et fritidskort for barn og unge, slik at de kan delta på lik linje med alle andre på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. økonomi. For ikke lenge siden leste jeg en undersøkelse som viser at 58 000 unger lever med mobbing og utestengelse på skolen. Tallet øker, og det skulle vært omvendt. Vi som nå er voksne, kunne gå hjem og lukke døren da vi var unger og mobbingen var der. For nåtidens barn og unge

regjeringen og Stortinget ikke vil være med på å få mobilen ut av norske skoler. Vi klapper når de gjør det lokalt, men ungene våre trenger at vi gjør et nasjonalt vedtak. Skal vi gi ungene våre god opplæring, trygge skolemiljø og ikke minst bygge en god psykisk helse, så fjerner vi mobilen fra skolen. Den britiske regjeringen kom for to dager siden med et forslag om å endre retningslinjene for bruk av mobil i skolen, slik at den skal ut av skolene i Storbritannia, fordi de setter ungene først. mener at dette må innføres i vårt eget land. Det er et gratis tilbud, for det koster kun at vi sier at vi gjør det for ungenes del.

Da holder det ikke bare med offentlige sykehjemsplasser; det handler om både helse og omsorg. Vi må se på hvilke muligheter det er for å kunne bo, hvordan frivilligheten kan bidra til gode fellesskap og tilhørighet, og på de ideelle aktørenes rolle i tilbudet – for å nevne noe. Men det jeg er aller mest opptatt av nå, er at vi må videre fra disse valgkampløftene. Valgkampen har vist at det er et stykke å gå i eldrepolitikken i dette landet. Eldre fortjener at vi går sammen og løfter omsorgen og tilbudet til dem. Vi må sette oss ned i fellesskap og finne ut noe som både går i denne stortingsperioden og i neste stortingsperiode, som forplikter oss. Vi har klart det før, i barnehageforliket, vi har klart det i støtten til Ukraina, tilbud fra regjeringen på forsvarspolitikk. Derfor fremmer Kristelig Folkeparti i dag et forslag hvor vi ber regjeringen om å ta et initiativ overfor Stortinget med en slik sak, som kan danne et grunnlag for et forlik innen eldreomsorgen. Kjepphestene må vekk, og vi må få til en felles løsning. Det fortjener våre eldre, og det håper jeg at alle partier nå kan enes om, slik at vi kommer et steg videre i dette.

og livsgrunnlaget til flere ble usikkert. Vi så bilder av jorder under vann og rundballer som fløt nedover elven. De bildene må vi virkelig ta på alvor, for dette var egentlig vår mat som druknet. Bøndene som ble berørt, må få hjelp til å bygge opp igjen. Samtidig må vi aldri glemme at klimaendringene treffer treffer verdens fattigste enda hardere. Etter flommen i Malawi i vår beregnet FN at nærmere en halv million mennesker hadde behov for humanitær hjelp. Flere og flere drives på flukt av klimaendringer og konflikter. Det er fortsatt krig på vårt eget kontinent. Norge må aldri bli seg selv nok, vi må ta ansvar i klimakampen, og vi må bidra med vårt for å få en rettferdig fordeling av ressursene. Derfor forventer Kristelig Folkeparti at regjeringen er seg bevisst

For 35 år siden fikk jeg min første unge. Halvannet år etterpå fikk jeg nummer to. Da min mann var ute og trillet disse to ungene på en gang, kom spørsmålet: Skal de skille seg, Bollestad?

Jeg håper inderlig at det jeg sier, lever jeg etter, og det har jeg gjort i egen familie; likestillingen har vært akkurat likestilt. Det står jeg for også politisk, men jeg tror også

alle småbarnsforeldre: Vi økte barnetrygden, som ingen hadde gjort siden 1996, da jeg fikk min siste unge. Det betyr at det var første gang en klarte å snu en trend, og det gjorde at det ble færre fattige barn i dette landet. Vi har gått inn med

over til eit anna tema som representanten tok opp, og det var dei frivillige og momskompensasjonen. Eg er stolt av vår regjering, som endeleg, for første gong, har kome med full momskompensasjon. Det har vore det viktigaste kravet frå dei frivillige i mange år.

[13:40:35]: Gjennom to rekordstore jordbruksoppgjør har Senterpartiet og Arbeiderpartiet virkelig begynt jobben med å gi bonden en inntekt å leve av.

Folkeparti i 2019 valgte å gå i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, og nå igjen ønsker seg en høyreregjering i 2025, lurer jeg på hvor opptatt Kristelig Folkeparti er av grunnpilarene i norsk jordbrukspolitikk. Tollvernet er en sånn pilar. Det er helt avgjørende for å kunne opprettholde et levende jordbruk i hele Norge. Mitt spørsmål er derfor: Kan Kristelig Folkeparti støtte en Høyre–Fremskrittsparti-regjering etter valget i 2025, så lenge begge partiene ønsker å svekke tollvernet vårt?

[13:43:20]: Bomber, granater, barnesoldater, tortur, skytinger og drap det er ikke overskrifter fra en krigssone, det er overskrifter vi har sett den senere tid fra vårt naboland Sverige. Situasjonen der er kaotisk og farlig.

vanskelig, for ikke å si umulig. Kristelig Folkeparti har kritisert Fremskrittspartiet for å si at det er en sammenheng mellom innvandring og integrering, men nå, når representanten Vervik Bollestad ser situasjonen i Sverige,

Det ansvaret skal vi samtidig ta, så vi sikrer at vi har god integrering. De to tingene må gå hånd i hånd. Grete Wold SV er opptatt av at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst, og det tror jeg representanten er enig i. I det ligger det også at alle barn skal få lov til å være med på leken, og mye av den leken foregår på SFO eller AKS. Det er også derfor SV har prioritert høyt å sikre gratis SFO, nå foreløpig til første- og andreklassingene. Min oppfatning er at representanten fra Kristelig Folkeparti også støtter at alle barn skal ha muligheten til å være på de felles arenaene vi har. Så langt har jo gratis SFO vist seg veldig vellykket. Det er veldig mange flere barn som er med på SFO og AKS nå, enn det var tidligere.

Det gjør at vi har prioritert å øke barnetrygden år for år, og vi har et mål om å øke den enda mer. Det er fordi vi tror at det er utjevnende for veldig mange av familiene. De familiene som har minst, i alle fall når det gjelder redusert barnehagepris, får ikke glede av det med lavere pris. Når vi fordeler i barnetrygden og bruker pengene der først, er det fordi vi tror at det er det som virker best

[13:47:33]: Vi står i krevende tider. Mange har fått trangere økonomi, og mange kjenner på en større uro og utrygghet i hverdagen sin. Jeg mener at i krevende tider trenger vi mer kulturpolitikk – ikke mindre. Kulturen, idretten og frivilligheten forteller oss noe om hvem vi er, og minner oss på hva vi har til felles. Kultur og idrett gir oss felles referansepunkter og kan bidra til både mestring og tilhørighet. Kulturpolitikken til regjeringen skal farge hverdagen til folk, men skal også løfte samfunnet og gjøre det til et bedre sted å være. Fellesskapet i kulturpolitikken finner vi igjen i det lokale korpset,

eller når vi sammen får oppleve Lise Davidsen synge Tosca så vakkert at ikke et øye er tørt. Dette er små og store fellesskap alle skal få ta del i. Derfor må vi aktivt jobbe for å motvirke at forskjellene på dette området øker. Vi vil ikke ha et samfunn der mennesker blir stående utenfor enten på grunn av økonomi eller fordi de føler at de ikke har en plass. plass. Jeg kan love at regjeringen har deltakelse og inkludering som ett av hovedsatsingsområdene i året som kommer. Dette er en oppgave vi må løse sammen. Sammen må vi finne ut av hva som er barrierene for deltakelse, og hva vi kan gjøre for å fjerne dem. Vi vet at økonomi er en slik barriere, men vi vet også at det er andre mekanismer som skaper utenforskap. Tall fra Ungdata viser at mer enn 30 pst. av barn med krevende oppvekstsvilkår står utenfor faste fritidsaktiviteter. Redd Barna forteller om barn som sier til mamma og pappa at de ikke lenger har lyst til å være med – og de gjør det for å skåne foreldrene med dårlig råd. Lag og klubber bekrefter at aldri har så mange kontingenter stått ubetalt. Jeg har møtt mange lag og foreninger som gjør en kjempeinnsats og er gode på inkludering og på å bygge fellesskap.

Idretten har en unik evne til å skape fellesskap, og vi trenger slike fellesskap der flere kan ta del. I Tøyen Sportsklubb koster det 100 kr i året å være medlem, og da kan alle som bor i området, delta på alle aktivitetene som klubben har. Ikke nok med det: De har også aktiviteter som ikke krever medlemskap. Med Klart det går! sørger DNT Sør for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan være med på tur. De gjør naturopplevelsene tilgjengelig for flere. Det samme gjelder kulturlivet. På Rommen Scene i Groruddalen får Det Norske Teatret til noe veldig viktig. Der skaper de en ny arena hvor de får fram nye stemmer, og de når et nytt og bredere publikum. Vi trenger alle å få høre og se historier bli fortalt slik at vi kjenner oss igjen i dem. Regjeringen vil ha et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet. Det betyr ikke at det skal være likt over hele landet, og at alle skal gjøre det samme, men det betyr at det skal finnes gode kulturtilbud tilgjengelig for alle. For en drøy uke siden besøkte jeg Gudbrandsdal Musikkfest. Her samarbeider kommunene i Gudbrandsdalen om å skape en felles – 30 mil lang – festival med både profesjonelle musikere og lokale talenter på scenen. Arrangørene har skjønt at ved å løfte regionen sammen løfter de også hvert enkelt lokalmiljø. Slik kan vi tenke nasjonalt også. Det er ingen motsetning mellom en satsing på nasjonale institusjoner og god lokal og regional kulturpolitikk. Det er to sider av samme sak. Sterke nasjonale kulturinstitusjoner gir sterke regionale og lokale institusjoner og aktører. Alt henger sammen. Det nasjonale trenger det lokale, og det lokale trenger det nasjonale. Derfor er regjeringens hovedmål å legge til rette for at alle kan oppleve og delta i kunst og kultur. Det er ikke slik at hver enkelt kulturopplevelse skal treffe akkurat meg eller deg. Vi trenger det smale, men også kunst som er relevant for et stort publikum. publikum. Kultur er et bånd som binder oss sammen, skaper tilhørighet og identitet. Det skal speile det landet vi lever i, den virkeligheten vi opplever, og de menneskene vi er – alene og sammen, i det store og i det nære. Pettersen (H) [13:52:45]: Først vil jeg ønske kulturministeren velkommen til hennes første debatt som statsråd og si at vi er helt enige om kulturens betydning i tøffe tider. Regjeringen tar på mange måter ikke ansvar for sysselsettingen når den til stadighet finner på skatte- og regelendringer som virker begrensende for næring etter næring. Kulturministeren er på den ene siden opptatt av dem som jobber i kultursektoren, og har fremmet stortingsmeldingen Kunstnerkår, mens regjeringen på den andre siden gjør det vanskeligere for den samme sektoren å benytte seg av tidsbegrenset innleie. Det innebærer fort at de samme kunstnerne som kulturministeren har god omsorg for, ikke har noen scener å spille på. Regjeringen har sendt på høring et forslag om unntak fra de nye innleiereglene for arrangementsbransjen, men her er unntaket definert altfor snevert, ifølge bransjen selv. selv. Hvordan ser kulturministeren for seg at strengere innleieregler kan tjene nettopp kulturarbeiderne? Har Kulturdepartementet virkelig vært med i arbeidet med denne forskriften? Takk for spørsmålet, og takk for lykkeønskningene. Dette høringsforslaget er, som representanten selv sier, sendt på høring fra Arbeidsdepartementet. Selvsagt har Kulturdepartementet vært med og gitt innspill til våre tanker rundt det. Nå er høringen avsluttet, og den skal behandles i departementet,

Bemanningsbransjen har hjulpet mange tusen inn til sin første jobb, og mange har fått sin første fot inn i arbeidslivet kanskje nettopp på den måten. Men den foreslåtte forskriften vil være svært utfordrende for arrangører med en bred portefølje og de som arrangerer gjennom hele året. Kultur og konserthus er gode eksempler på dette, men idretten vil også rammes Dersom adgangen til innleie av arbeidskraft, som vi snakker om nå, forsvinner, vil store grupper av fagfolk som i dag har nettopp faste ansettelsesforhold hos en leverandører eller et bemanningsforetak, bli henvist til små brøker eller korte ansettelsesforhold. Begrensningen som her ligger for sektoren, bidrar ikke til mer, men mindre kultur rundt om i hele landet. Hvilke løfter kan kulturministeren gi til de mange som jobber i denne sektoren, men som går usikre dager i møte i påvente av denne forskriften? [13:55:18]: Vi skal nå se på de innspillene som kommer i høringsrunden. Arbeids- og inkluderingsministeren skal gjøre det, og så skal vi selvfølgelig løfte inn våre synspunkter. Men det som skaper mye kunst og kultur i Norge,

Dette gjelder også andre gode tilbud, f.eks. Psykiatrialliansen i vår egen hjemby, som gir nettopp mange av disse tilbudene som statsråden skrøt av. Dette skjedde også i en tid da det var Fremskrittspartiet som måtte gire på for at vi skulle få en strømstøtteordning til idretten og frivilligheten. Samtidig som man fjernet fritidskortet, halverte man skattefritaket for gaver til frivillige organisasjoner og fjernet gaveforsterkningsordningen. Så jeg lurer egentlig på hva statsråden konkret vil gjøre for at flere skal inkluderes, når man fjerner så mange gode ordninger.

spill for utenlandske aktører i det norske markedet. Så her handler det noe om prioriteringene våre. Vi prioriterer idretten gjennom en enhetsmodell, og vi satser på kultur. Det viser statsbudsjettene våre alltid når vi har hatt kulturministeren. Fremskrittspartiet har så

Det har Fremskrittspartiet fremmet forslag om i denne sal, men Arbeiderpartiet har stemt det ned – så hjertelig velkommen til statsråden om samarbeid. Det er faktisk en sak våre to partier kan være enige om. Det skulle man også tro i våres, da Fremskrittspartiet hadde et forslag om å redusere og få bukt med etter slepet i finansieringen av idrettsanlegg ute i kommunene,

Jeg registrerer at statsråden ser etter muligheter for å danne brede flertall, så jeg er spent på hvilke initiativ hun da vil komme med.

som har betalt ut full momskompensasjon siden vi tiltrådte. Så vidt jeg husker, skjedde ikke det under den forrige regjeringen. Momskompensasjonen og idretten og frivilligheten – det ivaretar denne regjeringen, og det kommer vi også til å gjøre i fortsettelsen. (FrP) [14:00:00]: Jeg vil understreke at også da Fremskrittspartiet satt i regjering, var det full momskompensasjon til idrettsanlegg, og vi var med på en opptrappingsplan for momsfritak for frivilligheten. Det er fremdeles ikke regelfestet, slik som Fremskrittspartiet la fram vi får være uenige i den saken. Det er noe annet jeg har lyst til å utfordre statsråden på, som jeg synes er vel så viktig når det gjelder å ivareta våre barn og unge innen idrett og kultur. Det er en problematikk som statsråden kjenner til fra før, og som vi har løftet mange ganger i denne salen, og det gjelder seksuelle overgrep Her har vi hatt forferdelig mange stygge saker gjennom de siste årene, og vi har gang på gang utfordret om dette i skriftlige spørsmål, i forslag og også i muntlige spørretimer. Hva er status nå?

også idretten bli berørt. Dette er noe som representanten, så vidt jeg husker, har vært med på å ta initiativ til gjennom et anmodningsvedtak for noen år siden. Jeg er glad for at vi kan komme tilbake til Stortinget med en stortingsmelding om dette temaet.

Idretten og frivilligheten skriker etter forutsigbarhet og stabile driftsmidler. De vil bruke mindre tid på prosjektsøknader, for de vet hva de skal drive med, og de vil rett og slett bruke mer tid på aktivitet.

og så er det mer til drift. Mange organisasjoner sliter fortsatt med ettervirkningene etter pandemien, og det er viktig at vi nå tar grep som får fart på frivilligheten igjen. Hvordan vil kulturministeren sørge for at alle barn kan delta i en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomi, i hele landet? Jeg deler virkelighetsbeskrivelsen til representanten om at man ikke nødvendigvis blir mindre fattig av å få lov til å delta på fritidsaktiviteter, men vi vet at fattigdommen kanskje føles mindre da, fordi man er en del av et større fellesskap, noe jeg også sa i mitt innlegg. Momskompensasjonen er et viktig virkemiddel for frivilligheten. Det handler nettopp om at de skal få lov til å drive med det de er mest opptatt av, nemlig å lage aktivitet. jeg husker rett, et møte med Frivillighet Norge, og i forrige uke et møte med LNU, nettopp for å diskutere hvilke krafttak vi kan ta for å få opp Heldigvis er frivilligheten på vei tilbake etter pandemien, men de unge og de eldre sliter fortsatt, så der skal vi jobbe sammen med frivilligheten for å få det på plass. Så jobber vi med momskompensasjonen. Vi har levert full momskompensasjon i de to siste årene, og det ønsker vi å fortsette med.

Jeg forstår at det er endringer i det forslaget som denne regjeringen har lagt fram. Det kommer rett og slett av at man fikk en tilbakemelding på at lovforslaget, slik det lå fra den forrige regjeringen, ikke var tilstrekkelig slik man hadde sett for seg. Jeg registrerer at det skeive miljøet, som har vært opptatt av denne loven, har sagt at dette er et godt forslag. Det var høring i komiteen forrige fredag, der man selvfølgelig hadde innspill på ting som man kunne gjøre annerledes, og det er noe komiteen skal ta med seg i sin behandling. få leve et godt, fritt liv og ikke bli utsatt for press for hvem de er. Da er dette forbudet viktig å få på plass, og det håper jeg at Stortinget kommer til å vedta i løpet av høsten. (A) [14:06:15]: Som ein kunne høyre i trontalen, er Arbeidarpartiet og Senterpartiet i regjering opptekne av å føre ein politikk for mindre forskjellar i landet, både sosialt og geografisk. Eit av dei viktigaste prosjekta er meir rettferdig fordeling, tryggleik for vanlege folk i ei uroleg tid og å sikre eit fellesskap som stiller opp for dei.

at velferdsytingar ein mottek, plutseleg er avhengige av kor mykje ein har i lommeboka. Då må me føre ein politikk som sikrar at viljen til å betale skatt etter evne framleis er høg blant folk, at alle, uansett kva samfunnslag dei kjem frå, ser at dei får mykje att for å delta i det spleiselaget. Det er nettopp dette som er suksessen til den nordiske velferdsmodellen. Difor vil Arbeidarpartiet, i motsetning til Høgre, alltid vere oppteke av å verne om dei universelle velferdsordningane.

at barnehageprisen blir 1 000 kr lågare i månaden. Det vil bety over 20 000 kr i innsparing for ein familie med to ungar.

Difor må me gjere meir. Me må fortsetje med å styrkje kommunane, slik at dei kan tilby gode og likeverdige tenester. Me må gå igjennom inntektssystemet for kommunane, slik me no skal gjere,

Dei har krevjande og viktige oppgåver framfor seg, med store behov i både oppvekst-, helse- og omsorgssektoren. Eg er glad for at me, innan ramma av trygg økonomisk styring, viser at me prioriterer velferd, at me prioriterer

når det gjeld det å halde fram med eit velferdsløft for folk over heile landet, kan ein rekne med Arbeidarpartiet. [14:09:49]: I mitt hjem- fylke, Nordland, har Arbeiderpartiet vært en bastion. I dette valget ble Høyre det største partiet i Nordland, og de tilbakemeldingene jeg får, er: Ja, det er store utfordringer ute i verden, men Arbeiderpartiet er ikke et parti som tar ansvar, som har løsninger for det. Det var et tydelig signal i det valget som var. Det man også pekte på, var at det kom en rekke skattebomber akkurat mot de hjørnesteinsbedriftene som de er avhengige av. Representanten snakker om småbarnsfamilier – der må begge ha jobber å gå til for at man skal leve i lokalsamfunnet. Man fikk en skattebombe for kraftsektoren, som jo er viktig også for den nye, grønne industrien,

(A) [14:10:52]: Takk for spørsmålet. Eg er heilt ueinig i den verkelegheitsbeskrivinga som representanten kjem med. Under Arbeidarpartiet og Senterpartiet si regjering har ein tvert imot, i motsetning til då Høgre sat i regjering, drive ein langt meir omfordelande skattepolitikk.

òg Nord-Noreg, i motsetning til då representanten sitt parti sat i regjering. Så er det ingen tvil om at i ekstraordinære tider med krig i Europa og ein svært krevjande økonomisk situasjon har òg me teke inn

Jeg registre- rer at representanten mener at virkelighetsbeskrivelsen min er feil. Men dette er også virkelighetsbeskrivelsen til veldig mange velgere som har gått fra Arbeiderpartiet til Høyre, og som føler at deres jobber får dårligere vilkår. Det har blitt snakket mye om olje og gass, grønn industri og energi. Det er viktige saker – jeg sitter selv i energi- og miljøkomiteen. Men hva er visjonene for framtiden? Høyre nedsatte et ekspertutvalg for kunstig intelligens. Jeg har selv snakket med noen av de fremste bedriftene i landet, som har samarbeidet med OpenAI i California, De sier at skattepolitikken for gründere, de vilkårene man har, ikke er gode nok til at man kan konkurrere og utvikle de fremste løsningene her i landet. Hvor er visjonene for regjeringen? Hvor skal landet gå? Hvor kan vi skape det nye?

«Jeg mener det er helt naturlig at statsforvalteren følger fylkesgrensene, noe som også har vært regelen før med unntak av Oslo og Akershus. Dette tar jeg også opp og med meg i arbeidet videre inn mot regjeringen og kommunalministeren.» Senere kunne vi derimot lese at tonen hadde blitt mindre bastant og betydelig mykere da representanten igjen ble møtt med problematikken, og hun sa: «Vestfold og Telemark Ap har vedtak på at statsforvalteren skal følge ny fylkesstruktur. Jeg kommer til å jobbe for en slik løsning for vårt fylke, slik jeg har uttalt tidligere. Men saken er ikke avgjort i regjeringen ennå.» ennå.» Hvorvidt dette taktskiftet kommer av mangel på gjennomslag hos egen kommunalminister, kan man bare spekulere i. Mitt spørsmål er derfor: Vil representanten reversere statsforvalterstrukturen, eller vil representanten opprettholde strukturen slik den er i dag?

at jeg ikke vet om Kristiansand kommune vil si seg enig i at den nye regjeringen rydder opp i rotet til den gamle. Snarere skaper den vel nytt rot. Norge er velsignet med unike kraftressurser, men det er likevel et stort og økende kraftbehov de neste årene, og det er flere grunner til dette. For det første er vi allerede i dag sårbare for tørrår. Variasjonen mellom tørrår og våte år kan være så mye som 50–60 TWh. Til sammenligning forbruker vi 140 TWh totalt i Norge. Det sier litt om hvor væravhengig vårt kraftsystem er. For det andre vet vi at klimaendringene vil føre til større variasjoner og svingninger i været, som også vil få konsekvenser for vår evne til å produsere kraft. For det tredje vil både de bedriftene vi allerede har, og de bedriftene som ennå ikke er unnfanget, trenge betydelige mengder kraft for å være konkurransedyktige gjennom det grønne skiftet. Nær 100 pst. av vår kraftproduksjon er fornybar, men 50 pst. av energien vi bruker, er fremdeles fossil. Det er anslått at det er behov for 34 TWh med ny kraft innen 2030 for å innfri klimamålene. I tillegg kommer eventuelle nye industrielle behov. Tidsperspektivet gjør at f.eks. kjernekraft og havvind ikke vil være en del av løsningen frem mot 2030, mens stort sett alt annet må på bordet – småkraft, oppgradering av vannkraftverk, vindkraft på land, energieffektivisering, solenergi, tidevannsenergi, fjernvarme, bioenergi og bergvarme, for å nevne noe. I tillegg må arbeidet med mer nett raskere, mer effektiv konsesjonsbehandling og mer energieffektivisering forseres. forseres. Mye av omstillingsbehovet kommer i industrien. Hydro har f.eks. kunder som etterspør karbonfritt aluminium allerede i 2030. Yara skal produsere grønn ammoniakk på Herøya. Det krever noen milliarder kilowattimer. TiZir har planer om å erstatte kull med grønt hydrogen i Tyssedal. Det forutsetter også mer kraft. Hvis vi skal utvikle, ikke avvikle, aktiviteten på norsk sokkel, vet vi at det må skje innenfor rammen av klimamålene. Norske industribedrifter, petroleumsnæringen og luftfarten er en del av EUs kvotesystem, hensikten er å redusere utslipp så kostnadseffektivt som mulig, og at de billigste kuttene tas først. De neste årene skal utslippsrettighetene – eller antall kvoter, om man vil – gradvis reduseres, med 62 pst. i 2030 sammenlignet med 2005, og til null allerede i 2040. Enhver bedrift med store utslipp som har ambisjoner om å overleve etter 2040, må derfor ta grep de neste årene. Utfordringen i Norge er at mangel på kraft er i ferd med å kortslutte klimapolitikken og omstillingen av norsk økonomi. For et år siden sto et knippe av våre aller største industriselskaper frem og argumenterte for at vi trenger betydelig mer kraft for å sikre arbeidsplasser, vekst, verdiskaping og grønn omstilling. Da de samme selskapene – Hydro, Yara, Aker, Kongsberg Gruppen, Equinor og Statkraft – gjorde opp status under Arendalsuka i august i år, var fasiten at rammevilkårene for å bygge ut kraft var blitt vesentlig dårligere, ikke bedre, det siste året. I en tid med krig, kraftkrise, omstillingsbehov og skyhøye strømpriser for folk og bedrifter er dette et av de store paradoksene som hjemsøker vårt land. Et av de mest skadelige forslagene regjeringen kom med i fjor høst, var utvilsomt forslaget om å innføre grunnrenteskatt på vindkraft med tilbakevirkende kraft. Et tysk pensjonsfond uttalte f.eks. i fjor høst at de fremover heller ville investere i Sverige, Finland, eller til og med i Den dominikanske republikk fordi rammevilkårene er mer stabile der enn i Norge. Et finsk selskap som på vårparten hentet friske penger til et nordisk fornybarfond, gjorde det med en garanti om at de ikke skulle gjøre investeringer i Norge. Politisk risiko har altså blitt et stort tema i en tid da det er behov for hundrevis av milliarder i investeringer i industri, kraft og nett. Når utlendingene vegrer seg og norske eiere blir bedt om å ryke og reise av regjeringens budsjettpartner, er det dårlige nyheter for by, for bygd, for velferd og for verdiskaping. Vi må skape for å dele. Det kan ikke være et slagord, det må være en realitet. realitet. Kraft og kapital er to helt sentrale elementer i det grønne skiftet, men det er også kompetanse. Derfor er det et stort paradoks at regjeringen i fjor innførte en midlertidig straffeskatt, som stort sett rammer kompetansearbeidsplasser. Også dette må det ryddes opp i på fredag, når neste års statsbudsjett legges frem. frem. Høyre mener det er behov for et bredt forlik om rammevilkårene for kraftutbygging i Norge som kan gi forutsigbarhet og bidra til å gjenreise tilliten mellom kraftbransjen og myndighetene. Det må komme allerede i høst. Vi har ingen tid å miste – mål og virkemidler må stå i stil

Presidenten Nordom- rådene har vært et strategisk viktig satsingsområde for flere regjeringer, også Solberg-regjeringen, som representanten Astrup var en del av. Under åtte år med blåblå regjering var det ikke mye konkret politikk som ble fremmet for å sikre bosetting og vekst og for å innfri når det gjelder nordområdeambisjonene. Tvert imot var noe av det første Solberg-regjeringen gjorde, å fjerne ekstratillegget på barnetrygden i tiltakssonen. Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark er et annet eksempel. En fantastisk sløsing med menneskelige ressurser, og også økonomiske, er det vi sitter igjen med.

omsette de mulighetene i praktiske gevinster er at man får realisert et kraftløft for ikke minst Finnmark. Vi vet at svenskene kommer til å bruke sitt kraftoverskudd til å produsere grønt stål, og det betyr at Nord-Norge blir langt mer sårbart enn det har vært før. Vi vet også at det er store kraftbehov, både innenfor petroleumsnæringen og ikke minst innenfor annen type industri i Finnmark fremover, så man må også bygge ut mer nett og mer kraftproduksjon. Her gjenstår det å se om regjeringen Støre klarer å levere på det. Det er po- sitivt å høre at også representanten Astrup ser viktigheten av at det bor folk i nord. Det er fristende å spørre om det måtte en krig til for at man faktisk skulle innse det, men jeg lar det ligge. Når det gjelder kraftløftet for Finnmark, er det selvsagt at også nord og Finnmark skal ta del i den energiomstillingen som verden står i. Da er jeg også interessert i å høre hvorvidt Høyre, som har vært veldig stille den siste tiden når det gjelder akkurat det kraftløftet som ble presentert, som vil bety mer kraftutbygging og mer nettutbygging, stiller seg bak de prinsippene som ligger i det kraft- og industriløftet som regjeringen har presentert. [14:23:47]: Vi er veldig opptatt av at det må legges til rette for ny kraftproduksjon i Finnmark, og det må gjøres helt uavhengig av hva som skjer på Melkøya. Vi har satt som vilkår for vår støtte til Melkøya at at det bygges ut mer kraftproduksjon, og at det bygges ut mer nett. Nå ligger bevisbyrden hos regjeringen for å sørge for at det skjer. Det skal ingen være i tvil om. Når det gjelder den distriktspolitiske satsingen under Solberg-regjeringen, vil jeg også legge til at i min tid i Kommunaldepartementet laget vi tre distriktspolitiske strategier, som ville hatt stor betydning for Finnmark hvis de hadde blitt gjennomført. Det handler om å se helhetlig på utviklingen i Finnmark. Jeg merket meg, ikke minst som kommunalminister under pandemien, at svært mange kommuner mangler kommuneoverlege, ikke fordi de mangler penger til å ansette folk, men fordi de mangler folk til å besette stillingene. Da må man se helhetlig på utviklingen. Dette er krevende, og vi klarer ikke å løse det i denne replikkvekslingen, men jeg tror det er viktig at de store partiene jobber sammen om nettopp å sikre levedyktige lokalsamfunn i tiden fremover. Å trygge folks økonomi for å sikre Norge i en urolig tid er en hovedsak for regjeringen. Selv om budsjettene har vært stramme, har Høyre over tid kritisert oss for at de ikke er stramme nok. Også i dag har talerne fra Høyre lagt stor vekt på betydningen av å redusere den offentlige pengebruken. Men hvordan har Høyre tenkt å samle samarbeidspartnerne sine om et budsjettopplegg som er så stramt som det de hevder er nødvendig? Når jeg f.eks. lytter til Sylvi Listhaug, har hun en helt annen virkelighetsoppfatning om både den økonomiske politikken, kraftpolitikken og gjennomføringen av det grønne skiftet enn det representanten beskriver i sitt innlegg. Hvordan ser representanten for seg at kompromissene i et samarbeid på høyresiden vil se ut? Erfaringsmessig er det ikke trygg økonomisk styring vi får med dette samarbeidet, snarere økt oljepengebruk, usosiale kutt og økte avgifter for folk flest.

partier som mener helt ulike ting om helt sentrale spørsmål. Vi så et veldig godt eksempel på det under partilederdebatten i Arendal, hvor den eneste som rakte opp hånden på spørsmålet om man kunne innfri

Så at det er nyanser og forskjeller mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, er ikke så veldig underlig, men at regjeringen ikke engang klarer å være enige om helt sentrale spørsmål som står i regjeringsplattformen, er oppsiktsvekkende og svært uheldig for styringsevnen til regjeringen.

[14:27:10]: Representan- ten Astrup er en sterk forkjemper for såkalt lønnsom havvind, som ikke trenger subsidier. Representanten vil løse dette med hybridkabler til Europa, for da finansieres det visstnok ikke over skatteseddelen, men på annet vis. De siste ukene har europeiske strømpriser tidvis gått mot null og tidvis vært negative, grunnet mye vind- og solkraft, samtidig produksjon.

Regningen kommer jo til slutt til kundene, til strømkundene og skattebetalerne. Hvordan kan man påstå at regningen ikke havner hos strømkundene og skattebetalerne ved hybridkabler, mens ved dagens radialløsning, som er valgt, kommer hele regningen til skattebetalerne? [14:28:09]: Det er litt underlig å måtte fortelle en representant fra Fremskrittspartiet at verdier faktisk kan oppstå. Det er mulig å bake kaken større. Det er ikke et nullsumspill. hvis du får mer, så må jeg få mindre. Det er altså fullt mulig å skape verdier, og det er det som skjer når man genererer flaskehalsinntekter. Det oppstår når man har hybridkabler. Det oppstår ikke når man har en radial. Da får man ingen inntekter, altså kun forbindelse til Norge, ingen inntekter fra trafikken på denne kabelen, mens hvis man har koblinger til flere land, oppstår det inntekter som følge av prisforskjell mellom de ulike prisområdene. Det gjør at det er mulig å lage et bærekraftig prosjekt for Sørlige Nordsjø II som kan være mye, mye større enn det regjeringen har lagt opp til. Vi får mer kraft, men også til en mye lavere kostnad for skattebetalerne. Derfor er det en modell som Høyre har gått inn for.

[14:29:36]: Bakteppet for årets trontale er at vi nærmer oss to år med krig i Ukraina. Forsyningsproblemer når det gjelder mat og energi, har fått folk til å se behovet for sterkere nasjonal kontroll og sterkere satsing på selvforsyning. Mange sliter med tunge kostnader på grunn av økte priser i butikkene og høyere rente i banken. Svært mange av oss har vokst opp i et Norge der pilene nærmest alltid har pekt oppover, og der reallønnsvekst – det at alle får det litt bedre fra år til år – nærmest har vært en selvfølge. Dette stiller store krav til oss som folkevalgte ledere. Vi kan dessverre ikke fjerne den uroen som folk opplever, men vi har et felles ansvar i denne sal for å bidra til å dempe uroen og øke tryggheten for folk i hele landet. Senterpartiet har over tid advart mot at vi tar globale forsyningslinjer og gode intensjoner for gitt. Vi har vært tydelige på at vi må ta vår egen sikkerhet og beredskap på alvor gjennom å styrke nasjonalt eierskap og kontroll nasjonal kontroll over infrastruktur, eiendom, viktige strategiske selskap for Norge og matforsyningen. Totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen var et resultat av dette. Med bakgrunn i dagens situasjon har det blitt mer relevant enn hva vi hadde ønsket oss, men desto viktigere. Som første norske regjering har Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå tidfestet at Norge skal nå NATOs 2-prosentmål i 2026. Jeg er glad for at vi har en regjering som har styrket Forsvaret både ved innkjøp av mer materiell og ved satsing på økt personell, deriblant økt antall heimevernssoldater. Heimevernet har en viktig rolle i å trygge hele landet og bidra til samfunnets totale beredskap. For Senterpartiet er trygghet for befolkningen vår viktigste oppgave. Matproduksjon og egen selvforsyning er en viktig del av denne tryggheten, så jeg er glad for at vi nå oppretter beredskapslagring for matkorn, og at vi har prioritert jordbruksoppgjøret høyt. Senterpartiet står støtt i at det er riktig å satse på norsk matberedskap, og vi vil jobbe videre for å trygge matproduksjonen i Norge. Norge trenger store mengder ny kraft og nettinfrastruktur om vi skal omstille samfunnet og skape utvikling og nye arbeidsplasser i hele landet.

har laget et hurtigspor for nettutbygginger, effektivisert konsesjonsprosessene, økt saksbehandlingskapasiteten og tilrettelagt for økt produksjon av egenprodusert strøm. Senterpartiet i regjering har satt kommunene tilbake i førersetet fordi vi vet at lokal aksept må være en forutsetning for ny vindkraft. Lokalsamfunnene må sitte igjen med mer av overskuddet. Derfor har vi gitt kommunene vetorett og mer av inntektene. I en tid med svært høye strømpriser og kostnadsvekst har Senterpartiet prioritert økonomisk trygghet for folk, også når det gjelder strømprisene. Vi fikk raskt på plass en omfattende strømstøtteordning for husholdninger, frivilligheten og svært utsatt næringsliv. Senterpartiet mener at dagens situasjon, med ustabile og svært høye strømpriser, må løses gjennom langsiktige grep for å styrke den nasjonale kontrollen, begrense prissmitten fra kontinentet og øke kraftproduksjonen. Økt fornybar kraftproduksjon er avgjørende for å omstille og utvikle norsk økonomi, for vi skal kutte klimagassutslipp på samme tid som vi skal øke den norske konkurransekraften, og vi skal sørge for trygghet for rimelig strøm i kontaktene i norske hjem. Når vi gjennom sommeren har opplevd å ha store prisforskjeller på strøm mellom Sør-Vestlandet og ellers i landet, må vi fortsette med flere grep for å sikre stabile priser over tid. Det finnes sjelden enkle løsninger på komplekse problemstillinger som denne, så vi kommer garantert til å diskutere ulike forslag til løsninger gjennom høsten. Vi i Senterpartiet skal ha frimodighet og være løsningsorienterte for å gi folk og næringsliv mer stabilt rimelige strømpriser. Like konkurransevilkår er viktig for å legge til rette for næringsutvikling over hele landet. For å lykkes med det må vi ta innover oss at ulike deler av landet har ulike utgangspunkt.

Me har nettopp gjennomført eit kommune- og fylkestingsval, og eit klarare signal til sitjande regjering enn det me fekk gjennom dette valresultatet, er vel kanskje vanskeleg å tenkja seg. Kommune etter kommune og fylke et ter fylke skifter no ut dei raud-grøne ordførarane med eit borgarleg styre. Det er vanskeleg å tru at dei raud-grøne ordførarane har vorte så mykje dårlegare, så det er kanskje grunn til å tru at innbyggjarane no reagerer på regjeringa sin politikk. Er du einig i denne analysen? Presidenten vil påpeke at representanten skal stille sitt spørsmål gjennom presidenten og ikke i «du»-form til sin medrepresentant. Gro-Anita Mykjåland (Sp) [14:35:41]: Det er ikke tvil om at Senterpartiet ikke er fornøyd med resultatet etter høstens kommune- og fylkestingsvalg. Samtidig har vi veldig mange dyktige og gode lokale politikere, både på kommunenivå og på fylkesnivå, som har gjort en veldig god jobb.

Men lokalpolitikken står sterkt i Senterpartiet, og det gjør den også etter høstens valg.

Ser Senterpartiet dette bildet, eller skal me få nok eit år med uventa skattesjokk og rammevilkår som ikkje er langsiktige eller til å stola på? Det er veldig interessant å høre hvordan Høyre er opptatt av distriktene. Gjennom ti år som ordfører i en liten distriktskommune der det i åtte år var en Solberg-regjeringen som styrte, var det sentralisering

Det er veldig fint at Høyre nå er opptatt av distriktene, og jeg vil peke på en ting som Eskeland tar opp i den forbindelse, det med tilgang på kompetanse. Denne regjeringen satser på desentralisert utdanning, både videreutdanning og etterutdanning. Det tror jeg er et av de viktigste grepene denne regjeringen har gjort å sørge for at vi får god kompetanse og ikke minst god arbeidskraft i distriktene framover. Jeg er ikke veldig bekymret for det framover. Marius Arion Nilsen

Det er godt å høre at representanten Mykjåland, som representerer samme region som meg, tar opp dette med høye strømpriser. Vi har vedvarende høyere strømpriser i prisområde NO2, som dekker området fra sør i Hordaland og østover til Vestfold. Tidvis har vi hatt opptil hundre ganger høyere strømpriser i region NO2 målt mot f.eks. Øst- og Vestlandet. Også i fjor var strømprisene høyere, men da var jo strømprisene skyhøye generelt, så fokuset var ikke så sterkt. Men vi ser nå at iskremprodusenter, slaktere, kraftforedlende industri og og alle andre sliter med at man har en konkurranseulempe. Én ting er konkurranseulempe mot utlandet, men når vi har det internt i landet, må vi gjøre noe. Derfor spør jeg og appellerer innstendig til representanten, som representerer det samme fylket og regionen som meg: Hva planlegger dere å gjøre med hensyn til å ta tak i disse store forskjellene og urettferdigheten?

etter at energikommisjonen la fram sin rapport. Utvalget er godt i gang, og vi venter nå i spenning fram mot 12. oktober, da jeg har fått høre at denne rapporten kommer. Så blir det viktig å se på hva vi faktisk kan gjøre for å skape mer langsiktig stabile priser. Jeg er helt enig med representanten fra Fremskrittspartiet i at den type forskjeller i Norge, som spesielt har rammet SørVestlandet nå i sommer, kan vi ikke ha. Det skaper en stor, stor utfordring for det lokale næringslivet på SørVestlandet, og den type konkurranseulempe kan vi ikke se på.

å ha konkrete tiltak også. Vi behøver enorme mengder ny kraftproduksjon for å få separert eller redusert prissmitten fra kontinentet, og i området NO2 har vi nå en stor prissmitte fra de siste kablene som går til utlandet. Der har regjeringen dessverre ikke tatt tilstrekkelig tak og ikke kommet med konkrete og virksomme nok tiltak for å redusere prisene, og jeg håper at man vil se videre på det. Men hvis disse prisforskjellene vedvarer, hvilke konkrete tiltak kommer man med? For ny kraft tar tid, nytt nett tar tid. Har man noen kompenserende tiltak? Har man reduksjon av moms? Det hjelper riktignok ikke næringslivet, men jobber man fram noen tiltak som vil hjelpe sørnorsk næringsliv? [14:41:59]: Regjeringen opprettet fastprisavtaler til næringslivet ganske tidlig. Vi får tilbakemeldinger nå, også fra egen region, om at disse begynner å virke veldig bra. Det er ingen tvil om at vi kommer til å ha mer ustabile priser i tiden framover. Det vil komme, og da er det viktig med fastprisavtaler. Det er litt interessant at representanten fra Fremskrittspartiet snakker om at det vil ta mer tid å bygge ut mer strøm og mer nett.

imot muligheten til nettopp å skape mer kraft til Sør-Norge, og vi ble nesten latterliggjort da vi sa at denne kraften skulle gå direkte til vår region.

For to år siden var det vanlige folks tur. Nå har vanlige folk det ganske tøft, på grunn av økte avgifter, økte skatter, fortsatt høy prisstigning og ikke minst økt rente. En av fire nordmenn opplever at økonomien er ganske eller svært utfordrende, i henhold til en ny undersøkelse som Opinion har foretatt for Frelsesarmeen. Den økonomiske krisen mange opplever, går også hardt ut over psyken. Det er ikke lenger bare de kjente ansiktene som nå stiller seg i matkø, det er et tilsig av mennesker som er i fullt arbeid og som har egen inntekt, men inntekten strekker ikke til, forteller Frelsesarmeen. Pensjonister søker om nødbolig hos Nav fordi de av økonomiske årsaker står uten bolig. Dette er veldig alvorlig. Så kan Så kan man spørre seg om denne utviklingen, i et av verdens aller rikeste land, er et resultat av den politikken som føres, eller om den ene og alene skyldes eksterne forhold som krigen i Ukraina. Ukraina. Uansett svar er i hvert fall økte skatter og avgifter en villet politikk fra regjeringspartiene og støttepartiet SV. Nå varsles det ytterligere avgiftsøkninger i neste års budsjett.

av høy inflasjon er økt rente. Det er det eneste virkemiddelet som Norges Bank har i sin verktøykasse. Riktig politikk kan bidra til å dempe prisstigningen og ikke minst dempe konsekvensene av høyere priser og økt rente. Regjeringen har valgt å bruke mer penger, senest i revidert budsjett, for å kompensere offentlige etater for økte kostnader, men gir ingen tilsvarende kompensasjon til bedrifter og vanlige folk. Økte satser på sosiale ordninger hjelper noen, men langt fra alle. Nå er det også folk i jobb med egen inntekt som trenger hjelp til å skaffe mat på bordet. I en tid med historisk høye inntekter til den norske stat er det ikke riktig å kreve inn mer, men i stedet la folk og bedrifter beholde mer av sine egne inntekter. Reduserte avgifter på drivstoff, lavere matmoms og en forsterket strømstøtteordning i perioder med svært høye strømpriser, som Fremskrittspartiet har foreslått gjentatte ganger, ville ha betydd en enklere hverdag for norske familier som nå sliter med høye utgifter – men det vil ikke regjeringspartiene eller SV bidra til. Nå stiger matprisene i Norge mest i Europa. Det er tre ganger høyere vekst fra januar til august enn tilsvarende vekst i EU-land. I fjor fikk norske familier vesentlig redusert kjøpekraft, og det samme forventes i år. Betalingsproblemene er mer omfattende enn for ett år siden, og mange sliter med betalingsutsettelse eller en overkommelig betalingsplan, rapporterer SIFO. Vi kan få en fattigdom vi ikke har sett i etterkrigstiden, sa forsker Christian Poppe til E24 den 26. september. Norge er på verdenstoppen i offentlig forbruk som andel av nasjonal verdiskaping. Offentlige utgifter fortsetter å øke, og regningen sendes til norske bedrifter og norske skattebetalere. De rike skal tas, er det retoriske budskapet til venstresiden – og dessverre også LO. Det er altså dem som allerede bidrar mest til fellesskapet, som skal betale enda mer, og statlig kapital skal konkurrere med private investeringer. Det er ikke bærekraftig i lengden. Derfor Derfor vil Fremskrittspartiet redusere offentlige utgifter, ha en tydeligere prioritering og senke det totale skatte- og avgiftstrykket for å sikre langsiktig finansiering av velferd for de mange, og ikke noen få. Fremskrittspartiet mener at velferden styrkes best ved at folk får bestemme mer over egen inntekt.

er imot denne typen subsidier for å sørge for at disse fornybare energikildene er konkurransedyktige fra start og bidrar til at vi når klimamålene vi har satt oss, betyr det at representanten Limi heller vil bruke mer pisk skru opp prisene på utslipp, altså CO2-prisen, for å oppnå slik konkurransedyktighet? Eller er han og Fremskrittspartiet av den oppfatning at klimaendringene ikke er menneskeskapte, og at vi på det viset kan avblåse det grønne skiftet? [14:48:58]: Jeg takker for et veldig interessant og innsiktsfullt spørsmål. Det er vel ikke det avgjørende om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Det avgjørende er at vi må forholde oss til klimaendringer, så trenger vi mer kraft og mer energi i Norge. Den situasjonen vi har kommet i nå, er politisk villet fordi vi har hatt en energipolitikk spesielt i EU og Tyskland som har skapt en ubalanse i hele markedet. Flertallet i Norge vil fortsatt elektrifisere alle installasjoner ute i Nordsjøen, og det er klart at det skaper en enorm etterspørsel etter kraft og energi, som fortrenger de behovene som vår mer tradisjonelle industri har på fastlandet. Vi vil fortsette å bygge ut vannkraft. Det er fortsatt mulig å hente mer energi fra vannkraften. Det er mange vassdrag som ble vernet for mange tiår siden, som man med fordel kunne sett på en skånsom utnyttelse av. I tillegg har vi kjernekraft, som på litt lengre sikt Det er ganske oppsiktsvekkende å høre Fremskrittspartiets nestleder si at det ikke er avgjørende om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Det er ganske viktig å vite hvorvidt de er det eller ikke, for er de det, må vi gjøre noe med det – da kan vi jo ta grep. Er de det ikke, som er en av teoriene til Limi – ja, da er situasjonen en helt annen. Det å ha oversikt over årsakene til at ting skjer, kan ofte være lurt. Jeg håper at Limi er enig med sin egen energipolitiker i at vi trenger mer kraftproduksjon. Som vi hørte i det forrige replikkordskiftet, med Senterpartiets energirepresentant, er man altså imot utbygging av havvind. Jeg kunne imidlertid ikke høre om representanten Limi var konsekvent imot subsidiering av nye fornybare energikilder, slik hans partileder er, eller om han vil åpne for det, kanskje dog på en annen måte enn det f.eks. Arbeiderpartiet gjør. Kan han bekrefte at det kun er mer vannkraft og slutt på elektrifisering som vil gjøre at Fremskrittspartiet skaffer nok energi til landet i årene framover?

Så vet vi at vi trenger mer energi. Norge er i utgangspunktet et fornybarsamfunn. Vi har vannkraften vår, vi kan utnytte mer av den kapasiteten, og vi vet at vi bare ved å skifte ut turbiner og effektivisere eksisterende kraftverk kan hente ut betydelig mer energi. så trenger vi mer enn det, og det er da Fremskrittspartiet peker på kjernekraft, som ligger der som en fremtidig energikilde. Heldigvis er det flere og flere som er enig i det, unntatt regjeringen, som holder igjen. Derfor får vi heller ikke beveget oss videre i den prosessen og det arbeidet som gjøres for å kunne etablere kjernekraft også i Norge. Men det er et stort potensial i det i fremtiden.

i stor grad deles av alle de politiske partiene i denne salen. Det som er interessant, er den økonomiske politikken som Fremskrittspartiet forfekter i denne sammenhengen i møte med krisen, og som skiller seg totalt fra virkelighetsforståelsen til f.eks. den foretrukne samarbeidspartneren Høyre. Det er nå engang sånn at hvis du putter inn mer penger i et system som allerede er fullt ut utnyttet, så vil etterspørselen øke og dermed også inflasjonen og prisene.

Vi økte vår pengebruk i vårt alternative budsjett med 27 mrd. kr. Regjeringen økte sin med 56 mrd. kr i revidert. Så vet vi fra svar som vi har fått fra Finansdepartementet, at det å halvere matmomsen og redusere drivstoffavgifter og andre avgifter vil ha en positiv effekt på prisstigningen. Det vil bidra til en lavere prisstigning, og det vil samtidig også kompensere dem som har utfordringer med de høye utgiftene. Så vi har et veldig godt økonomisk opplegg, som er presentert i vårt alternative budsjett, nå gleder vi oss til regjeringens budsjett, som kommer på fredag.

Men over til det som egentlig er hoveddiskusjonen her: Diskusjonen er ikke om virkelighetsforståelsen, for den tror jeg man langt på vei er enig om. Diskusjonen er egentlig om hvor mye pengebruk vi kan tillate oss uten at vi øker

er å mobilisere privat kapital ved å trå til med støtteordninger, sånn som gjennom grønt industriløft, hvor man bl.a. legger til 10 mrd. kr til Eksfin. Det er ikke, som representanten sa, en statliggjøring av norsk næringsliv. I vår tid i regje- ring gikk drivstoffavgiftene faktisk ned, og i tillegg gikk bilavgiftene kraftig ned. Denne regjeringen har dessverre gjort det motsatte, bl.a. ved en kraftig økning i CO2avgiften. Det Det som er viktig her, er at Fremskrittspartiet ønsker at folk skal få beholde mer av sine egne penger. Det betyr at når vi reduserer avgiftene og trekker mindre penger inn til staten, får folk mer penger igjen i lommeboka. Det betyr at i en vanskelig situasjon får de en mulighet til å håndtere de økte utgiftene. Det er langt bedre enn at man først skal trekke pengene inn og så fordele dem tilbake til noen få. Vi ønsker at folk og bedrifter skal beholde mer av det de skaper og det de tjener.

Dei minner meg om at eg er glad i demokratiet, i folkestyret vårt. Dei minner oss om det me faktisk er: folkets representantar. Men folkestyret lever ikkje av seremoniar, og for dei mange som ser arbeidet her litt på avstand, kan nok ordet «folkestyre» verka ganske innhaldslaust og fjernt. Det er fleire grunnar til at folk ikkje brukar stemmeretten. Alle er ikkje like gode. Eg vil likevel gje dei litt rett, dei som trur at det ikkje fungerer. Demokratiet ser berre ut til å fungera for nokon få. Difor er det prisverdig at mange likevel prøver. Heller enn å klaga over låg valdeltaking kan me la oss imponera over at så mange ikkje gjev opp.

lokalsamfunn som blir omgjorde til råvareleverandørar med rasert natur og framtidig livsgrunnlag, i staden for å ha varige, lokale arbeidsplassar grunnlagt i berekraftig bruk av ressursane. For det andre har me ein velferdsstat på veg mot stupet. Me høyrer om svikt i eldreomsorga, om ungar og elevar som ikkje blir sett eller tekne vare på, og om uføre og sjuke som må bruka det dei har av krefter, til å slåst mot systemet framfor å prøva å bli friske. Velferdsstaten sine arbeidarar prøver fortvila å gje beskjed om eit arbeidspress som ikkje er til å leva med, og om detaljstyring og skjemavelde som hindrar dei i å gjera arbeidet sitt. For det tredje har me ei dyrtid med høge og aukande prisar på mat, straum og bustad, noko som særleg rammar dei som har minst, og som me får høyra at Stortinget ikkje kan gjera så mykje med. Korleis skal då folk ha trua på forandring til det betre, når erfaringane ofte tilseier det motsette? Korleis kan me få folk til å investera i fellesskapet og folkestyret når eit mindretal på toppen dreg ifrå og lèt resten av oss krangla om smulane? Og då har eg ikkje nemnt ansvarsfråskrivinga og tillitsbrota til fleire av dei fremste tillitsvalde. Tilliten til demokratiet er framleis høgare enn i dei fleste andre land. Tilliten er likevel svakare enn på lenge. Mange menneske set ord på dette og luftar frustrasjon, sinne og avmakt. Det skjer ikkje utan grunn. For 150 år sidan var slagordet «all makt i denne sal». No demonstrerer stortingsfleirtalet gong på gong politikkens avmakt. Når prisane på straum, mat og bustad stig langt over det det kostar å produsera, og over det mange menneske i dette landet har råd til, seier fleirtalet i denne salen at me lite og ingenting kan gjera. Me kan kompensera, subsidiera, dempa verknadene. Men makta til å styra og kontrollera ønskjer ikkje fleirtalet her å bruka. Skulda blir vekselvis lagt på krig, inflasjon, marknaden, EØS, veret. Og sjølv om dette er veldig ulike forklaringar, har dei det til felles i marknadsliberalistane sitt verdsbilete at me ikkje kan gjera noko med dei. Sjølvsagt er det mogleg å ta kontroll. Me kan utvida folkestyret i staden for å innskrenka det. Me kan styrkja folkestyret ved å ta politisk, demokratisk kontroll over krafta, over dei høge prisane og over sjukehusa. Framfor å leita etter forklaringar på kvifor me ikkje kan regulera og styra der marknaden har gjort sitt inntog, kan me leita etter måtar å ta kontrollen me kan la oss inspirera av dei mange innbyggjarane som ikkje har gjeve opp. Me kan la oss inspirera av dei som har blitt forsøkt gjorde avmektige, men som i staden viser eit sterkt mot – som Mihkkal Hætta i lavvoen rett utanfor her, som helsearbeidarane, lærarane, fengselsbetjentane og andre, som gjev klar beskjed om umenneskelege arbeidsforhold og påfølgjande svikt i velferdstenestene. Her ligg redninga for folkestyret. Folk har opp gjennom historia vendt avmakt til makt ved å organisera seg, ved å ta ordet og ved å utfordra dei snevre rammene som hindrar arbeidet til representantane

[15:01:49]: Vi vet jo at høy inflasjon og prisstigning særlig rammer dem med lavest inntekt. Det er derfor det er så viktig å få dette under kontroll. Finansdepartementet slår fast at prisveksten nå drives av innenlandske forhold, og at økt offentlig pengebruk kan presse prisene opp og dermed også renten opp raskere og mer enn nødvendig. Nettopp det kan Stortinget gjøre noe med gjennom å sørge for at pengebruken på statsbudsjettet holdes igjen for å gi drahjelp til Norges Banks rentesetting. Men SV er regjeringens pådriver for det motsatte, nemlig økt offentlig pengebruk. Dette bringer oss inn i en ond spiral av prisvekst og renteøkninger som spiser opp økonomien til vanlige folk. Når ikke staten strammer inn på sin pengebruk, vet vi at vanlige folk må stramme inn på sin. Når vi vet at statens pengebruk legger press på renten, hvordan skal SV bidra til å beskytte vanlige folks økonomi gjennom å holde igjen pengebruken i statsbudsjettet, slik at ikke renten presses ytterligere opp og strammer inn vanlige folks økonomi enda mer? Ingrid

følgja opp det som er ein tydeleg intensjon om at ein ikkje berre skal styra renta etter inflasjonsmål, men òg etter omsynet til sysselsetjinga. Her har me mange økonomar på vår side som ser at det ikkje berre er den offentlege pengebruken som påverkar renta, slik representanten gjev uttrykk for.

veldig lav arbeidsledighet – og bankenes renteinntekter, istedenfor å stille seg selv spørsmål om hva som fører til at renten går høyere opp, raskere enn det som var forventet. Det er nemlig rekordhøy pengebruk, og det er det egentlig relativt liten uenighet om blant økonomene. Spørsmålet er egentlig om noe annet, for i trontalen merket jeg meg at regjeringen slår fast at NATO-samarbeidet er viktigere enn noensinne, og at regjeringen skal oppnå NATOs 2-prosentmål. Jeg håper da at representanten kan bekrefte at SV faktisk støtter dette og kanskje kan utrede litt om hvorfor 2-prosentmålet er så viktig.

Ein stadig større del av energiforbruket vårt skal elektrifiserast med kraft frå fornybare kjelder, som vasskraft, vind og sol. Samtidig vil Noreg innan kort tid stå overfor eit kraftunderskot som truar omstillinga og ny grøn næringsutvikling.

Det er to store utfordringar: overgangen frå fossil til fornybar energi og å sørgja for arealbruk til fornybar energiproduksjon. For Senterpartiet er det ikkje eit mål å bruka meir, men å forvalta betre, og det er ikkje nødvendigvis slik at vern er den beste forvaltinga. stikk motsett av det naturvernpartiet SV meiner. Eg stiller meg difor undrande til kva plan SV eigentleg har for å produsera meir energi.

Jeg er helt enig med representanten Fiskaa i at det er mulig å ta kontroll. Denne sal har mulighet til å ta nødvendige grep. Om strømprisene: Det er mulig å gjøre som Fremskrittspartiet foreslår, å innføre en makspris på 50 øre – og ikke gjøre som Sosialistisk Når det gjelder matprisene, er det mulig å gjøre som Fremskrittspartiet foreslår, å halvere matmomsen – og ikke gjøre som Sosialistisk Venstreparti gjør, stemme for økte Når det gjelder drivstoffavgifter, er det mulig å gjøre som Fremskrittspartiet foreslår, å redusere eller fjerne drivstoffavgiftene – og ikke øke dem, som Sosialistisk Venstreparti foreslår. foreslår. Når representanten sier at det er mulig å ta kontroll, hvorfor gjør ikke Sosialistisk Venstreparti det da?

Dei eventuelt reduserte avgiftene har ein lei tendens til å hamna i lommene på dei som sel mat eller drivstoff, i staden for å koma forbrukarane til gode. Det eg gjerne vil utfordra

Forskjells-Norge vokser seg større for hver dag som går. En av dem som tok saken i egne hender og ga Forskjells-Norge et ansikt i fjor høst, var Renate Søderlund. Hun sto fram på Debatten og fortalte om hvordan det kjennes på kroppen å være fattig. Senere er det flere og sterke stemmer som har sluttet seg til, nettopp for å forklare hvordan dagens Norge oppleves for dem som har minst. Renate er ufør etter en bilulykke, overlever på arbeidsavklaringspenger, og hver mandag, når dattera

ha. Likevel sier halvparten av befolkningen der ute at de ikke har økonomisk trygghet, og over 100 000 mennesker står i matkøer. Matprisene og begrepet «matfattigdom» har igjen dukket opp i den offentlige debatten, et begrep som tilhører et helt annet årtusen – på linje med herrene bak oss på bildet her. Det er en skam at det i det hele tatt finnes sult og matfattigdom i Norge i 2023. Da er det viktig å sette dette litt i perspektiv. For der laksebaronene skriker over lakseskatt og den ene milliardæren etter den andre plutselig er for fattig til å bo i Norge, må vi i denne salen innse hvem som faktisk sliter, og hvem som faktisk er for fattige til å bo i Norge slik det har blitt i dag. Et hint fra meg er det ikke er Bjørn Dæhlie eller Kjell Inge Røkke, men derimot alle dem som står i matkø. Før sommeren kom det tall fra SIFO som viste at 100 000 husstander hadde oppsøkt matutdelinger for å sette nok mat på bordet – en dobling fra i fjor høst. Disse matkøene er en skam, men det er ikke de som står i matkø, som skal skamme seg. Det er politikerne som har latt forskjellene vokse seg så store og latt fattigdommen bre om seg. Derfor ber Rødt i dag regjeringen sørge for at frivillige organisasjoner som driver med matutdeling, får tilstrekkelige midler til å hjelpe fattige fram til jul, og legge fram forslag om finansiering av dette i saldert budsjett for 2023. Det trengs å gjøres umiddelbart. Tidligere Tidligere Arbeiderparti-statsminister Odvar Nordli sa en gang: «Et langt liv har lært meg at markedskreftene har enda ikke løst ett sosialt problem, ikke et eneste ett. Men du verden hvor mange de har skapt.»

tilbake kontrollen over et strømmarked som herjer med folk, eller et boligmarked som løper løpsk. La oss snakke litt om boligmarkedet: I Oslo har en sykepleier råd til å kjøpe 1 pst. av boligene som ligger på markedet. Hvis man ser på LOs fagarbeiderindeks, er det slik at hvis én jobber i butikk, og den andre jobber i barnehage, har man råd til å kjøpe 0,2 pst. av boligene i Oslo. Man er praktisk talt utelatt fra å kunne kjøpe seg et eget hjem. Er man i distriktene, faller prisen på boliger med en gang man putter nøkkelen i døra. Det må etableres en ny boligsektor under pris- og omsetningskontroll, og dette bør utgjøre en stor andel av boligene i Norge. Det har de gjort i andre land, men Norge har en de mest markedsliberale i Europa. De kommunale leieboligene er i praksis det eneste boligsosiale tilbudet. De utgjør 3,5 pst. av totalen, ofte med dårlig standard og høy husleie, noe vi bl.a. har sett i TV 2-programmet om Petter uteligger, hvor Petter bor i kommunal bolig.

Det er snart en million leietakere der ute. Utleieboliger burde være et godt alternativ, men dessverre ser vi at de ofte er dårlige og slitte både i kommunal og privat regi. Når inflasjonen er høy, blir husleiene lempet over på innbyggerne og de som leier, og de får stadig høyere og galopperende leiepriser. Vi trenger å ta kontroll, og vi trenger å sørge for at folk ikke bare har et sted å bo, men også et godt sted å bo. Der har Rødt store forventninger til regjeringspartiene i tiden framover. [15:15:27]: Atter en gang har USA kommet Europa til unnsetning. Hadde det ikke vært for USAs våpenhjelp til Ukraina, hadde den ukrainske motstanden vært knust og Ukraina underlagt Russland. Det må kanskje gjøre et visst inntrykk, selv på Rødt. verdenskrig hatt sikkerhetsutfordringer som vi ikke har vært i stand til å håndtere på egen hånd. Derfor er vi medlem i NATO, og derfor har vi den amerikanske sikkerhetsgarantien i ryggen. Begge deler betakker jo Rødt seg for. Da er mitt spørsmål til representanten: Hva skal denne sikkerhetsgarantien erstattes av, med samme avskrekkende effekt og samme evne til å kunne forsvare vårt land?

Rødt er for å styrke Forsvaret. Det er verdt å minne om at vi faktisk brukte betydelig mer midler enn regjeringen i vårt alternative statsbudsjett. Vi er også for å gi gjensidige sikkerhetsgarantier til de andre nordiske landene. Vi har lyst til å ha et tett nordisk forsvarssamarbeid, det er noe som Rødt har stått på hele veien. Det er viktig å samarbeide i den tiden vi er inne i nå. Det er også viktig å få med seg at Rødt også er for å sende våpen til Ukraina, noe som er nødvendig, slik at de kan opprettholde en særdeles viktig forsvarskamp. [15:17:12]: Det representanten unngikk å nevne, var at Rødt faktisk er imot å sende kampfly til Ukraina, noe som er helt avgjørende for å kunne gjennomføre offensive landoperasjoner. Problemet med Rødts forsvarspolitikk er at den er frakoblet fra alle fagmilitære råd. Da vil jeg spørre: Samtlige fagmilitære anbefalinger sier at anskaffelse av våre nye F-35, altså hovedkampsystemet i Forsvaret, er helt avgjørende. Også denne investeringen er Rødt imot. Før jeg gikk på talerstolen, sjekket jeg i Rødts prinsipprogram, og der ønsker man å å heve den bestillingen øyeblikkelig. Nå begynner det toget faktisk å gå, for 40 av de flyene er allerede på plass i Norge. Men hovedspørsmålet gjenstår: Hvorfor vil ikke Rødt anskaffe det nye hovedkampsystemet til det norske forsvaret? [15:18:05]: Vi har vært imot innkjøp av de flyene. Vi har gått for å oppgradere F-16-flyene våre. Det er også verdt å merke seg at F-35flyene først og fremst er beregnet på utenlandsoppdrag. Vi skulle heller sett at man styrket det nasjonale forsvaret, som tross alt er det aller viktigste.

Jeg vil følge opp om sikkerhetssituasjonen. Russlands angrepskrig på Ukraina har rokket ved Europas sikkerhet, og Rødts motstand mot NATO er alvorlig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i. Forsikringspremien har økt, og vi må bidra i det kollektive forsvaret. Både Rødts parlamentariske leder, tidligere i dag, og representanten her nå peker på nordisk samarbeid som en av løsningene. Nå vet vi at både Finland og Sverige er på vei inn i NATO, og det er veldig urealistisk å se et nordisk samarbeid. Rødt peker også på å bygge opp det nasjonale forsvaret, og det støtter vi selvsagt. Vi er jo godt i gang med å bygge opp det nasjonale forsvaret. Men jeg deler ikke Rødts syn på at det vil være nok, og jeg kan ikke se for meg at vi skal klare oss på egen hånd. Da er spørsmålet: Hvis ikke NATO, hvem er det da som skal støtte Norge dersom alvoret rammer oss direkte her hjemme? Det er ikke noen overraskelse at representanten Greni og Senterpartiet kanskje ikke er helt enig i Rødts forsvarspolitikk. Når det er sagt, spør Greni om hvem vi skal samarbeide med, og da har jeg vært tydelig på at vi ønsker et sterkere nordisk forsvarssamarbeid. Det er heller ikke slik, som representanten Greni gir inntrykk av, at Rødt har lyst til å melde seg ut av NATO i morgen. i morgen. Tvert imot trenger vi å styrke og få et godt nasjonalt forsvar – vi trenger å styrke det betraktelig, noe som vi også foreslår i vårt alternative statsbudsjett – hvis det i framtiden skulle ha vært aktuelt. Det er nå engang slik at vi fortsatt er mot medlemskap, men det er ikke ensbetydende med at vi skal melde oss ut i morgen. Selvråderett er noe Rødt ofte snakker varmt om. Ikke minst er politisk kontroll noe Rødt ønsker mye av, stort sett på de fleste områder i samfunnet, og også å regulere privatlivet til folk. Når det gjelder innvandring og integrering, kan vi se til Sverige og hvor ille det kan gå hvis man ikke har en kontrollert innvandring, og man ikke sørger for at man får integrert dem som kommer, i stedet for ukontrollert å ta imot altfor mange, noe bl.a. Rødt ønsker her i Norge. Rødt ønsker nå å outsource hele innvandringspolitikken til EU, gjennom EUs asylpakt. Hvorfor ønsker ikke Rødt at denne sal skal kunne styre norsk innvandrings- og integreringspolitikk?

menneskerettighet som bør forsvares. Jeg er klar over at representanten er av en annen oppfatning – det er kanskje ikke så veldig overraskende – men Norge må ta et ansvar for folk på flukt, på lik linje som vi gjør med de ukrainske flyktningene, som vi har bosatt over 50 000 av, og som er veldig, veldig viktig i en tid da mange da mange millioner mennesker er på flukt. Presidenten (V) [15:22:51]: Neste klimamål synest alltid ganske langt unna, heilt til det plutseleg er der.

På den tida skal ein altså om lag halvere norske utslepp. Norske utslepp har så langt gått ned med ca. 13 pst. sidan dei var på topp i 2007. Den takta må mangedoblast om dette skal gå. Den gode nyheita er at det er fullt mogleg. Miljødirektoratet har utgreidd grundig og føreslått ei rekkje tiltak som er moglege å implementere, og då kan ein kome i mål – men ein har dårleg tid. I trontalen seier regjeringa at ho kjem til å leggje fram nye klimatiltak på fredag. Det får vi verkeleg håpe stemmer, og vi får håpe at det er noko som monnar, for så langt har det skjedd svært, svært lite.

i inneverande statsbudsjett for å kvittere ut nokre valløfte frå Senterpartiet. Likevel, i stort, er ikkje vår kritikk at regjeringa har reversert alt av klimapolitikk, men at det er stillstand i politikkutviklinga. Det kjem ikkje nye forslag, det kjem ikkje saker til Stortinget.

Det er ganske lite som tyder på at eigarane av dei vil fullfinansiere CCS før 2030. Då bør staten gå inn og love medfinansiering. Venstre har føreslått 50 pst. Det er mykje som er vanskeleg i klimapolitikken, og det er millionar av utsleppskjelder i Noreg, men samtidig er det nokon ting som heldigvis er meir oversiktlege. Halvparten av norske utslepp kjem frå ein handfull med store og lett identifiserbare industrianlegg. Her bør ein gå inn for å få fart på utsleppskutta. Det kjem til å koste pengar, men det er eingongsinvesteringar, og når dei først er gjorde, er dei utsleppa vekk for alltid – men jobbane er der framleis. Eit anna felt der det hastar, er innanfor tungtransporten. Personbilparken er under full omstilling, ikkje minst takk vere dei viktige elbilfordelane som Venstre har slått ring rundt i ei årrekkje, men i den andre halvparten av utsleppa frå vegtrafikken dei som kjem frå varebilar og tungtransport – skjer det altfor lite. Her trengst det rausare støtteordningar for innkjøp av køyretøy, det trengst høgare avgifter på fossilteknologi og fossilt drivstoff, og det trengst ei systematisk utbygging av fylle- og ladeinfrastruktur langs dei viktigaste transportkorridorane i Noreg. På same måten som vi har gått føre i elbilrevolusjonen, bør vi no gå føre i det neste steget, og det er omstillinga av tungtransporten. Ein må òg klare å sjå klima og natur i samanheng. Naturkrisa og klimakrisa forsterkar kvarandre gjensidig, og ein kan ikkje løyse den eine utan å løyse den andre. Vi har altså ei regjering som på den eine sida seier at klima og natur skal vere ramma rundt all politikk, men som på den andre sida styrer på ein plattform som kuttar i skogvernet, som legg større vekt på grunneigarinteresser i vernesaker, og som generelt er prega av at Senterpartiet har ei hand på rattet og gjev næringsinteresser forrang framfor natur. Det vi treng, er ei regjering som faktisk lar klima og natur vere ramma rundt all politikk, som får fortgang i arbeidet med å verne meir natur på land og til havs, og som seier at vi ikkje har meir natur å miste. Eitt konkret grep som også burde vere mogleg for denne regjeringa å gjennomføre, kunne ha vore å la seg inspirere av den store suksessen som Klimasats-ordninga har vore ute i kommunane. Den ordninga fekk Venstre på plass i 2016. Kommunar kan søkje om statleg støtte til ulike klimaprosjekt

Det er kort tid til 2030, men eg kan iallfall love at vi i Venstre kjem til å kome med mange forslag i denne sesjonen som forhåpentlegvis kan samle støtte i denne salen, også frå denne regjeringa. (A) [15:28:04]: Represen- tanten var så vidt innom tungtrafikk i sitt innlegg, og jeg skal ta opp en annen alvorlig side ved tungtrafikken.

Under Solberg-regjeringen fikk vi heldigvis noen forbedringer på enkelte stasjoner i Østfold med scannere, men den nest største grenseovergangen i Norge ble stemoderlig behandlet – den er uten scanner for å gjennomlyse trailerne. grunnen til at vi har klart å rydde opp i det, er at vi jobber tett sammen med folk som er der ute i felten, både fra Statens vegvesen, toll og politi.

Når det gjeld spørsmålet om narkotikapolitikken: Det er mange som har vore innom Sverige i debatten her i dag og fokusert på innvandring og busetjing. Det er ei side av det. Ei anna side av det er narkotikakriminalitet. Det er klart at det desse gjengane kjempar om, er delar i den store, svarte narkotikamarknaden i Sverige.

Hentydning- en i spørsmålet var det spørsmålet var, altså tungtrafikk. Smugling var hele spørsmålet. Poenget er at vi over tid – sikkert også Arbeiderpartiet – ikke har turt å snakke nok om de store samfunnskostnadene med den smuglingen som har pågått, og som til en viss grad pågår, men hvor vi nå tar grep for å samordne Statens vegvesen og justissektoren, med politi og toll. Når vi da vet at det inntil nylig, før Rotevatn ble kontrollert på denne stasjonen, til tider bare har vært noen få promiller av de tunge kjøretøyene som har blitt kontrollert, sier det seg selv at store mengder narkotika har blitt transportert inn til Norge bl.a. via den åren. og kontrollen av den, om Rotevatn mener at vi har vært for tilfeldige i kontrollen på denne siden, og om det har ført til økt smugling og dermed gitt økt grobunn for økonomisk kriminalitet og grov kriminalitet i Norge. Sveinung

Det gir grønt karbon, noe menneskene trenger, og det er bare positivt, og det er en gratis fangst og lagring. Det er en faglig svikt når en ikke skiller mellom fornybart grønt karbon fra fotosyntesen og fossilt svart karbon fra lagerenergi. Senterpartiet står for en jordnær grønn klimapolitikk, hvor klimapolitikken også forankres i økt produksjon og foredling av karbon skapt gjennom fotosyntesen. Mitt spørsmål er enkelt: Vil Venstre arbeide for bedre lønnsomhet i produksjon og foredling av grønt karbon, fremme eksempelvis skogbruk og foredling av tre til produkter som erstatter dagens oljebaserte varer?

med typen klimagassar, f.eks. metangass, som skaper veldig rask oppvarming no, i motsetnad til CO2, som vert verande lenger i atmosfæren. Sjølv om eg er einig med representanten Lundteigen i den grunnleggjande premissen og forklaringa rundt kva fotosyntesen er for noko – det har representanten forklart i Stortinget mange gonger, eg trur ingen ikkje er klar over det

Representanten sier at jeg bommer på klimapolitikken når jeg refererer et faglig faktum, at det er gjennom fotosyntesen en fanger CO2.

Det er veldig sterkt å høre at dette «kommer an på», og at Venstre ikke engang kan erkjenne de faglige sammenhengene, se det positive i det grønne karbonet og se det nødvendige i å fremme lønnsomheten av det. av det. Hvis ikke representanten Rotevatn hadde hatt karbon på seg i dag, hadde han vært naken, og det karbonet han har på seg, bør være produsert gjennom en fotosyntese, ikke basert på oljeprodukter. Sveinung

[15:36:45]: Regjeringa prio- riterer norsk matproduksjon høgt, og me fører ein aktiv politikk for å sikra eit landbruk i heile landet. Eg tenkjer det kan vera verdt å bruka ein debatt som dette til å dvela litt rundt spørsmålet: Kvifor ønskjer me auka norsk matproduksjon og eit landbruk i heile landet? norsk matproduksjon om beredskapen vår, vår evne til å forsyna befolkninga med mat i ein kritisk situasjon.

Matvareberedskap er viktig, og det går ei politisk skiljelinje her, og det vart ein ny kurs i synet på matberedskap i forbindelse med regjeringsskiftet. For det andre er auka norsk matproduksjon viktig for å sikra verdiskaping i Noreg, arbeidsplassar og busetjing i heile landet. Det er ikkje sånn

Det tredje argumentet for auka norsk matproduksjon er at det bidrar til klima, miljø, dyrevelferd og trygg mat. Dette er verdiar som folk i Noreg verdset, og som det er all grunn til å støtta opp under. Det er ikkje sånn at det er landbruket som har skapt klimaendringane, men landbruket kan ta sin del av ansvaret for å få utsleppa ned. Me må vera trygge på at når forbrukarane vel norsk mat, ja, då vel dei god dyrevelferd, og betre dyrevelferd enn om maten er importert. Me skal vera trygge på at den maten me handlar,

Me må sikra forhandlingsinstituttet. Me må ha tollvern. Me må ha velfungerande marknadsregulering. Me må ha sterke samvirke som sikrar eit landbruk i heile landet. Me må ha ei eigedomslovgjeving som sikrar norsk eigedomsrett til jord og skog i Noreg.

forventningar til regjeringa i landbrukspolitikken. Det er viktig at me er godt i gang med å innfri det, men det er òg andre ting som skal koma. Me skal levera ein opptrappingsplan. Den er det store forventningar til. Det er lett å levera ein opptrappingsplan for bondens inntekt

Me skal gjera det på ein måte som gjer at me har ein balanse i marknaden i Noreg, og at me sikrar at me ikkje får overproduksjon av mat.

finna gode, gjerne breie, løysingar for det, og eg ser fram til det samarbeidet. Først vil eg gratulere statsråden med å ha blitt statsråd. Eg ser han smiler, og det er sikkert også fordi han no ikkje lenger treng å svare på lakseskattespørsmål. Eg har eit spørsmål som ikkje er så vanskeleg å svare på, og eg går rett laus på det. Den 1. januar 2034 blir det innført lausdriftskrav. Fleire bønder har teke kontakt med meg og opplyst at dei allereie har

ein framleis ikkje har gjort noko som helst for å innføre lausdriftskrav, får ein like store overføringar som dei som allereie har gjort det. Om det er rett, som eg går ut frå at statsråden kan svare på, kan han kanskje også seie noko om bakgrunnen for at vi har ei slik ordning.

nok meir bekymra for dei som ikkje har investert, enn for dei som allereie har teke denne investeringa, for me treng at investeringstakta går opp, sånn at me får med flest mogleg,

har investert og gjort dette, og dei som er i gang med det, eller dei som skal gjera det til neste år, er vanskelegare å sjå. Eg er oppteken av at me skal ha gode verkemiddel for å bidra til å sikra investeringane, sånn at me greier denne store omlegginga som me skal gjera.

elles då risikere at dei som ikkje gjer det, aldri kjem til å gjere det, men rett og slett berre held på den ordninga dei har fram til 2034, og så blir det ikkje generasjonsskifte i det eksisterande gardsbruket? Er det ikkje rett og slett positivt om ein gjev insitament for dei som allereie no vil gå i gang og få på plass lausdrift? Eg forstår ikkje heilt logikken – om eg får vere så fri å seie det.

Ute er det sol og fint høstvær. Det er i det hele tatt lite som minner om at vi snart nærmer oss jul, men det gjør vi. Statsråd Pollestad gleder seg helt sikkert til det – i alle fall gjør jeg det – men vi vet også at det er mange som gruer seg til jula, kanskje enda flere i år enn tidligere år, på grunn av økte priser og dårligere råd for folk flest. Pollestads forgjenger som matminister rykket for to år siden ut like før jul og advarte mot priskrig på klassiske julevarer. Blant annet var det en uting med billig kålrot. Billigere mat var i det hele tatt et onde. Vil statsråd Pollestad gjenta dette i år, eller vil han tvert imot oppfordre kjedene til å sette ned prisene på mat, sånn at folk flest får råd til å sette god og næringsrik mat på bordet på julaften? Statsråd Geir Pollestad

For meg er det ikkje noko mål at matvareprisane skal stiga. Eg deler bekymringa for det mange opplever knytt til høge prisar på mat. Me har gjort nokre grep som har bidratt til å halda prisane nede, bl.a. gode jordbruksoppgjer me har dekt ein del av kostnaden over fellesskapet sitt budsjett og ikkje velta det over på forbrukarane. Det er det eine. Så meiner eg det er viktig at denne konkurransen ikkje gjev seg utslag i at nokre varer får dumpingprisar,

[15:48:06]: Jeg tror alle er enige om at man ønsker en sunn konkurranse i dagligvaremarkedet. Det har vi bare delvis i dag, og prisene i Norge er høye av mange årsaker.

Eg er oppteken av at butikkane skal ta den prisen det kostar for ei kålrot, ikkje finansiera den kålrota ved å auka prisane på andre varer, for det er i realiteten det som skjer i ein situasjon der ein har for svak konkurranse.

imidlertid dessverre konstatere at vi går inn i stortingssesjon tre av fire uten at det foreligger en forpliktende plan med tidfesting av hvordan denne regjeringen skal tette inntektsgapet mellom bonden og øvrige yrkesutøvere i samfunnet. Tallene vi har fått fra Grytten-utvalget, viser at medianinntekten for matprodusentene i Norge i dag – de som er registrerte foretak – er 212 000 kr. Skal vi øke norsk matproduksjon, vil det vel være fint om det ble lønnsomt å drive med det. Da er spørsmålet til statsråden: Når skal denne planen komme?

som er historisk gode, og som legg til rette for ei tetting av inntektsgap på 100 000 kr per årsverk. Eg har sagt at eg skal levera ein opptrappingsplan. Den er eg i gang med.

og dei andre forventningane som storsamfunnet har til norske bønder og norsk matproduksjon.

og majoriteten av utsleppa kjem frå husdyr. Då er det ein viktig del av klimaplanen for Noreg, ein viktig del av avtalen med faglaga i jordbruka, at nordmenn i større grad skal ete i tråd med kosthaldsråda – det betyr å ete mindre raudt kjøt. Då vert

nei-spørsmål. Regjeringa har gjort ei avklaring i kosthaldsråda, at dei skal basera seg på helsemessige vurderingar. Men som eg sa i innlegget mitt: Det er ikkje landbruket som har skapt klimaendringane. Landbruket er ein del av klimaløysinga og må òg ta sin del av ansvaret for å få ned utsleppa. Det er difor me f.eks. i den jordbruksavtalen som

alle delane av landbrukspolitikken skal verka i felles retning, med eit mål om at utsleppa òg frå matproduksjonen skal ned. Så kjem ikkje eg som statsråd til å blanda meg veldig mykje

[15:56:59]: I forrige måned var utenriks- og forsvarskomiteen på besøk hos Heimevernet på Værnes. Der møtte vi bl.a. ukrainske soldater som var på et kort besøk i Norge før de skulle til fronten og forsvare sitt folk. Det er et godt bilde på hvor nær krigen vi er, og vi kan aldri la det bli en normalitet at det foregår en krig midt i Europa – en krig mellom diktatur og demokrati, mellom en aggressor som driver med terrorbombing, og et folk som forsvarer sitt land. Vi støtter ukrainernes kamp først og fremst fordi det skjærer i hjertene våre å se hva slags lidelser de blir utsatt for, men vi støtter dem også fordi de er med og forsvarer oss. Verden blir et veldig mye farligere sted dersom president Putin vinner fram. Derfor er det på ingen måte en floskel å si at de som dro til fronten fra Værnes, også forsvarer Norge. Jeg er stolt av at statsministeren vår er ledende i det internasjonale arbeidet for å støtte Ukraina, og Nansenprogrammet, som alle partier til slutt stilte seg bak, viser norsk politikk på sitt beste. Debatten i dag handler veldig mye om områder der vi er uenige. Det er bra, for vår regjering vil noe annet for Norge enn det Høyre og Fremskrittspartiet vil. Det er klare skiller mellom blokkene i Norge – i ambisjonsnivået for velferdsstaten, om hvordan vi får et trygt arbeidsliv for alle, og om hvordan vi driver en politikk for å redusere og ikke øke forskjellene. Her er det veldig bra å ha friske debatter. Men det er også veldig bra at vi i Norge kan samle oss når det trengs. Det har vi gjort i støtten til Ukraina, og vi håper også å gjøre det når vi nå skal styrke Forsvaret for en ny tid. Noe av det første denne regjeringen gjorde etter at vi vant valget, var å nedsette en forsvarskommisjon. Det var før 24. februar i fjor, og det var før Finland og Sverige søkte NATO-medlemskap. Verdenshistorien endret seg mens de arbeidet, og det er et helt nytt alvor når regjeringen og etter hvert Stortinget skal i gang med oppfølgingen. Jeg tilhører en generasjon som har diskutert sikkerhetspolitikk nærmest teoretisk. I dag er det ikke lenger teori. Vi vet at det handler om blodig alvor. For denne regjeringen er det ingen oppgave som er viktigere enn å sikre fred og trygghet, for alt annet vi gjør i politikken, avhenger av akkurat det. Derfor har vi økt forsvarsbudsjettet. Vi har også varslet en stor økning for neste år.

stridsvogner. Vi spiller også en rolle internasjonalt, for vi vet at vår sikkerhet når vi bare når vi gjør det sammen med andre. Så vi har – fra regjeringens side, men sammen med Stortinget – forlenget vårt oppdrag i Litauen, vi har vært vertskap for NATOs utenriksministre, vi har gjennomført en forsvarsavtale med USA, og vi har vært blant de største støttespillerne for at det finske og snart også det svenske flagget kan heises i NATO. Nå er regjeringen i gang med å